Dobro jutro poštovane zastupnice i zastupnici. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika HS da da provedemo objedinjenu raspravu o prve 4 točke predviđene za danas, to su: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, prvo čitanje, P.Z. br. 585. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

Onda ćemo nastaviti dalje, dakle u objedinjenoj raspravi predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS. Prigodom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 Predstavnik predlagatelja je s nama, poštovani ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić. On će obrazložiti navedene zakone, međutim imamo zahtjeve za stankom, prvi na redu kolega Bajs, izvolite. U ime saborskog Kluba Fokus i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta da u klubu razmotrimo sve one nelogičnosti zakona koji je pred nama. Kad govorim o tome onda govorim o činjenici da je ovim zakonom predloženo nešto što ne postoji niti u EU, niti u Europi, niti šire, a to je uvođenje novog fonda, alternativni investicijski fond koji …/Govornik Ono što bih rekao da je to fond riskantnog kapitala i ulaganja u obveznice koje nisu sigurne. A prisjetimo se prije nekog vremena, upravo mirovinski fondovi II. stupa trebali su uložiti u spašavanje Fortenova, nasljednika Agrokora i nisu u tome uspjeli. Naime, iako su imali dogovor u Vladi, premijer je bio dosta ljut na jedan fond koji nije želio uložiti u nešto što nema niti sigurnosti, koji ima puno pravnih zapreka, sporovi koji se vode vezano uz Agrokor, a sad za Fortenovu su u Hrvatskoj, Americi i drugdje, imamo kaznene postupke, imamo ruski kapital i jasno je da mirovinski fondovi nisu popustili pod pritiskom. Da li je taj fond namijenjen upravo za to? Naime, taj fond bi trebao imati oko 900 milijuna eura kapitala, to je dobro pitanje. To će uskoro bit odgovoreno, a ono što ćemo mi predložiti ispred Fokusa da se to izbaci iz ovog zakona jel nema nikakve potrebe da riskantni investicijski fondovi pod državnim jamstvom budu uopće dio mirovinske reforme. A kad govorim o drugim stvarima, naznačit ću i da sam Fokus ima prilog mirovinske reforme, taj prilog ide za time da se poveća ukupnost onoga što je ključno, a to je zapravo da većim izdvajanjem štedite za stare dane. Govorim naravno i o II. stupu koji ovdje neopravdano nije dovoljno uvršten. Naime, u početku reforme predviđeno je bilo da se poveća učešće II. stupa mirovinskog fonda u izdvajanjima dakle koje sada slijede

svim strankama na srcu umirovljenička sudbina. Ovdje ćemo vidjeti da i nije baš onako kako se u predizborno vrijeme govori, malo je onih koje to uopće zanima, a ono što je problematično je da se ovim izmjenama zakona još i dalje liberalizira mirovinski sustav i individualizira odgovornost za bijedne i nikakve mirovine koje će imati umirovljenici i nakon ove reforme. Ono što niti jedna zemlja zapadna nije napravila privatizacija mirovinskog sustava, mi smo napravili, ne pada im na pamet znači zapadnim bogatim zemljama da privatiziraju mirovinski sustav. Slovenija, Češka, ne pada im na pamet da privatiziraju mirovinski sustav. Oni koji su privatizirali mirovinski sustav kao Mađarska, Slovačka i Poljska, izašli su iz tog sustava, ali mi idemo i dalje i još korak dalje. Sad će se još rizičnije moći ulagati u nekretninski biznis i sada vidimo uz koga Vlada stoji, Vlada ne stoji uz umirovljenike, ona stoji uz nekretninski biznis koji spašava ovim reformama i spašava banke, spašava korporacije, umirovljenike baca u još veće siromaštvo i ovom reformom neće se popraviti omjer koji imamo znači u više od pola manja je mirovina od plaće, u Jugoslaviji je bila 70% kada je mirovina bila organizirana znači sistemom međugeneracijske solidarnosti. Ovim se reformama još više urušava uopće koncept međugeneracijske solidarnosti, a odgovornost se prebacuje naravno na umirovljenika koji mora biti informirani ulagač u financijsku imovinu, sada i u nekretnine i u nerazvrstane tvrtke, a ako nisi informirani ulagač u financijsku imovinu, pa ko ti je kriv, živi sa svojom bijednom mirovinom s kojom kopaš po smeću, to je poruka i Vlade, to je poruka i mirovinskih fondova s kojima ona surađuje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Orešković, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom u trajanju od 10 minuta. Prije svega želim naglasiti da ovaj paket izmjena zakona iz sustava mirovinskog osiguranja pokazuje dokuda smo mi došli dugotrajnim puštanjem sili, sili s ove tamo strane sabornice, da po ovoj državi puže i ore kako god hoće. Nedavno smo ukazali na neustavne izmjene sustava zdravstvenog osiguranja, pa nam je 100 tisuća osiguranika ostalo ostalo bez njega, neustavno. Ovo što sada radite je grubo zadiranje u sustav mirovinske sigurnosti kako sadašnjih umirovljenika tako i budućih. Nigdje ovakvo manipulatorsko posezanje za individualnom kapitaliziranom štednjom iz obaveznog sustava mirovinskog osiguranja u jedan rizični alternativni fond koji još niti ne postoji dakle to nigdje ne postoji u svijetu. Bezobrazno, nemoralno posizanje u džepove umirovljenika. Nije ni prvi, nije ni zadnji put. Ovaj zakon, ovaj paket zakona treba napasti svim sredstvima. Gospodine Hrelja evo ja očekujem od vas da nećete podržati ove zakone jer u njima apsolutno ništa dobro ne stoji. Jučer ste tu za sabornicom rekli da se u predizborno vrijeme, kako ste ono rekli, šta se radi umirovljenicima, obećavaju im se brda i doline, puno traže, puno očekuju valjda kad kopaju po kontejnerima ništa tamo ne mogu naći. Mirovine bi trebale jamčiti dostojanstvo u starosti, dostojanstvo, a mi dajemo spekulantima pravo da nam i ono malo što nam sada po kontejnerima umirovljenici traže da i to nestane jer će oni biti spekulanti, jer će oni rizično investirati, a prihoda možda bude, a možda i ne bude. Gospodine Hrelja od vas očekujem da uskratite podršku vladajućima za ovaj paket mirovinskih reformi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, a za povredu Poslovnika javio se kolega Hrelja. Izvolite. Uvažena kolegice Orešković, ja se miješam u vaš … …/Upadica predsjednik: Samo recite što je povrijeđeno./… 238., dakle omalovažavanje zastupnika. Ja se vaše viđenje politike ne miješam, ali ono šta razumijem, razumijem i ono što stručno učim, učim i

Poštovanje. Članak 238., pa kolegice Orešković upravo se ide u ovom smjeru jer znamo da ulaskom Hrvatske u eurozonu kamate padaju. Većina imovine mirovinskih fondova je u obveznicama i da će inflacija pojest mirovine građanima, a ovo s jedne strane aktivira sredstva za razvoj gospodarstva i drugo čuva mirovine našim umirovljenicima. Kolega Pavić i ovo je bila naravno povreda Poslovnika s vaše strane inače je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolegice Peović. **Peović, Katarina (RF)** 238., vrijeđate prije svega umirovljenike. Kolega Paviću vi ste sad tu rekli da ćete vi sad spašavati umirovljenike jer će im inflacija pojesti doprinose ako sam dobro čula. Baš lijepo, a ne pada vam na pamet da će možda ciklički doći još jedna kriza u kojoj će kao 2008., '09. izgubiti mirovinski fondovi 40, 30 do 40%

kolegice sad je krenula rasprava prije nego što je uopće počela rasprava. Po toj logici nam uopće ni ne trebaju onda rasprave nego ćemo kroz povrede Poslovnika iduća 2 sata raspravljati pa to je onda najefikasnije. Tako da vas molim da privedemo kraju sada ovo i da se vratimo u ono što je plan, da prvo saslušamo ministra, pa onda klubove, pa pojedinačne rasprave, imate mogućnost replika, a ovo je sad sve kršenje Poslovnika. Kolegice Puljak, izvolite. Dakle, Članak 238., kolega Pavić vrijeđa ne samo nas ovdje zastupnice i zastupnike već i umirovljenike. Kolega Paviću, dakle uvodimo u ovaj zakon inovaciju u svijetu. Je li to možda zato što je Pavao Vujnovac nagla… najavio u 6. mjesec da ide na burzu? Možda će ovaj fond prebaciti novce Vujnovcu pa će onda Vujnovac spašavati nešto drugo, Fortenovu jel to ta ideja inovacija? Dobivate opomenu kolegice Puljak. Kolega Bajs, izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Dakle, Članak 238., gospodin Pavić je naravno povrijedio i zdravi razum i sve nas ovdje. Ključni element je da ono što on predloži jeste da kada govorimo o sigurnosti mirovinskih fondova, sigurnosti štednje naših građana treće životne dobi i svih nas koji smo ovdje sigurnije je zapravo ulaganje u alternativne investicijske fondove i rizičnog kapitala nego stavit nešto u banku. To je dobra poruka svima. Kolega Bajs dobivate opomenu. Evo sad ponovo kolegica Orešković, izvolite. **Orešković, Dalija uvrijedio je sve zastupnike ovog Hrvatskog sabora. Naime, niske su mirovine zbog lošeg upravljanja državom od strane HDZ-a i zbog HDZ-ove korupcije, a moja poruka prema vama je samo nemojte spašavati mirovinski sustav i umirovljenike na način kao što ste spašavali Agrokor. Upravo traje sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj dobro vidimo šta se događa kada spekulantima i ortacima i Borgovcima prepustimo da se dočepaju državnog blaga. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu kolegice Orešković, drugu. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Članak 238., povrijeda Poslovnika gospođe Orešković i Peović. Ponašaju se kao babe Vange, proriču, gataju, straše umirovljenike umjesto da iznose točne činjenice i točne podatke, a činjenica je da su sve mirovine u mandatu premijera Plenkovića rasle za više od 53%, a one najniže rasle su za čak 67%. ma ne možemo slušati kolegicu Burić, stvarno moramo reagirati. Ona uporno vergla ovaj podatak da su rasle mirovine. Kolegice Burić pala je kupovna moć. Umirovljenici za svoju bijednu mirovinu ne mogu ništa kupiti. Znači mi imamo neke od najnižih mirovina u Europi, a cijene su nam više nego u drugim zemljama. Pa nemojte obmanjivat, kako vas nije sram. Znači ljudi jedva žive, 50% umirovljenika je siromašno … …/Upadica predsjednik: Kolegice Peović dobivate…/… … Evo sada kolega Grčić, obrazložite stanku, izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Da bi se evo osvrnuli na ovo pitanje mislim da je ovdje važno spomenuti malo, malo širu sliku, šira slika se vidjela jučer iz rasprave o proračunu. Dakle, unatoč značajnom iznosu koji će se u 2024. izdvojiti za mirovine na kraju smo saznali da je to ipak samo usklađenje, redovno usklađenje mirovina i da tu nema zapravo nikakvog novca koji bi značio dodatnu pomoć umirovljenicima nakon tri godine borbe sa visokom inflacijom koja je obezvrijedila i mirovine i plaće i sva druga primanja naših građana. I to je ono što nas brine. Dakle, naše zalaganje je bilo da se u idućim godinama planira barem nekakav trajni dodatak ne ovi povremeni mali dodaci koji samo kratkoročno pomažu umirovljenicima, nego trajni dodatak na mirovine koji bi kompenzirao taj gubitak mirovina odnosno kupovne moći mirovina u ove tri godine inflacije. I to je u ovom trenutku ključno. Međutim evo od kolege Hrelje jučer smo rekli, čuli nema novaca. Nema novaca za trinaestu mirovinu na primjer, a ta trinaesta mirovina itekako bi se mogla isplatiti kada bi Vlada se okrenula tamo gdje novca ima, a to je taj problem koji se dogodio ove tri godine da je došlo do teške zapravo promjene radikalne promjene u raspodjeli onoga što se stvara u ovoj državi. Dakle s jedne strane profiti rastu dvostruko, trostruko. Nemamo mi ništa protiv profita, ali tu se krije i dio novca koji treba preraspodijeliti i radnicima, zaposlenicima tih firmi, ali i umirovljenicima. I ja vas molim da razmišljate barem malo i na taj način.

Ja nisam rekao da novca nema, nego da nije predviđena isplata božićnice u rebalansu. Nije predviđena ni u proračunu. Vi ste radili proračune i znate što to znači, to znači da netko nije dogovorio da bude predviđeno i da li

izrekao svoje mišljenje o ovim zakonima. Ovo je dugo spreman paket zakona i ciljane su ovo promjene ovog zakonodavstva, da bi se na neki način pospješio rad drugog mirovinskog stupa, da bi se rezultati drugog mirovinskog stupa bili jači i bolji, da bi se dala mogućnost ulaganja u, na način da se na neki način disperziraju rizici, a u stvari veća dobit za korisnike drugog mirovinskog stupa. Nama su puna usta Poljske, nama su puna usta nekih zemalja koje su odstupile od drugog stupa. Međutim, treba znati da ono što je u Poljskoj pretvoreno u dobrovoljni, ne u obvezni mirovinski drugi stup ima na štednji 40 milijardi eura. Nitko ovdje ne spominje mirovinske sustave koji funkcioniraju isključivo na ovom sustavu kapitalizirane štednje na primjer nizozemski koji imaju tisuće milijardi eura na svom raspolaganju, gdje svatko mjesečno socijalni partneri razgovaraju o unapređenju tog stupa, takve vrste štednje i gdje se sve to rješava u hodu. Mi želimo neaktivnost predstavnika radnika, male doprinose, izbjegavanje plaćanja pune realne plaće, sve želimo svaliti na leđa države. Država može davati okvire, ali ne rješavati svaku pojedinačnu mirovinu, može raditi global, ali ne pojedinačnu mirovinu kao što ni vi ne možete se boriti za svaku pojedinačnu mirovinu. Hvala vam predsjedniče. U ime kluba HDZ-a također tražim stanku. Dakle, još jedanput naglašavam da ova Vlada kontinuirano tijekom cijeloga mandata provodi reformu mirovinskoga sustava s ciljem povećanja mirovina, adekvatnosti mirovina, ali isto tako i održivosti mirovinskog sustava. Da je reforma pogođena, da je ona točno i dobro kalibrirana pokazuju i činjenice da su u mandatu premijera Plenkovića sve mirovine rasle za više od 53%, a one najniže rasle su za čak 67%. Od 2016. godine na ovamo kupovna moć je 20% veća. Što se tiče mirovinskog sustava i mirovinske reforme i povećanja mirovina one nisu samo rezultat indeksacije već cjelokupne mirovinske reforme, a najfriškiji podaci HZMO-a pokazuju da je prosječna starosna mirovina bez međunarodnih ugovora 554 eura što je skoro 40% udjela u prosječnoj plaći. A što se tiče prosječne mirovine za one osiguranike koji imaju 40 i više godina radnoga staža prosječna mirovina iznosi 819 eura i to je 70% udjela u prosječnoj plaći što znači da uvijek trebamo poticati i apelirati dulji ostanak u svijetu rada, a ovim pak paketom zakona koji je pred nama, a koji označava daljnji nastavak mirovinske reforme drugog i trećeg stupa, unapređuje se sustav individualne kapitalizirane štednje i to opet s ciljem daljnjeg povećanja mirovina i to je poruka ovog paketa zakona koji je pred nama

Poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta da još jedanput razmotrimo neke članke iz ovih zakona s obzirom da smatramo kao klub Socijaldemokrata da su tri zakona manje-više dobra, a da u jednom zakonu imamo suspektne članke zakona koji zapravo idu na štetu umirovljenika. Naime, ne želim ulaziti u brojke koje su kolegice i kolege ovdje iznijeli, brojke nisu točne, o tome sam već govorio ovdje kad sam postavio pitanje premijeru pa nisam dobio odgovor, ali ne želim o tome polemizirati ali sveo bi pozornost da se u ovom momentu sa ovim člancima zakona odnosno u člancima zakona koji se tiče, koji je napisano u Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, da se država u tom momentu, da se ovdje ponaša država kao banke. Naime mi smo do sada držali novac u bankama, neki od nas i imali smo kamatu 0%. Ovdje država garantira da će 5% sredstava koje se izdvoje iz naših obveznih mirovinskih fondova, nakon toga ukoliko se tamo novac izgubi da će država to nadoknaditi u istom iznosu. Gospodo biste li vi pristali na to da imate novac negdje 20 godina bez i 1% kamata, a obvezujete nas da taj novac nekome damo. Prema tome, nemojte se tako ponašati. I gospodo, nemojte to braniti, to je i na štetu vas osobno. Jer ako država nadoknadit taj novac nakon 5 ili 10 ili 15 godina sa 0% kamata, što smo dobili? Imat ćemo manju mirovinu. Molim vas i kolegu Pavića da ne govori stvari koje ne stoje jer vam u zakonu jasno piše što se nadoknađuje i u kojem se iznosu nadoknađuje. Hvala. Odobrena je stanka. Imamo povredu Poslovnika, kolegice Burić izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. 238. dakle samo želim naglasiti da svi oni koji u najmanju ruku propitkuju, a neki govore čak i lažne teze o privatizaciji, privatizaciji, nacionalizaciji mirovinske štednje. Sve te teze u potpunosti su promašene, lažne i netočne. I to treba s indignacijom odbaciti budući da je riječ

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, pozivam sada poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, da predstavi navedeni paket zakona. Izvolite. Predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici, sve vas pozdravljam i na samom početku prije nego što predstavim cijeli paket Izmjena i dopuna Zakona mirovinskog sustava, točnije kapitalizirane štednje, dopustite da podsjetim što smo to sve zajedničkim naporima i uz podsjetit ću, veliku podršku i saborskih zastupnika, omogućili kroz izmjene zakonskih okvira u 2023. godini. Ona će definitivno biti upamćena po pitanju povećanja materijalnih prihoda hrvatskih umirovljenika zbog izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, zbog povećanja obiteljske mirovine za 10%, zbog uvođenja novog prava kojeg su već do sad iskoristili nešto više od 80 tisuća hrvatskih umirovljenika, isplate dijela obiteljske mirovine u iznosu od 27%. Podsjetit ću da smo i drugi put povećali najniže mirovine za 3%, podsjetit ću da smo ove godine i izmijenili također zakonski okvir za mirovine koje su ostvarene po posebnim propisima i gdje smo rekli da ono dodatno oporezivanje od 10% uvedene u onim godinama krize 2009., 2010. za sve mirovine veće od 3,5 tisuće kuna, ukidamo na način da smo smanjili taj postotak 1. srpnja ove godine, a onda kompletno ukidamo to opterećenje gotovo 100 tisuća hrvatskih umirovljenika sa 1. siječnja 2024. godine. 6 puta Vlada je intervenirala u ovim izazovnim godinama, godinama energetskih šokova, godinama Covid pandemije, godinama potresa i inflatornih pritisaka gdje smo za više od 700 tisuća umirovljenika kroz jednokratno novčano primanje, izdvojili iz državnog proračuna više od 370 milijuna eura. Jednako tako Hrvatski sabor nedavno je i jednoglasno redefinirao institut nacionalne naknade za starije osobe na način da smo mjesečnu naknadu sa onih 120 eura na koliko je ta naknada jednogodišnjim usklađivanjem, povećali sa 1.01. na 150 eura plus što smo delimitirali određene zakonske propise i po pitanju dugogodišnjeg prebivališta sa 20 na 10 godina plus što smo povećali cenzus na dvostruki iznos mjesečne, iznosa mjesečne naknade za starije. I nakon uređenja sustave generacijske solidarnosti gdje smo također Ministarstvo financija ukinulo je i onih dodatnih 3% zdravstvenog doprinosa za više od 35 tisuća umirovljenika, na red je došao i sustav kapitalizirane mirovinske štednje odnosno 2. i 3. mirovinski stup. Dopustite podsjetiti da je trenutno nešto više od 15 tisuća korisnika osnovnih mirovina iz 1. mirovinskog stupa, dakle oni koji su odabrali kombiniranu mirovinu odnosno članova njihovih obitelji. Međutim, ovaj broj za očekivati je da će rasti u idućem razdoblju, a značajnija i veća uloga 2. mirovinskog stupa očekuje se u slijedećih 10 do 15 godina, kada možemo očekivati one umirovljenike koji su puno više uplaćivali u 2. i 3. mirovinski stup. Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, HANFA-e obvezni mirovinski fondovi na dan 31. listopada ove godine imali su ukupno i 79 članova, a mirovinska upravljali imovinom vrijednom 19,29 milijardi eura. U dobrovoljnim mirovinskim fondovima u istom razdoblju bilo je nešto više od 436 tisuća članova i s imovinom vrijednom 1,1 milijarda eura. Ove brojke ukazuju zaista na velik značaj mirovinskih fondova u gospodarskom smislu, a njihovo poslovanje i struktura ulaganja predmet su posebnog interesa i za naš financijski sustav kao i za tržište kapitala. Danas vam predstavljam paket zakonskih prijedlog usmjerene na daljnje jačanje trostupnog mirovinskog sustava i ova mini reforma drugog i trećeg mirovinskog stupa kao što ste vidjeli u objedinjenoj raspravi obuhvaća zakon o obveznim, dobrovoljnim mirovinskim osiguravajućim društvima i paralelno s njim mijenjamo i Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Predloženim izmjenama osiguravaju se preduvjeti za daljnje jačanje mješovitog mirovinskog sustava i unapređenje kapitalizirane štednje jer samo na takav način možemo kontinuirano osigurati adekvatnije mirovine našim i sadašnjim ovih 15 tisuća, ali sasvim sigurno budućim umirovljenicima. Osnovni cilj ovog zakonskog paketa jest povećati prinose mirovinskih fondova što će u konačnici rezultirati višim iznosima mirovina iz kapitaliziranog sustava te povećanjem broja korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba stupa. Uz Zakon o obveznim mirovinskim fondovima predlaže se omogućavanje kontroliranog preuzimanja većeg rizika kako bi se kroz dulje razdoblje povećali prinose i to na način da se uvode nove klase imovine u koju mirovinska društva mogu ulagati imovinu obveznih mirovinskih fondova kao što su primjerice nekretnine, neuvrštene hipotekarne obveznice, udjeli u nelistanim društvima naravno uz istovremeno propisivanje limita ulaganja za svaku pojedinu klasu imovine. Uvodi se i posebna kategorija alternativnih ulaganja koja obuhvaćaju dio portfelja koja se sastoji od slabije likvidne imovine uz naravno propisivanje kumulativnog limita i strožih nadzornih mjera i organizacijskih zahtjeva. Predloženim izmjenama liberaliziraju se limiti ulaganja za postojeće klase imovine odnosno za one klase u koja mirovinska društva već mogu ulagati našu imovinu. Ujedno detaljnije se uređuje ulaganje u infrastrukturne projekte kroz preuzetu proširenu definiciju OECD-a te se dodatno pojašnjava kako vrijednosni papiri koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekta ne moraju biti uvršteni na uređenom tržištu. Vlada odlukom klasificira izdavatelja kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekta na području RH, a postupak i sadržaj prijave te postupak za procjenu, izdavanje, klasifikaciju uređuje se uredbom kojom će Vlada propisati kriterije za klasifikaciju izdavatelja. Jedna od važnijih intervencija odnosi se na propisivanje obveze ulaganja najmanje 5% neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih i to samo kategorije A i B u alternativni investicijski fond s garancijom povrata, tzv. strateški fond koji bi ulagao u hrvatsko gospodarstvo. Paralelno s tim smanjila bi se obveza ulaganja u državne obveznice što je također jedna od preporuka OECD-a Hrvatskoj na njezinom pristupnom putu. Pri tome vrlo važno je uvažene dame i gospodo zastupnici, naglasiti kako usvajanjem ovih izmjena zakona nužno ne osnivamo tzv. strateški fond niti izdajemo garancije već se stvara preduvjet da bi se takva mogućnost investiranja na kontroliran način i povećanje izloženosti obveznih mirovinskih fondova vlasničkim ulaganjima stvorila kao zakonska mogućnost. Naravno da uz to zadržavamo i razinu rizika usporedivo s ulaganjem u državne obveznice kao i već postojeća ulaganja u alternativne investicijske fondove koje mirovinska društva itekako koriste. Važno je naglasiti kako je za procjenu opravdanosti izdavanja garancije ključni faktor pozitivan utjecaj na razvoj hrvatskog gospodarstva. Nadalje, uvodi se koncept održivog financiranja na sudionike drugog mirovinskog stupa kojima se propisuje obveza za objavu podataka o rizicima održivosti čime se potiče preusmjeravanje kapitala u održivija ulaganja i tvrtke. Održivo financiranje odnosno uzimanje u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih faktora pri donošenju odluka o ulaganju u konačnici trebalo bi dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti te transparentne objave relevantnih informacija održivosti. Ujedno predlažemo i administrativno rasterećenje kroz ukidanje ulazne naknade od 0,5% koje mirovinsko društvo naplaćuje na svaki naš mjesečni iznos uplaćenog doprinosa te smanjenje naknade za upravljanje sa postojećih 0,27, to je dakle ona godišnja naknada na 0,25 sa početkom sljedeće godine, a onda postupno godišnje za 0,01% bi se umanjivala ova naknada do konačnih 0,2% 2029.g.. Za osiguranike je svakako najvažnije omogućavanje veće fleksibilnosti izbora kategorija obveznih mirovinskih fondova i predlažemo upravo zbog toga omogućavanje promjene kategorije obveznog mirovinskog fonda besplatno jednom godišnje, ali ne kao što je do sad bio slučaj u mjesecu kada vam je rođendan nego kada se vi za to odlučite. Pet godina prije umirovljenja osiguranik će ostati u fondu kategorije B, osim ako sam ne zatraži prebacivanje u fond kategorije C što će se omogućiti onima koji su trenutno upravo u C kategoriji, pod uvjetom da im do ostvarivanje prava na mirovinu ostalo najmanje šest mjeseci. Članovima se daje i mogućnost da dulje ostaju u fondu kategorije A i to dakle do 60 umjesto sada postojećih 55 godina života. U cilju daljnje profesionalizacije nadzornih odbora mirovinskih društava predlaže se imenovanje dodatnog člana nadzornog odbora kao predstavnika članova obveznih mirovinskih fondova kao da i 75% članova mora znati hrvatski jezik te se detaljnije uređuje potencijalni sukob interesa. Od ostalih izmjena ističem dodatna regulatorna unapređenja, uvođenje detaljnijih i većih zahtjeva za upravljanjem sigurnošću informacijskog sustava te daljnje ulaganje u poboljšanje financijske pismenosti osiguranika. Što se tiče Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima predlaže se liberaliziranje i proširenje mogućnosti ulaganja mirovinskih društava u nove vrste imovine, naravno uz propisivanje ograničenja i ovdje idemo sa dodatnim administrativnim rasterećenjem na način da smanjujemo izlaznu naknadu sa sadašnjih 2,5% na 1,75 što je naravno također ponovno u interesu članova fonda bez da se ugrožava dugoročnu održivost mirovinskih društava. Predlažemo ovim izmjenama zakona i omogućavanje jednokratne isplate ili prijevremene privremene periodične isplate sredstava članu dobrovoljnog mirovinskog fonda i prije 55 godine života kao što to stoji trenutno u zakonu i to u slučaju nastupa gubitka radne sposobnosti. Dodatno se fleksibilizira i mogućnost kombinirane isplate mirovine putem mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava na način da se iz mirovinskog društva može isplaćivati do 13.235 eura. Od važnijih izmjena u ovom zakonu ističem i uvođenje nove ovlasti za nadzorno tijelo vezano za vredovanje imovine kao i uvođenje nove dužnosti i obveze depozitara dobrovoljnog mirovinskog društva. U Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima izmjenama želimo omogućiti fazu isplate mirovina na način da učinimo atraktivnom tržišnom djelatnošću kako bi se povećao broj društava koji sudjeluje u fazi isplate što opet svakako ide u korist budućim umirovljenicima. Prema tome, ovim prijedlogom zakona kao i prethodno predstavljenim predlaže se uvođenje ulaganja u nove klase imovine, to sam već obrazložio i spomenuo, a uvodi se i definicija infrastrukturnih projekata opet po uzoru na preporuke OECD-a. Uvodi se i koncept održivog financiranja u poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava. Kroz izmjenu regulacija tehničkih pričuva omogućit će se bolje upravljanje likvidnošću te olakšati kapitalni zahtjevi što se u prvom redu odnosi na postavljanje mehanizma ranog upozorenja te omogućavanja povrata vlastitih sredstava uplaćenih za pokriće manjka. Budućim umirovljenicima zasigurno je najzanimljivije omogućavanje djelomične jednokratne isplate u visini do najviše 20% 20% kapitaliziranih sredstava u II. stupu međutim opet pod uvjetom da osnovna mirovina osiguranika ne bude niža od najniže mirovine. Ovim prijedlogom će se sasvim sigurno i proširiti krug korisnika mirovine iz oba stupa kao i omogućiti građanima raspolaganje sredstvima ušteđenim u II. mirovinskom stupu pri čemu se istovremeno jača njihova uloga i odgovornost za osiguranje prihoda u starosti. Preciznije se regulira sklapanje ugovora o mirovini te se uređuje posljedica nesklapanja ugovora o mirovini u roku od 12 mjeseci na način da mirovinsko osiguravajuće društvo prebacuje ušteđena sredstava u Državni proračun ako korisnik ne sklopi ugovor u predviđenom roku dok on prelazi u I. stup. Nadalje, omogućava se i ponuda opcija isplate mirovine bez usklađivanja s inflacijom uz obvezu pružanja kompletnih informacija o svim mogućnostima isplate kao i detaljnijim pojašnjenjima rizika kod odabira te opcije. Predlaže se i uvođenje dodatnih mjera vrednovanje, vezano za vrednovanje imovine kao i licenciranje članova nadzornih odbora. Posljednjim prijedlogom u ovom paketu, riječ je o Zakonu o dodatku na mirovinu predlaže se vrlo jednostavno dodatak koji se određuje na osnovnu mirovinu, dosad je bio 20,25 smatrajući da to nije pravedno sa dodatkom koji primaju umirovljenici koji primaju mirovinu samo iz I. stupa, predlažemo da se taj dodatak poveća na iznos od 27%. Bitno je naglasiti kako će ovom izmjenom biti obuhvaćeni i zatečeni korisnici dakle osnovne mirovine, ne radimo ovo samo za buduće umirovljenike nego i za postojećih nešto više od 15 kojima će HZMO ponovno odrediti mirovinu iz I. stupa s povećanim dodatkom. Na taj će se način također postići povećanje broja korisnika koji će mirovinu koristiti iz oba oba mirovinska stupa, a naravno da će utjecati i na povećanje visine mirovine koji koriste dvostupnu mirovinu. Što se tiče ova prva 3 zakona za njih nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu dok za ovaj posljednji procjena je da ćemo u 2024. osigurati dodatnih 9,1 milijun eura, u '25. 14,6 dok u 2026. 21,6 milijuna eura. Zaključno, povećavamo broj korisnika mirovina iz II. stupa, omogućavamo povećanje prinosa obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, potičemo veću aktivnost obveznih mirovinskih fondova i ulaganje u gospodarstvo RH, jačamo financijsku pismenost te pružamo veće mogućnosti izbora korisnicima uz naravno administrativno rasterećenje II. i III. stupa te uvodimo koncept održivog financiranja sudionika II. stupa. Pozivam saborske zastupnice i zastupnike da uz kompletne izmjene zakona koji su doprinijeli većim mirovinskim primanjima primanjima kroz I. stup da jednako tako podržimo i ove izmjene zakonskog okvira za kapitaliziranu štednju odnosno isplatu mirovina iz dva stupa.

da ovakav alternativni fond ne postoji ni u jednoj zemlji EU, kao što ne postoji niti u članicama OECD-a. Recite mi, molim vas, s kim ste se konzultirali kad ste donosili ovakvu odluku? Jeste li dobili nekakvu potvrdu iz Europe da je to u redu i da će to moći kasnije funkcionirati i recite mi, jeste li dobili nekakvu potvrdu da će kasnije država stvarno moći garantirati za novac koji je dan u taj fond, ukoliko fond propadne? I drugo pitanje, vezane za ove naknade, rekli ste da je 15 tisuća zatečenih osiguranika će biti isto tako, dobiti te naknade pa vas molim da mi samo objasnite kojih je to 15 tisuća, na kojih se to 15 tisuća osiguranika odnosi? Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani zastupniče Paviću, vi kao i velika većina ovdje prisutnih u sabornici, a i šire znate da mirovinska društva već sad ulažu u alternativne investicijske fondove jer to nije nikakva novost. U pristupnim pregovorima Hrvatske kao OECD-u jasno su rekli da se izloženost mirovinskih društava prema državnim obveznicama smanjuje na način da im se omogućava ulaganje u vrijednosne papire odnosno u vrijednosne vlasničke instrumente. Upravo dakle ovakvim formiranjem jednog alternativnog investicijskog fonda koji, ukoliko se osnuje i dobije garanciju države, ne samo RH, nego možebitno i članice OECD-a ili članice EU, mora biti predstavljen program ulaganja

Ovim zakonskim prijedlogom osiguravaju se preduvjeti za daljnja jačanja mirovinskog sustava, unaprjeđenje kapitalizirane štednje s ciljem povećanja broja korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa, ostvarivanje većih prinosa i u konačnici viših iznosa mirovine dugo već godina nije ovoliko napravljeno za mirovinski sustav kao što je ovih posljednjih nekoliko godina i ovi prijedlozi su izvanredni i pozitivni i zato me žalosti i čudi da neke oporbene, male oporbene stranke koje imaju oko 1% rejtinga napadaju sad ovaj sustav i idu pokušati uplašiti umirovljenike da ovo nije dobro za njih, kao što, ne znam, Suverenisti, Most, plaše seljake u Slavoniji svinjskom kugom, da bi u ovo predizborno vrijeme ostvarili neki poen. Mislim da to nije dobro i da ozbiljni saborski zastupnici bi trebali voditi brigu da se govori pozitivno i iskreno. I kako je i zašto je teško priznati da je ovaj mirovinski zakoni su dobri i pozitivni za naše građane? razumije./... uvaženi zastupniče Karliću. Pojasniti da na ovih 15 tisuća koje sam spomenuo, dakle mislim na sve one trenutne umirovljenike koji primaju mirovinu iz dva stupa, dakle njima odmah kada ovi zakoni stupaju na snagu dodatak iz osnovne mirovine raste za 33%, sa 20,25 na 27%, 33% veći će biti dodatak nego što trenutno dakle imaju. Prema tome, kad to usporedite, kad to objasnite, onda jasno je zašto radimo ove izmjene kapitalizirane štednje. Ulazna naknada koju plaćamo od svake one mjesečne uplate 0,5% na iznos od 5% koji ide u drugi stup skidaju mirovinska društva i uplaćuju sebi kao naknadu za svoje poslovanje. Mi sad tu naknadu ukidamo i taj iznos više ne ide na račun mirovinskih društava nego ostaje akumuliran zajedno sa vašim uplatama drugog stupa, što znači da ćete u konačnici dakle ponovno imati veću mirovinu za smanjene naknade, za uvećan dodatka na mirovinu iz I. stupa i na taj način šaljemo jasnu poruku i sadašnjim svima nama budućim umirovljenicima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo problem jedan jer nam je radi ovaj mjerač vremena, ja ću sad koristiti svoj mobitel pa ću mjeriti minutu za svakoga, a vi provjeravajte… Što? Da. Tako da, nažalost, pozvali smo tehničku službu, ali bilo bi šteta sad prekinuti rad, ja ću voditi onda računa o vremenu. Izvolite, kolega Spajić. **Spajić, Daniel (DP)** Čl. 238, hvala predsjedavajući. Pa samo g. Karliću da kažem, znači ovo što je on govorio u pitanju svome i spominje da mi plašimo ljude, ne znam koji zastupnici sa svinjskom kugom. Pa mi ne plašimo nego se to događa i ljudima je pobijeno preko 20 tisuća svinja, nemojte neistine iznositi i miješati jednu temu sa drugom. Pitajte to što je tema danas. Hvala. Kolega, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani g. ministre, da ponovimo još jednom, koji su to fondovi u koje bi mirovinski fondovi trebali preusmjeriti svojih 5% neto vrijednosti. Do sad vidimo da nije naveden niti jedan, da ne postoji u Hrvatskoj, da ne postoji u EU, da ne postoji u zemljama OECD-a,

ulažu u investicijske projekte, bilo da je greenfield ili brownfield investicija, jačaju strateška ulaganja u domicilnim gospodarstvima. Ovdje jedino stavljamo mogućnost da takav alternativni investicijski fond u koji bi se usmjerilo 5% neto vrijednosti iz fondova kategorije A i B imaju još dodatno jamstvo države. To nije točno, ja ne znam tko je prodao tezu da u Hrvatskoj ne postoje alternativni investicijski fondovi u koje možete u svako doba dana uplatiti svoja sredstva i bez sredstava, dakle koje uplaćujete u kapitaliziranu štednju. **Dretar, Davor (DP)** Čl. 238. Nemam drugi način i svjestan sam opomene ali alternativni investicijski fondovi sa državnom garancijom poštovani gospodine ministre. Takvi ne postoje. Kolega Dretar dobivate naravno opomenu, bila je replika, a ne povreda Poslovnika. Idemo sada dalje, kolegice Burić, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Piletiću, ova Vlada vođena načelom solidarnosti kontinuirano pokazuje senzibilitet prema onima koji imaju manje i koje posebno socijalno štiti i osnažuje, a to su i umirovljenici. Evo jučer smo vidjeli da se svaki 4. euro iz državnoga proračuna odnosi upravo na mirovinski sustav i na umirovljenike i u državnom proračunu osigurano je više od 10 milijardi eura, upravo za mirovinski sustav i socijalnu sigurnost i to što govorim u stvari je garancija daljnjeg rasta mirovina ali isto tako osnaživanja pozicije naših umirovljenika. Vlada je tijekom provođenja mirovinske reforme dala mogućnost na izbor povoljnije mirovine. Dakle hoću li samo onu iz 1. stupa plus 27%

naravno da hrvatsko zakonodavstvo koje regulira mirovinska pitanja odnosno socijalnu sigurnost jedan od rijetkih od europskih koji daje mogućnost izbora, bez obzira što uplaćuje te u drugi stup imate pravo i mogućnost da prilikom odlaska u mirovinu birate. Hoćete li, koji će vam biti povoljniji izračun. Da li onaj da idete u mirovinu iz 1. stupa ili da birate dvostupnu mirovinu. Tako je to bilo do sad, očekujemo da će tako biti i ubuduće jer naši umirovljenici naravno da u trenutku kada odlaze u mirovinu, imaju mogućnost izbora povoljnije mirovine. Prema tome i dalje inzistiramo na tome ali ovim izmjenama zakona jačamo 2. stup.

Hvala. Ministre rekli ste da će ove izmjene mirovinskog sustava donijeti do većih prihoda i većih mirovina. Na temelju čega vi temeljite svoj optimizam, zbog čega liberalizirate dodatno mirovinski sustav, zbog čega dovodite umirovljenike u situaciju da prisilno moraju se baviti financijskom kapitaliziranom štednjom. Drugim riječima dovodite umirovljenike u situaciju rizik naš, profit njihov. Država će pokriti one nedostatke ili gubitke koje će eventualno nastati za mirovinske koji sigurno znači, banke imaju sigurne prihode odnosno dobit. 2008., 09. 30 do 40% je izgubljeno vrijednosti kapitalizirane štednje. Cikličke krize u kapitalizmu dovode do toga da smo sigurni da ćemo doći do trenutka kada će se opet izgubiti nečija štednja. …/Upadica predsjednik: Hvala Uvažena zastupnice Peović, ja zaista ne znam već ste drugi put ponovili da je izgubljeno 30 do 40% kapitalizirane štednje. To je jedna krajnja netočnost. Dezinformirate i Hrvatski sabor i plašite hrvatske osiguranike, današnje umirovljenike. To nije točno. Imali smo kratkoročno razdoblje pada prinosa u 2020.-'21. godini i ove godine, sada sam spomenuo, dakle prinosi u svim kategorijama mirovinskih fondova su pozitivni. I fond A i fond B u kojem se nalazi dakle više od 95% umirovljenika su povraćeni oni gubici iz ranijih godina. Samo za ovu godinu, gotovo 11% je ostvaren prinos u kategoriji A, u kategoriji B nešto manje ispod 8%, dok onaj C, najmanje rizičniji,

**Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, evo za svaku pohvalu je zaista Hvala vam./… koji su nas zadužili tijekom svog života. Pa upravo i kao što ste i rekli u uvodnom dijelu uz ovo kontinuirano povećanje mirovina, svjesni ste i da naše sugrađane pogađa upravo i energetska, prehrambena, inflatorna kriza. Donijeli ste upravo zahvaljujući mjerama Vlade, donijeli ste niz mjera koji poboljšavaju taj status. ove reforme koja se odnosi na 2. mirovinski stup, pohvaljujem i to povećanje sa 15 na 20% upravo u ovoj mogućnosti jednokratne isplate iz 2. mirovinskog stupa. Moje pitanje je koliko je korisnika do sad iskoristilo isplatu …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… od 15%. Marin (HDZ)** Dakle podaci koje mi imamo 80% dakle umirovljenika su iskoristili dakle tu mogućnost isplate jednokratne iznosa dakle kod samog odlaska u mirovinu. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine ministre složit ćete se sa mnom da je prinos mirovinskih fondova, ključan u cijeloj ovoj priči o 2. stupu. Ono što mene muči je ta suprotstavljenost podataka koje ste nam ponudili u istom dokumentu. Na jednom mjestu kažete prosječan prinosa od osnivanja 2. stupa je 9,63% da budem precizan skroz, a s druge strane govorite o prinosima u pojedinim fondovima, koji se kreću redom dakle od A do C, 7, 5,13 i 3,17%. Ja vas pitam kolko je onda prosječni prinos fondova u Hrvatskoj u ovom trenutku i da li on omogućuje i osigurava održivost II. mirovinskog stupa? Hvala. **Jandroković, Je li održiv trostupni mirovinski stup ja mislim da vi ne biste sasvim sigurno predlagali mirovinsku reformu prije 20.g. da ne mislite da je trostupni mirovinski sustav održiv. Ja sam naveo dakle podatke za ovu godinu 2023., pretpostavljam da ste vi iznijeli podatke za 2022. ili dakle kompletno. u ovoj godini dakle do mjeseca sudenog rekao sam koji su vam prinosi i A i B i C, neću se ponavljat. Ono što možete vidjeti iz svih analiza i izvješća mirovinskih društava da ona kapitalizirana štednja koja je uplaćena po svakom osobnom računu, prinosi, zarada,

Zahvaljujem predsjedniče HS. Poštovani ministre, državna tajnice, evo nadam se da će ovaj paket mjera osnažiti naše umirovljenike, zapravo nama je cilj da nam umirovljenici žive što bolje, da li oni žive dosad dobro ili ne to možemo i svjedočiti sami. Ono što je važno je da imamo sve više zaposlenih, što imamo više zaposlenih znači da se više akumulira novca u, u fondove i da nam to daje, daje ovaj šansu da će biti bolje. Ono što sam vas htio pitati, a pročitao sam, pa da mi vi kažete iz prve ruke, da je 20% kupovna moć je povećana od 2016. do, do danas. Je li to točno i na čemu gradimo optimizam da će nam biti, našim umirovljenicima bolje

i Vlada to često ističe, da su naši osnovni ciljevi što se tiče mirovinskog sustava dakle održivost i adekvatnost. Održivost, na tome inzistiramo svi odnosno velika većina političkog spektra u Hrvatskoj, a na adekvatnost upozoravamo godinama i podsjetio sam u samom uvodu dakle radimo cijelu 2023.. Bila je mirovinska reforma i 2019. gdje smo opet osnažili i unaprijedili mirovinski sustav, onda smo ga izmijenili dakle prošle godine da stupi na snagu sa 1.1.. Mi sad ponovno i ovaj sustav kapitalizirane štednje unaprjeđujemo i za postojeće i za buduće umirovljenike i paralelno s time imamo radnu skupinu gdje želimo temeljito izanalizirat mirovinski sustav da možemo predložit neka nova poboljšanja i nova …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…zakonska pravila Poštovani ministre, ajmo mi otkrit karte. Dakle, prodaja Fortenove mirovincima je propala zbog toga što AZ Fond nije htio u tome sudjelovati jel je bilo prerizično za njih. Vlada sada želi, ovom manipulacijom zakona želi kapitalni fond transformirati u taj alternativni investicijski fond jer takvih fondova ne postoje danas u svijetu. Dakle, što će se onda napraviti sa tim sredstvima? Pa recimo ajmo fantazirat, taj bi fond onda mogao kupiti dionice Vujnovca koji ide na burzu, Vujnovac bi onda sa tim novcima imao konačno dovoljno sredstava da kupi Fortenovu. Je li to taj predatorski kapitalizam? Prije odgovora imamo povredu poslovnika, kolega Spajić izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** Čl. 238., kolegice Puljak nije bio rizik AZ Fondu da kupi te dionice nego je AZ Fond spašavao jednu svoju firmu u Rusiji tj. spašavao je svoj kapital koji je bio uložio u Rusiju. Znači o tome znam jako puno jer sam nekad radio u Allianz osiguranju i znam šta se točno radilo, znači nije tu bilo nikakvog rizika nego su oni jednostavno išli spasit svoj novac, šta njih briga za Hrvatsku, a istina je da, da imaju upliv u naše mirovinske fondove, hvala. Kolega Spajić, to ste se mogli javiti na neki drugi način, a ne kroz povredu poslovnika, pa dobivate drugu opomenu. Izvolite odgovor ministre. **Piletić, Svatko tko je čitao ovaj zakon, a ne komentare na društvenim mrežama mogao je vidjeti da alternativni investicijski fond sa jamstvom države podrazumijeva da bi mirovinska društva ovih 5% ako bi se isti osnovao, ako bi bio javno predložen program ulaganja, mogli isplaćivati samo onu, onaj iznos mjesečno dakle koji im ostaje nakon uplate minus isplate taj mjesec, nema fonda u koji će neko čarobnim štapićem kako ste rekli uplatiti 900 milijuna eura, niti je to smisao takvog fonda, nego da se kroz programsko usmjereno financiranje i jačanje hrvatskog gospodarstva kada se steknu uvjeti i vidi u što se može uložiti uputi i pozove mirovinska društva da uplaćuju 5% neto vrijednosti imovine,

Hvala lijepa. Poštovani ministre, pa upravo bi se nadovezao, cilj mirovinske reforme adekvatnost, dakle povećanje mirovina, što smo za 188 eura digli …/Govornik se ne razumije./…mirovinu u mandatu i održivost. Preporuka OECD-a upravo za jačanje ove fondove su ulaganje sredstava u gospodarstvo i smanjenje izloženosti obveznicama. Zašto? Upravo ste sami rekli, 40% smo dobili kroz prinose ulaskom Hrvatske u eurozonu i od 20 milijardi eura imovine 60% su obveznice, očekuje se da će prinosi biti manji. Ja vam čestitam na ovom fondu, mislim da je to odlična ideja da upravo ide ka jačanju adekvatnosti, jačanju prinosa fondova i jačanju i aktivacije hrvatskog gospodarstva, a po preporuci OECD-a. Pa dajte za one još koji uče o mirovinskim fondovima iz društvenih mreža a ne … …/Upadica predsjednik: Fala vam./… … Hrvatska mirovinska društva, njih četiri jedan su od najsnažnijih pokretača slovenskog gospodarstva. Nisam krivo rekao. Hrvatska mirovinska društva, fondovi su najsnažniji pokretač i ulagač u slovensko gospodarstvo. Mi sad želimo omogućiti zakonsku pretpostavku da ulažu izravno u razvoj hrvatskog gospodarstva, radna mjesta, nove investicije i investicije, dakle greenfield i one koje su, dakle već postojeće na način da ne ugrozimo likvidnost mirovinskih društava i jasno smo propisali zakonom kada oni mogu ostvariti svoju obvezu ulaganja pet posto neto vrijednosti imovine kojom upravljaju i na koji način i dakle i na poziv onda tog alternativnog investicijskog fonda.

da je ta financijska pismenost u drugom i trećem stupnju prilično niska, stoga je od 2018. godine je uvedena obveza informiranja građana o mogućnostima štednje. Isto tako ovi prijedlozi zakona dodatno osnažuju tu obvezu, pa mirovinska društva tako u suradnji sa REGOS-om moraju dodatno informirati naše građane, naročito godinu dana prije odlaska u mirovinu i o mogućnostima izbora

nedovoljno visoka, neću reći da je niska, ali nedovoljno visoka i upravo kroz ovakve izmjene zakona gdje omogućavamo svim, dakle osiguranicima da promišljaju koja društva i koje kategorije upravlja njihovim ne malim sredstvima, sredstvima koja će biti egzistencija i osigurač njihove dostojanstvene starosti. tome, želim omogućiti da prateći prinose određenih mirovinskih fondova uspoređuje jedne s drugima, da biraju ono mirovinsko društvo koje ostvaruje veće prinose. I ako vide da bi trebali prijeći u kategoriju C koja je najmanje rizična, ali i najmanje prinosa ostvaruje, da im se ostavi mogućnost A ili B. Prema tome, moramo se svi uključiti kao što vodimo računa o svojoj štednji … … /Upadica predsjednik: Fala./… … moramo voditi računa o svojoj mirovinskoj štednji. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre već u odgovorima na replike koje ste prije mene davali i drugim saborskim zastupnicima u nekoliko navrata ste rekli da treba čitati zakon, da treba čitati ono što piše u zakonu, da ne treba voditi računa ono što je na društvenim mrežama i sve ostalo. Moje je pitanje, će biti vrlo jednostavno. Probajte navesti jednu jedinu državu u svijetu, jednu jedinu državu gdje postoje alternativni investicijski fond. Već sam naziv kaže da je alternativni investicijski fond sa garancijom države. Jednu jedinu izrijekom koja je to država u kojoj to imamo koja je bila uzor za formiranje ovih izmjena i dopuna zakona. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš navedite mi da vratim pitanje jednu državu, jedinu u svijetu u kojem imate mogućnost izbora povoljnije mirovine? Prvi stup, drugi stup. Navedite mi što je jamstvo države ako nije nuđenje, dakle tri posto kamate na obveznice ili 3,75% na trezorski zapis. Odgovorite mi zašto mi kapitaliziranu štednju kojom upravljaju strane banke kao mirovinska društva ne bismo mogli omogućiti da uđe u alternativni investicijski fond sa jamstvom države. Ako država može nuditi i jamčiti kamatu za obveznice, za trezorske zapise, za čitav niz osiguranja zašto mi ne bismo mogli stvoriti jedan alternativni investicijski fond koji postoji u svakoj državi, da bude uz garanciju države. uloga i zadaća je ministra da odgovori na i proba odgovoriti ako je moguće na pitanje saborskih zastupnika. Ja dozvoljavam i da naša pitanja mogu izaći izvan priče, ali nije uloga ministra da protupitanjem

Kolega Kirin, izvolite. prvo je državna poticajna sredstva od 15% na uplaćena sredstva u kalendarskoj godini. Drugo, porezna olakšica za poslodavce i treće prinos fonda. To je zarada ostvarena ulaganjem imovine članova. da li su planirana državna poticajna sredstva od 15% neograničena? Koliko god treba. Hvala. Uvaženi zastupniče dopustite da na sva ova prijašnja pitanja odgovorim, dakle da institut u i institucionalnih ulagatelja u određene strateške segmente gospodarstva nije nepoznat u EU. Jedan takav dakle fond postoji InvestEU u kojem se daje garancija iz EU odnosno proračuna za financiranje ciljanih projekata. Prema tome, dakle takvo što postoji, takvo što koristi EU i druge članice, a što se tiče dakle vašeg pitanja vi ste više-manje konstatirali dakle što jest trostupni mirovinski sustav. On se može unapređivati dakle i ostvarivati dodatne prinose kao što ste i sami rekli. I idemo na zadnju repliku kolega Bakić, izvolite. **Bakić, Damir (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani ministre puno je naravno pitanje, ali imam na prilici evo u produljenoj raspravi evo sva njih, sva ta pitanja prodiskutirati, ja ću jedno sasvim tehničko zapravo. Mi smo, nije sasvim tehničko ali je drugačije. Mi smo u '22., dakle 2022. imali smo 71% osiguranika koji su išli u mirovinu, a birali su opciju da se vrate u I. stup. Ja nigdje ne mogu naći podatak kolika je ukupna masa sredstava koja je zapravo za te osiguranike onda vraćena u Državni proračun. Dakle, kolika je ukupna masa njihovih akumuliranih mirovinskih doprinosa? Naravno da nemate taj podatak pri ruci i ne očekujem da ga možda imate, ali voljeli bismo to znati. Općenito bih molio da ubuduće u izvještajima o radu mirovinskih fondova dobijemo i te podatke, dakle za ljude koji izlaze i koji odlaze u mirovinu da dobijemo njihovu strukturu po dobi,

Hvala lijepo. Pa i ja se slažem sa zastupnikom Bakićem da bi to trebali, mada većina tih podataka koje ste naveli i stoje u izvještajima mirovinskih društava. Što ste tiče pitanja koje ste prvo postavili, a REGOS vodi evidenciju, dakle od 2002. danas ukupno je sa osobnih računa isplaćeno 2 milijarde 148 milijuna eura, milijardu i 574 milijuna isplaćeno je u Državni proračun zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz I. stupa, dakle kapitalizirana štednja ide u Državni proračun, a ti osiguranici primaju mirovinu iz I. stupa. 429 milijuna eura je isplaćeno mirovinskim osiguravajućim društvima zbog isplate mirovine iz II. stupa i 144 milijuna eura isplaćeno je prema Zakonu o nasljeđivanju. Hvala ministru, završili smo replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, želi poštovani kolega Željko Pavić predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Da ne bih čitao sva 4 izvješća ja ću to objediniti u jedno izvješće budući da je to, ako Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora na 44. sjednici održanoj 6. studenog 2023. godine raspravljao je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Odbor je navedene akte raspravljao sukladno Članku 83. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odbor je sukladno Članku 247. Poslovnika Hrvatskog sabora proveo objedinjenu raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona i svim ostalim zakonima koje sam naveo. Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će se ovim prijedlogom, prijedlozima zakona dalje jačati i unaprijediti III. mirovinski stup. Predlaže se izmjene vezane za preispitivanje ograničenja ulaganja te davanje mogućnosti mirovinskim fondovima da ulažu nove vrste imovine koje nose veći prinos među time hipotekarne pokrivene obveznice itd. uz naravno kontrolirani rizik. Nadalje, predlaže se dodatno administrativno rasterećenje po pitanju financiranja djelatnosti mirovinskog društva na način da se smanjuje stopa izlazne naknade. Smanjenjem naknade za izlaz iz fonda može se potaknuti, može potaknuti i veću konkurenciju između domaćih mirovinskih društava te se daje poticaj za kvalitetnije upravljanje portfeljem mirovinskog fonda, a članovima fonda se daje veća sloboda kod odluka raspolaganja sa sredstvima koja su namijenjena za umirovljenje. Navedene izmjene predlažu se u cilju bolje, u cilju boljeg poslovanja subjekata u kapitaliziranom sustavu, a na korist svih članova mirovinskih fondova što će u konačnici rezultirati povećanjem iznosa mirovina članova mirovinskih fondova te usklađivanje sa drugim donesenim propisima. Također se posljedično očekuje povećanje broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova. U raspravi su članovi odbora podržali predložena rješenja vezano za paket zakona o kapitaliziranom mirovinskom sustavu kojim će se unaprijediti mirovinski sustav, povećati iznosi mirovina i koji će u konačnici utjecati na kvalitetnije mirovinske prihode svih budućih umirovljenika kao i poticati veće aktivnosti obveznih mirovinskih fondova i ulaganja u gospodarstvo. Pohvaljeno je i usklađivanje predloženih zakona i jačanje II. stupa mirovinskog osiguranja, administrativno rasterećenje kroz ukidanje i smanjenje naknada obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava kao i omogućavanje i pojednostavljivanje promjene kategorije obveznog mirovinskog fonda bilo kada tijekom godine. Nadalje, istaknuto je kako je prijedlog za izjednačavanje dodatka za mirovinu iz I. stupa u visini od 27% umjesto dosadašnjih 20,25% puno privlačnije rješenje i to je mjera koja će obuhvatiti i sadašnje ali i buduće umirovljenike. U raspravi je izraženo mišljenje kako bi smanjivanje upravljačkih naknada jednim dijelom malim fondovima mogao predstavljati problem budući da i dalje imaju velike administrativne troškove poslovanje pa bi im ovim izmjenama povratna imovina mogla biti u značajnom padu cca otprilike 10%. Također, referirat ću se na poticanje jačanja financijske pismenosti građana te omogućavanja članu fonda da prije nego što ga automatski raspredi u kategoriju C, 5 godina prije dana umirovljenja izričito zatraži da ostane u kategoriji B. Predloženo je da predstavniku predlagatelja da se razmisli i o mogućnosti povratka članova fonda iz kategorije C u kategoriju B, ukoliko to prihvatite kao rješenje. Vezano za predloženu izmjenu u svezi mogućnosti jednokratne isplate korisnicima starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine u visini od 20% ukupnih kapitaliziranih sredstava u 2. stupu, umjesto dosadašnjih 15% izraženo mišljenje kako bi trebalo razmisliti o nekom drugom boljem kriteriju, umjesto kriterija vezanog za najnižu mirovinu. Nadalje, uočena je nomotehnička pogreška u čl. 40. Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, P.Z. br. 587. kojim se mijenja čl. 88. st. 4. važećeg zakona, a gdje bi umjesto riječi isplata, trebalo pisati riječ pripis. Nakon provedene rasprave jednoglasno je odlučeno da se Hrvatskom saboru predlože slijedeći zaključci. Prihvaća se Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prihvaća se Prijedlog zakona o Izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, prihvaća se Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i prihvaća se Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Isto tako sukladno čl. 247. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se donijeti odluku o provedbi objedinjene rasprave o prijedlogu svih tih zakona. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan Klubovi će imati pravo govoriti 20 minuta. Prvi će biti Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Grčić. Izvolite. Kolegice i kolege znači pred nama je ovaj veliki paket zakona o zapravo 2. stupu mirovinskog sustava sa svim ovim što je već ovdje rečeno, dakle izmjenama koje se predlažu, međutim ono što je ključno ovdje odgovorit na pitanje, a zašto to ljudi koji sada idu u mirovinu, ovih godina se vraćaju kompletno u 1. stup. Što je to problem s 2. stupom, a da imamo takvu situaciju da samo svaki 5. umirovljenik, novi umirovljenik bira dvostupanjsku mirovinu, dvostupnu da budem precizniji, dvostupnu mirovinu, gdje uključuje i mirovinu iz 2. stupa. Prvo zato što im jednostavni izračun pokazuje da im je to povoljnije. Međutim, to nije naravno odgovor. Pitanje je zašto im izračun pokazuje da im je povoljnije vratiti se kompletno u 1. stup. I sad tu tražimo odgovore. Jedan od ključnih odgovora sam ja u replici pitao ministra, al evo ministar je otišao i nije mi odgovorio. Dakle u tekstu zakona, Prijedloga zakona u obrazloženju kaže da je ključna stvar zapravo prinos mirovinski fondova u ovih 20 skoro godina, koji na jednom mjestu piše u cijelom tom razdoblju je bio 9,6%, što je očigledno pogrešan podatak jer na drugom mjestu stoji da se po fondovima taj prinos kretao od nekih 7% za fondove kategorije A, preko 5% za B i 3% za one uglavnom pretežito obvezničke fondove tako da prosjek je negdje oko 5%, zašto. Zato što fond B obuhvaća gotovo 90% ukupnih, ukupne imovine i ukupnih ulaganja, 90%. Prema tome i kad ponderiramo prosjek onda je to vjerojatno negdje oko 5%. Jer kad bi bilo 9,6% onda nam cijeli ovaj paket zakona ne bi treba, Vjerojatno ćete se složit sa mnom jer 20 godina po 9,6 je prinos koji ide blizu 200% u zbroju u kumulativnu vjerojatno i više, a po 5% je to upola manje. Prema tome prinos po tome bi bio zapravo takav da ne bi trebalo mijenjat zakone jer bi očigledno 2. stup bio atraktivan, što sada nije. Sad je atraktivan samo za ljude sa visokim plaćama i ovo što mi danas radimo, radimo za njih. Dakle ovaj 2. stup je isplativ po nekim procjenama za ljude koji su dulje vrijeme uplaćivali i koji imaju plaće negdje iznad 1.500 – 1.600 eura neto mjesečno. Znači sve ovo to danas radimo u principu radimo za jedan manji broj ljudi. Ali neka radimo ok. Ove neke izmjene, neke izmjene u ovim prijedlozima mi smo skloni podržati zato što mislimo da je to u ovom trenutku kratkoročno, naglašavam kratkoročno, rješenje u smislu da se poveća atraktivnost 2. stupa. Međutim ovdje je jako puno ugrađeno rizika u ove prijedloge zakona. Dakle u ovim drugim segmentima gdje se preferira fleksibilizacija sustava, gdje se proširuje mogućnost ulaganja fondova, gdje sa proširenjem mogućnosti ulaganja, što je još možda važnije i pitanje koncentracije tih ulaganja, zapravo bitno, bitno mijenja cijela, cijela priča da bi se ostvario nekakav veći prinos koji je nažalost neizvjestan. Dakle taj prinos i dalje je neizvjestan. Dakle povećanje rizika istovremeno povećava vjerojatnost gubitaka od tih ulaganja, a i iz povijesti znamo što pogrešna ili kriva ulaganja su donijela mirovinskim fondovima, možda ne u onom omjeru koji je ovdje maloprije kroz replike spominjan i sigurno ne u tom omjeru ali bilo je promašaja i toga moramo biti, E, u tom kontekstu treba promatrati cijelu, cijelu ovu priču i ovu intenciju. Dakle dvije su intencije, jedna je da se direktno podupre kroz povećanje ovog dodatka na mirovine iz 2. stupa sa 20 na 27%, da se direktno podupre te umirovljenike i što je legitimno i što možemo podržat. To je neki trošak za državu, u ovom trenutku nije veliki ali u idućim godinama će biti sve veći i veći u projekciji. To isto moramo bit svjesni toga, međutim mi to podržavamo jer su mirovine u Hrvatskoj kao što smo maloprije rekli ukupno toliko slabe, toliko male da jednostavno mislim da svaki korak u tom smislu treba, treba na određeni način, način Naravno ova druga mjera koja se odnosi na povećanje jednokratne isplate sa 15 na 20% je ja bih rekao čisto pa eto tako nekakva udica, nekakav mamac za ljude koji imaju problem, koji imaju financijski problem prije svega. Znači imamo ljude koji su išli u mirovinu, imaju ozbiljnih problema sa financiranjem tekućih troškova, režija, prehrane i svega onoga što ide uz to, a posebno zbog ovih evo tri godine ogromnog rasta cijena i pada realne kupovne moći mirovina i sigurno da ljudi, veliki broj njih ima minuse na računu. jako bi im dobro došlo da eto kad krenu u taj drugi stup, da umjesto 15 mogu odmah iskoristi 20% da tom gotovinom pokriju eventualno te minuse itd. itd. što će sigurno pozdraviti. Znači te dvije stvari po meni nisu toliko upitne. One definitivno jesu mamac da se u konačnici izabere. Međutim, ono što je ključno vraćam se na to to je ove dvije druge stvari. To je prinos koji ostvaruju, znači efektivnost i efikasnost mirovinskih fondova. Sredstva koja se tako namiču, a da bi se mirovine iz drugog stupa mogle upristojiti ili mogle povećati i da bi bile atraktivne i da bi promijenile odnose u onoj formuli za izračun mirovine izračun mirovine u konačnici jer to je u ovoj cijeloj priči ključni kriterij. Sad ovo oko naknada isto to svakako uvijek kad se smanjuju naknade u mirovinskom sustavu mi smo apsolutno za to podržati. Zašto? Zato što mislimo da ova cijela priča nije samo spašavanje hajmo reći drugog stupa u korist umirovljenika. Ovo je spašavanje drugog stupa i u korist onih koji upravljaju tim sredstvima, a to su prije svega fondovi koji su manje-više u vlasništvu banaka. A hvala bogu te banke imaju poprilično novaca, ali neće se odreći niti jednog eura. Evo i danas smo čuli neka razmišljanja oko toga i jučer kad smo govorili oko proračuna. E nikako, ma niti jednog eura se oni ne žele odreći, pa onda ni naknade koja se ubire zato što njihove firme, njihovi fondovi upravljani od tih banaka upravljaju sredstvima naših budućih mirovina. I ovo definitivno možemo i u tom kontekstu promatrati kao spašavanje i tih subjekata, jer ako nema drugog stupa nema njih, nema prihoda, nema naknada, nema lijepih zarada i na tom bitnom segmentu. E sad se vraćam opet na ovu priču oko drugog velikog dijela, velikog segmenta paketa ovog paketa zakona a to je ta fleksibilizacija cijele priče oko ulaganja fondova. To me jako muči. Muči iako nisu ti limiti drastično mijenjani i povećavani u smislu naglog povećanja rizika ulaganja iz mirovinskih fondova oni su indikativni. Dakle, želi se tu pomjeriti fokus, pomjeriti zapravo ta granica limita na način da cijeli sustav postaje još rizičniji, jer po onoj logici bez rizika nema ni profita, odnosno nema prinosa u mirovinskim fondovima. I onda u tom kontekstu proširuje se zapravo vrsta imovine u koju fondovi mogu ulagati, proširuju se limiti u smislu postotaka u kojima se može ulagati i uvode se neke nove kategorije među kojima je u javnosti najspominjaniji, dakle ovaj problem, a to je javnost tako prepoznala pa i stručna javnost. I stručna javnost, dakle ne samo politika, političari koji eto žele ne znam ovdje poticati nekakvu oporbenu raspravu, nego je to rekla struka. Jer ako to ljudi iz udruge istih tih mirovinskih fondova kažu da nikad do sada nisu vidjeli AIF-ove, dakle te alternativne investicijske fondove sa državnim garancijama i upravljanim za sada još uvijek ne znamo kako onda ja to prihvaćam da je to tako jer mislim da su ti ljudi kompetentni inače ne bi sjedili u tom tamo, u toj udruzi. I oni upozoravaju da ovakvog oblika upravljanja sredstvima iz mirovinskih fondova za sada nema. Znači sama ta ideja da se, da fondovi moraju, ne bi mogli, nego moraju, trebaju imovine odmah izdvojiti od ovih 20 milijardi koliko ukupno imovina danas iznosi. To je dakle oko milijardu eura. U te AIF-ove, dakle alternativne investicijske fondove sa državnom garancijom je čudna u najmanju ruku. Zašto je nama to čudno? Zato što uvijek predstavnici Vlade nikad do kraja ne odgovore na pitanja koja se postavljaju, a to je pa čemu služi ta ideja? Koja je krajnja svrha te ideje? Što će s tim novcem u konačnici biti? Je li to još jedan vid izmjene, radikalne izmjene u mirovinskom sustavu tipa one ja ću je usporediti kod zadnjeg paketa poreznih zakona, izmjena koje bi trebale kao povećati plaće u Hrvatskoj, gdje je došlo zapravo do diranja u mirovinske doprinose i gdje je država preuzela obvezu da jedan dio tih mirovinskih doprinosa subvencionira ili refinancira ili kako god hoćete. To se vidi i u prijedlogu proračuna koji smo jučer gledali i raspravljali. I to je isto bila jedna derogacija da tako kažem u mirovinskom sustavu. Sad imamo opet još jednu derogaciju, ali u ovom drugom stupu gdje se zapravo tih 5% znači neće ići u nekakve sigurnije oblike ulaganja nego baš u one najrizičnije jer AIF-ovi, alternativni investicijski fondovi, to je bitno reći, su svezani sa najvećim rizicima ulaganja, ali bi kao zato trebali i donijeti najveće prinose. E vidite, to, to je ono što nas dodatno brine jer tu država ulazi kao garant za najrizičnija ulaganja gdje je gubitak jako vjerojatan i jako moguć i država kaže e, ali mi ćemo stati iza toga. A kad staje država, tko staje iza toga? Pa valda svi mi koji plaćamo porez, svi građani koji plaćaju porez istoj toj državi indirektno će pokrivati gubitke tih AIF-ova u slučaju krive odluke o ulaganju. Netko je rekao od ovih ljudi iz struke da je to čak mini nacionalizacija II. stupa. Pa ja bih samo tu spomenuo ili napomenuo da se ta priča o mogućoj nacionalizaciji cijelog II. stupa dosta puta u javnosti već komentirala, provlačila i da postoji jako puno zagovornika čak i te ideje. Pa ja bih rekao da je ovo možda i jedan mali mikro korak koji bi mogao dodatno aktualizirati tu priču oko nacionalizacije II. mirovinskog stupa. Ja ne znam je li toga Vlada svjesna, ali onda tražimo od Vlade i sadašnje, sadašnjih ljudi koji su ovaj na vlasti da kažu svoj stav oko tog malo šireg pitanja, a koja je sudbina II. mirovinskog stupa u Hrvatskoj i što će se dogoditi ako se u idućih godinu dana ili dvije ili pet istope učinci, istope učinci ovih mjera koje bi trebale povećati atraktivnost jer to je vrlo moguće. Evo recimo vrlo zanimljivo je iščitati iz ovih prijedloga zakona još jedan razlog koji Vlada navodi da je prinos počeo ili, ili da će prinos možda i u budućnosti padati, recimo to je uvođenje eura u Hrvatskoj i povećanje kreditnog rejtinga, dakle povećanje kreditnog rejtinga ima i negativne eksternalije. Kako? Pa smanjenje kamatnih stopa na obveznice zapravo istovremeno znači i manji prinos za ogromnu ogromnu većinu ulaganja mirovinskih fondova. Prema tome, taj prosječni prinos će padati onoliko koliko će kamate na hrvatske obveznice padati uslijed činjenice da je recimo ulazak u eurozonu ili recimo dakle ove, poboljšanje ovih performansi koje su dovele do boljeg kreditnog rejtinga utjecati generalno na smanjenje kamata u Hrvatskoj. To su ti mali apsurdi i te skrivene zamke s kojima mi ovaj s kojima živimo i moramo, moramo živjet. Pa, pa ja pitam dakle ako taj prinos stvarno bude padao vrlo brzo će se istopiti učinci ovih svih izmjena i onda ćemo opet doći u priliku da će možda 100% novih umirovljenika jednostavno reći i izračunati meni II. stup ne igra jer mi je mirovina iz I. stupa puno, i onda se nalazimo u situaciji da konačno moramo donijeti odluku što uopće sa tim, tim II. mirovinskim stupom. Još jedan osvrt na tu ulogu države, bilo bi jako loše ako bi ovo izdvajanje sredstava u nekakav ajmo reći kvazi državni AIF bilo zapravo osnova za nekakav osnivanje bankomata za državu, Vladu jel, pa da se sad ta sredstva koja su ozbiljna dakle milijardu i svakih 5% idućih od svake uplate u te obvezne mirovinske fondove da tih 5% bude nekakva nekakva kvota sredstava koju će onda Vlada u datom trenutku ovisno o određenim situacijama, problemima, ciljevima, uzeti i iskoristiti za rješavanje nekih, nekih svojih problema. Dakle pitanje je tržišnog upravljanja na temeljima procjene rizika, dakle čim država tu ima svoje prste e, to dolazi nažalost u drugi plan, a onda su i gubici puno vjerojatniji i ono pokrivanje o čemu smo, o čemu smo malo govorili, neko govori u i o moralnom hazardu. Dakle ljudi koji upravljaju takvih fondom uz to što znaju, to što znaju da će država sigurno pokriti gubitke ako do njih dođe, pa ne znam kolko su motivirani da zaista vode računa o tome kako se tim sredstvima a sad da ne povlačim ovaj paralelu sa generalno odnosom upravljanja u javnom sektoru i u privatnom sektoru, koji su motivi, koji su efekti, kako se to u u konačnici manifestira na rezultate koji se, koji se tamo, koji se tamo postižu. I još jedna zamka koju sam tu prepoznao, a to je, a to je, ovi AIF-ovi uz garanciju države imaju još malo liberalizirane limite, još malo pomaknute limite, barem ono kako sam ja to iščitao i to je potencijalno prostor za daljnje povećanje rizika i to je prostor, ovdje ministar to nije jasno htio reći, da se razdvoje AIF-ovi bez i AIF-ovi sa državnom garancijom. Jer ovi sa državnom garancijom ne samo da država u njih nego i povlače limite rizika još malo udesno da tako kažem i povećavaju rizike ulaganja iz tih fondova, dakle fleksibilniji su, na jednu stranu država tu čuva leđa, a na drugu administrativno se utvrđuje njihovi, njihovi dakle ovaj veći, Evo tako da i ovim prilikom naravno pozivamo Vladu da dobro promisli oko ovoga i da ono što bi najznačajnije u cijeloj ovoj priči bilo i za struku i za ove ljude tamo koji se oglašavaju i za nas u politici da se očitujete na ova pitanja, da jasno kažete koja je ideja a ne da to negdje čuči tamo dok nam ne zatreba, a mi ne znamo sada ni zašto će trebati, ni kako će to izgledati jer ja sam to prije dva, tri dana rekao možda čak i mi to podržimo u slučaju da vi objasnite a zašto nam to treba. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga rasprava je Klub zastupnika MOŽEMO i poštovani kolega Bakić. Izvolite. Poštovane predstavnice ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Prije svega uz dužno poštovanje ministar je danas ovdje predstavio četiri zakona nazvavši ih dapače reformom, ne mislim da je riječ o reformi ali četiri zakona. I nakon što je izrekao svoje otišao je bez riječi isprike. Želio sam to naprosto spomenuti a komentirati neću. Idemo sad na meritum. Znači kad osiguranik odlazi u mirovinu onda ima dvije opcije može se vratiti kompletno u prvi stup kao da drugog stupa nikad nije niti bilo ili pak ako mu je to povoljnije može primati mirovinu, kombiniranu mirovinu. Dio iz drugog stupa na temelju kapitalizirane mirovinske štednje, a dio iz prvog stupa i taj dio iz prvog stupa se onda zove osnovna mirovina. To je krivo. I ja sa ove govornice barem peti put govorim da je to krivo, a naglašavam da je krivo jer to piše opet barem na pet mjesta u zakonu. U takvom slučaju kad se osiguranik odluči za kombiniranu mirovinu ono što mu iz prvog stupa pripada sastoji se od dva dijela. Prvi dio, prvi dio je ono što je zarađeno mirovinskim doprinosima do uvođenja drugog stupa za ljude koji su tada radili, a onaj drugi dio nakon prvog siječnja 2022. godine taj se zove osnovna mirovina. Taj se, samo taj se dio zove osnovna mirovina i tragično je loše govoriti kad govorimo o kombiniranoj mirovini da je ono što mu pripada iz prvog stupa samo osnovna mirovina a to je važno jer se osnovna mirovina računa sa faktorom tri za razliku od onog dijela prije uvođenja drugog stupa kad se vrijednosni bodovi računaju u punom opsegu. Idemo sad o odredbama ovog ovog zakona. Više o tome ću možda reći u pojedinačnom izlaganju ako mi ostane vremena, ali ponavljam još jednom, apeliram da se ovo promijeni i da se ispravi redom u svim zakonima. Najprije o mirovinskim osiguravajućim društvima. U članku 40. mijenja se stavak 4. članka 88. temeljnog zakona i sad taj stavak 4. bi trebao glasiti, predlaže se da glasi ovako: Dio iznosa viška određen za isplate raspodijelit će se korisnicima mirovina razmjerno iznosu mirovine, trajanju isplate mirovine, obliku mirovine, odnosno mirovinskom programu, te potrebnom iznosu tehničke pričuve za pojedini ugovor o mirovini. Ovo je kompletan nonsens i svatko tko razumije išta od aktuarske matematike zna da je ovo nonsens. Pa kako nešto može biti razmjerno obliku ili razmjerno programu? Dakle, jedino što ovdje ima smisla je sve ovo izbaciti i reći da onaj višak se isplaćuje razmjerno iznosu sredstava tehničke pričuve za pojedini ugovor o mirovini točka. Drugo. Općenito pozdravljamo predloženo proširenje i relaksaciju i oblika i vrsta ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva i osobito pozdravljamo preciziranje odredbe o nekretninama. Nadalje, povećanje limita za jednokratnu isplatu također pozdravljamo. I mnogo je bolje da umjesto dosadašnjih 15% eksplicitno, jer bilo je ili ništa ili sad piše do 20 čime se ujedno i povisuje prag a i dozvoljava fleksibilnost. Međutim, sad bih naglasio problem koji se pojavljuje u stavku 7. tog članka koji sad postaje stavak 9. On definira nužan uvjet pod kojim je jednokratna isplata uopće dozvoljena, uopće moguća. I sad se i to relaksira. Naprosto se traži da osnovna mirovina bude više od najniže. Evo vam primjer toga gdje kažem da je naprosto krivo govoriti samo o osnovnoj mirovini, duh je ovoga da onaj dio koji mu pripada iz prvog stupa bude viši od najniže mirovine, a ne samo osnovna mirovina. Sljedeća važna promjena je članak 63. kojim se mijenja odredba o obaveznom polugodišnjem usklađivanju mirovine iz drugog stupa stupa prema rastu cijena. Podsjećam ovo je neobično važno. Podsjećam do sada je u mirovinskim programima, mirovinskih osiguravajućih društava bilo nužno usklađivati buduće mirovine, mirovine iz drugog stupa po rastu cijena. Sad se kaže da je dozvoljeno nuditi kao proizvod, kao vrstu mirovine i mirovinu koja će biti konstantna u vremenu bez ikakvog usklađivanja. Međutim, ja mislim da je to vrlo, vrlo opasno i nije prihvatljivo. Mislim jasna je namjera da se drugi stup učini atraktivnijim, ali ja mislim da je nužan neki oblik, neka garancija usklađivanja mirovina da se one ne obezvrijede. S druge strane, ako se nude mirovine bez usklađivanja one će u startu izgledati mnogo, mnogo atraktivnijima. Evo vam primjer. Ako imamo kapitalizirani iznos koji treba pretvoriti u doživotnu mirovinu koja bi se isplaćivala recimo 20 godina. E, dakle kakav god bio taj kapitalizirani iznos, ono što iz njega proizlazi kao mirovina s fiksnim iznosom, fiksnim mjesečnim iznosom bi bilo 50% veće nego početni iznos mirovine koja bi se usklađivala polugodišnje od stopi od samo 2, po stopi od samo 2%. 50% veća u startu. Naravno ne 50% veća u vrijednosti kad se gleda kompletan vremenski niz isplate ali 50% veća u startu je beskrajno privlačno i beskrajno sklisko. Zato mislim da takva opcija nuđenja mirovine iz 2. stupa koje se ne usklađuju da je ona vrlo, vrlo opasna. Kad govorimo o povećavanju, uvećanju atraktivnosti drugog stupa odnosno biranju kombinirane mirovine koja se jednim dijelom isplaćuje iz 1., a jednim dijelom iz 2. stupa, onda ovo što se danas predlaže izmjenama zakona o dodatku, a to je da se dodatak na osnovnu mirovinu, sada osnovnu povećava sa 20,25% na 27%, e to. To je dugo očekivana i neophodna zakonska promjena kojom se ispravlja jedna očita nepravda. Zakon o dodatku na mirovine, propisan je na dodatak mirovinama iz 1. stupa kad se uvidjelo da proširenje obračunskog perioda rezultira dosta nižim mirovinama nego je to bilo prije mirovinske reforme. I onda je Zakon o dodatku to pokušao kompenzirati. Međutim iz prva na taj dodatak nisu imali pravo osiguranici koji su se opredijelili na kombiniranu mirovinu. Kasnije je taj dodatak bio određen i njima. E, ali bilo je propisano da se dodatak na osnovnu mirovinu obračunava samo u, u postotku 20,25 umjesto 27% koliko je bilo određeno za mirovine koje su se u cijelosti isplaćivale iz 1. stupa. I sad koliko je god ta nepravda bila očita, a argumenti, argumenti ja bi rekao shvatljivi svakome tko je samo htio slušati. Do sada nije bilo stvarne volje da se to ispravi, jer usput rečeno argument se svodi doslovce na slijedeće. U određenju tog dodatka primijenjen je faktor ¾ ili 0,75 sasvim neumjesno jer taj faktor je već uračunat u samoj definiciji osnovne mirovine. I dakle otud 20-25, 20,25 jer to je točno ¾ od 27. Kratko i jasno faktor ¾ se pogreškom, pogreškom primijenio dva puta sad se to konačno ispravlja. I onda je zapravo, ne, ne, ne znam kako bi se pažljivo izrazio da ne budem pregrub. Nejasno je zašto se sada u obrazloženju ovog zakona ta korekcija dodatka na osnovnu mirovinu, ta dugo očekivana korekcija i potpuno opravdana, zašto se ona prikazuje kao reformsko nastojanje Vlade. Umjesto da se jednostavno kaže kako je taj korigirani dodatak ono što korisnicima osnovne mirovine pripada. Odnosno dovodi ih u ravnopravan položaj sa svim ostalim korisnicima mirovine iz 1. stupa. To tim prije jer povećavajući osnovnu mirovinu ne proizvoljno nego onoliko koliko je to opravdano, zapravo taj 2. stup što je intencija Vlade, činimo atraktivnim. Nisam posve siguran da bih mogao stići sve šta kanim izreći pa ću možda preskočiti neke detalje, ostaviti ih za pojedinačnu raspravu ali ovdje ću samo još dometnuti slijedeće. U obrazloženju ovog zakona, odnosno ove promjene navodi se da će, da će dakle trošak koji će ova promjena proizvesti za državni proračun iznositi približno 9 milijuna eura. Ja sam radio neku ad hoc kalkulaciju po mome taj trošak iznosi tek nešto više od 8 milijuna eura što je možda dobra vijest, to je ipak milijun eura manje nego što procjenjuje predlagatelj ako, ako je moj račun iole točan. ali naravno moguće je da ovaj zakon proizvede i neki strukturni pomak, u smislu da se poveća postotni udio osiguranika koji će pri umirovljenju onda birati kombiniranu mirovinu te time postati korisnici te osnovne mirovine. A npr. 1000 recimo 1000 dodatnih novih korisnika bi uvećalo ovaj spomenuti trošak za možda dodatnih pola milijuna eura, čak i kad bi bilo tako, kad bi se pojavilo novih 1000 osiguranika, dodatnih 1000 koji bi optiralo za kombiniranu mirovinu, to bi bila odlična vijest za sustav u cjelini. I evo nas sad na Zakonu o obaveznim mirovinskim fondovima koji je naravno plijenio najviše pažnje u dosadašnjim raspravama i naravno u javnosti pa evo nekih glavnih zapažanja i naših stavova. Dakle trenutno u 2. stupu je preko 2 milijuna ova 4 mirovinska fonda s neto imovinom približno 19,27 milijardi eura. 2 milijuna i 220 tisuća članova zato što jednom kad si član uvijek si član, dakle to je više osiguranika nego u 1. stupu. Svaki od tih obveznih mirovinskih fondova podijeljen je na 3 kategorije, A, B i C, ovisno o rizičnosti, rizičnosti ulaganja, a u kategoriji B je velika većina članova i gotovo 90% neto imovine. E sad, u obrazloženju zakona piše da su svi fondovi, svi fondovi od početka djelovanja, to je od početka 2002. godine ostvarili prosječni godišnji prinos 9,63. Sad ovo što je spominjao kolega Grčić, dalje s druge strane piše, dalje u tom istom obrazloženju da su fondovi kategorije A imali prosječan godišnji prinos 7%, oni kategorije B 5,13, a oni kategorije C 3,17, sad dakle 7, pa onda 5, pa onda 3 bi trebalo rezultirat sa ukupnih 9 ili 9,5, to naravno je nonsens, al zapravo se radi o trivijalnoj grešci jer ovih 9,63, dakle radi se o tipfeleru gotovo bih rekao, ja mislim, ovih 9,63 se odnosi na ukupni godišnji pri…, prosječni godišnji prinos otpočetka djelovanja fondova, a ovi postoci na fondove kategorije A, B i C se odnose na djelovanje u ovoj 2023.g. isključivo, samo što to ne piše. Jer naravno fondovi A, B, C uopće i ne postoje od početka, oni postoje tek od koje godine, od 2014., i, i nema smisla govoriti o njihovom prosječnom godišnjem prinosu u ukupnom razdoblju, ali dobro, to je, to je nehotična greška, ja mislim nehotična greška u obrazloženju. U obrazloženju zakona se navodi kako je potrebno relaksirati ograničenje u pogledu pravila ulaganja i promjene bi trebale, tako se navodi, doprinijeti diversifikaciji ulaganja po pojedinim klasama i smanjenju izloženosti tržišnim rizicima i kreditnom riziku, te omogućiti profitabilnije mogućnosti ulaganja i sve je to u redu. Međutim, najveća novost i najveća kontroverza ovog zakona je svakako to što se za mirovinske fondove kategorija A i B uvodi obveza ulaganja određenog dijela portfelja udjele AIF-ova s garancijom povrata s garancijom povrata najmanje cjelokupno uloženih sredstava garancijom koju daje RH ili pak država članica EU ili pak država članica OECD-a. Ideja je ulaganja u AIF, alternativne investicijske fondove s državnom garancijom da se supstituira dio limita za minimalna ulaganja u državne obveznice s ulaganjem u projekte koje bi odredio taj AIF. A minimalna ulaganja fondova kategorije A u obveznice smanjuje se sad sa 30 na 25%, a fondova kategorija B s 50 na 45. Ova razlika od 5%-tnih poena obvezno se ulaže u AIF s državnom garancijom. Zakon dakle dopušta da AIF s državnom garancijom ne mora biti hrvatski, prvo to, no ovo se čini kao alibi odredba. Prije svega zasad kao što znamo i rečeno je u raspravi dosadašnjoj takvih fondova s državnom garancijom u Hrvatskoj nema, a nisu ni poznati niti primjeri ni u drugim državama. Međutim nekoliko je fundamentalnih primjedbi na ovaj prijedlog, prvi je taj što država diversificira mirovinski portfelj na način da umjesto čistog duga nudi neizvjestan povrat na državne projekte, ali uz garanciju poreznih obveznika. Osim investicijskog tu postoji sigurno i politički i fiskalni rizik i naravno da postoji i moralni hazard. Jer činjenica da postoji državna garancija povrata uloženog stavlja upravitelja fonda u poziciju moralnog hazarda jer nema nikakvog motiva da ulaže tako da izbjegne potencijalni gubitak kad će taj gubitak pokriti porezni obveznici. Ako se željelo diversificirati moglo se jednostavno umanjiti minimalni limit za državne obveznice, a razliku usmjeriti prema dionicama i fondovima, pa onda i AIF-ima koji su već omogućeni. Drugo, zabrinjavajuće je što nisu definirana investicijska pravila takvog AIF-a sa državnom garancijom, koji projekti će se financirati, hoće li obvezni mirovinski fondovi imati pravo glasa u izboru projekata, hoće li se moći povući iz AIF-a, a dodatna nevolja je što takve alternativne investicije mogu biti ili jesu nelikvidne jer za njih ne postoji sekundarno tržište. Nejasno je zašto država uopće skreće ulaganja obveznih mirovinskih fondova iz obveznica baš u AIF-e i to obvezno. AIF otvara prostor netransparentnim, ne budžetiranim akcijama tipa intervencije u Agrokor i u tome mirovinski fondovi ne bi trebali sudjelovati s našom mirovinskom štednjom. U najmanju ruku AIF sa državnom garancijom trebao bi imati investicijsku deklaraciju obveze izvještavanja sa najvećom mogućom transparentnošću i stalan nadzor sa više strana. I konačno četvrto, 5% ukupne neto imovine je, je ogroman iznos, a čini se da je odmjeren odoka. Toliko koliko se smanjio dakle minimum ulaganja u obveznice za toliko je uvedena obveza ulaganja u AIF-ove. A ponovit ću, naglasit ću i s ovog mjesta, nisam siguran da se to danas čulo, tih 5%, tih 5% kolko se dakle ovdje kao nameće kao obaveza danas iznosi približno milijardu eura. Uloga države u kapitiliziranom mirovinskom sustavu je da bude sigurno utočište mirovinskih fondova i mirovinskih društava, a sve ove primjedbe ili značajke koje su spomenute prilično odudaraju od karakteristike takve uloge. Ukupno sve ovo se može ocijeniti kao brzoplet i nedorečen prijedlog s puno nejasnoća, puno razloga za zabrinutost i mi smo energično protiv toga. A ako stoji sve što je ministar rekao u pogledu motiva i intencija meni se čini onda mnogo bolje, meni se čini da imamo mnogo bolji alat, teži i kompleksniji, al svakako bolji, moguće je koristan i u nekim drugim aspektima. Zašto dakle ako stoji sve što je ministar rekao zašto ne osnujemo obvezni mirovinski fond u vlasništvu države? Uostalom, državno mirovinsko osiguravajuće društvo već postoji. Druge predložene promjene u pogledu pravila ulaganja obveznih mirovinskih fondova možemo podržati, kao i ostale promjene u pogledu relaksacije pravila koja reguliraju izbor kategorija A, B i C kao i naravno ukidanje ulaznih naknada i smanjenje naknade za upravljanje. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Damir Bajs, Klub zastupnika Fokusa i Reformista.

predsjedavajući malo je zakona u ovom saboru koji se odnose na sve stanovnike RH posredno ili neposredno sada ili u budućnosti, ali i sustav mirovina, mirovinskih zakona je upravo taj. Ono što bih naglasio da kad govorimo o mirovinama one postaju čini se i sve veći problem i povećavaju zanimanje javnosti za njegovo rješavanje. Kada pogledate ispitivanje javnog mijenja dosada su mirovine bile problem, ali sada se nalazi među prva tri problema u RH. To misle ne samo oni koji su u mirovini nego i njihove obitelji, ljudi koji su sa njima i smatra se da pad vrijednosti ukupnosti mirovina u odnosu na kupovnu moć je ono što zapravo onemogućava normalan život u trećoj životnoj dobi. Naglasit ću da imamo situacije koje su zapravo potpuno jasno to pokazuju, a to je da dosadašnji umirovljenici koji su bili u domovima kako privatnim tako i državnim ipak mogu kroz mirovinu riješiti ako ne u cijelosti, ali barem najveći dio ukupnosti troška stanovanja u tom domu. Ovog trenutka mnogi napuštaju domove zbog toga što to ne mogu plaćati i traže jeftinije načine smještaja. To pokazuje i vrijednost te njihove mirovine i umanjenje u pravom smislu te riječi na možda najgori način. Ja govorim samo o onom što iskuša… što zapravo smo svi iskusili odlazeći u trgovinu, a to je zapravo smanjenje vrijednosti hrvatskog novca u ovom slučaju eura koji sve manje vrijedi u našim trgovinama. Stoga ima razloga da posebno promotrimo upravo ovaj set zakona. Građani to tako ocjenjuju, trebamo ocjenjivati i mi. Ali kad govorimo o ovom setu zakona ja ću prvo reći ono što po nama u Fokusu nije dobro, a to je zapravo nešto što nema nigdje. Naime, to sam rekao već i u stanci postoji prijedlog koji je sadržan u zakonu da uz sve fondove koje dosada imamo uključujući naravno državni fond koji je najvažniji, fondovi koji su vezani uz II. mirovinski stup ujedno i novi fond. Taj novi fond bi trebao biti financiran sa milijardu eura privatne štednje naših građana i on bi kao takav, kao što kaže u ovom prijedlogu bio zapravo alternativni investicijski fond sa tržnom garancijom. Postavlja se pitanje zbog čega bi građani dali svoja sredstva, svoje novce u takav fond? Zašto država, možda još važnije osniva takav fond jer kad gledamo ono što se događa to je da ovog trenutka Vlada ima problema. To se pokazalo na situaciji glavne ja bi rekao kako afere tako po HDZ-u naravno i prednosti koje je napravio HDZ svojim odlukama, a to je pitanje rješavanja Agrokora, a sada Fortenove. Kada je Fortenova ušla u probleme refinanciranja premijer je osobno sa naravno ministrima napravio set razgovora sa tzv. mirovincima mislim na II. mirovinski stup gdje je rečeno da će oni izvršiti refinanciranje da cijeli projekt ne propada. Bilo bi zbilja sramota da u predizbornoj ili izbornoj godini tako se nešto dogodi. I kada se to trebalo realizirati jedan fond je iskočio, rekao je da njihovi vlasnici nisu zadovoljni s time i da je nemoguće da oni financiraju nešto za što nema nikakvih uvjeta. Pod tim naravno se misli na činjenicu da situacija Agrokora, a sada Fortenove je vezana uz sudske sporove. Sudske sporove u Hrvatskoj, sudske sporove u Nizozemskoj, arbitražu u Americi, pitanje naravno kazneno-pravnih postupaka koji su dignuti i k tome još imamo i pitanje ruskog vlasništva koje ni do kraja nije riješeno uz naravno ulagače iz arapskog svijeta. Da li to zvuči dobro? Baš i ne. Da li tekući podaci Fortenove pokazuju da je na tržnim osnovama firma? Još uvijek ne. Naravno kroz prodaju svog djela imovine niza firmi uspjeli su servisirati redoviti dio priče, ali generalno dakle oni na tekućem nisu u pozitivi. To je ono što treba naglasiti. A da li će ovaj fond biti namijenjen za to? To je spekulacija koja nije samo u ovom saboru izrečena meni od drugih nego i od mnogih u javnom prostoru pa i ekonomista koji su to pratili. Stoga nešto što ne postoji nigdje u Europi po OECD-u u konačnici i na svijetu zašto se kod nas to postavlja? Zašto bi država uopće dala i jamstvo za takav jedan državni investicijski fond? Međutim, čuli smo i jedno od obrazloženja HDZ-ovih saborskih zastupnika, a to je da potpuno logično da kada prinosi mirovinskog fondova posebice II. stupa padaju ili da budem precizniji ne prate inflaciju onda bi bilo logično da uđemo u one riskantne investicijske poduhvate koji bi pomogli tome da se digne ukupni prinos i da svi imamo mi ovdje veću mirovinu. Koja to država zapravo radi? Ni jedna. Dakle, mirovinski fondovi nisu poznati po riskantnim ulaganjima, nisu poznati po tome da investiraju u firme koje su upitne, nije poznato po tome da treba rješavati dakle prinose kroz nešto što nije sigurno. Upravo obratno, dakle mirovinski fondovi rade o sigurnosti i ja mislim da ovo što se dešava, a to je zapravo da kad govorimo o II. stupu mirovinskih fondova onda možemo reći da i njihovi prinosi sigurno neće biti manji od ovoga što se sad, sada predviđa ovim fondom za koga se ne zna ni tko bi bio vlasnik, ne zna se ni gdje bi bio osnovan, ne zna se tko odgovarao, ne zna se tko bi donosio one ključne odluke, ali znamo tko bi odgovarao. Dakle, jamstvom RH odgovarali bi svi mi koji smo u Hrvatskoj odnosno Vlada RH konkretno. Shodno tome naravno mi ćemo predložiti kao saborski Klub Fokusa da se to briše kroz amandman i da takav fond uopće ne bude u raspravi u saboru nadam se u drugom čitanju. A kada govorimo o drugim elementima ovog zakona Fokus kao stranka predložio je prije šest mjeseci, dakle ne pred izbore svoje viđenje mirovinske reforme koja bi dovela do toga da sa većim izdvajanjem imate veću vlastitu štednju i da nju možete povući. Kad govorimo o ukupnosti, dakle imamo situacije u mirovinskom sistemu reći ću da naravno loš omjer zaposlenih umirovljenika a sad je 1 naprama 1,36 će se dodatno i pogoršati. Mi želimo zapravo povećati stabilizaciju mirovinskog fonda, povećati vlastitu komponentu vlastite mirovinske štednje i predlaže se zapravo jedno osnivanje fonda ali ne fonda rizičnog kapitala kao što predlaže Vlada Republike Hrvatske, odnosno resorno ministarstvo, nego Fonda za stabilizaciju mirovinskog sustava koji bi se punio dvije do tri godine prije početka reforme iz raznih poreznih prihoda i rashoda, a kada bi se popunio do izvjesne mjere tada bi se krenulo u mirovinsku reformu na način da drugi stup, a ovdje je spomenuto nekoliko puta da mi imamo zapravo reformu koja je započela još 1999. godine kroz dogovor sa Udrugom umirovljenika i tadašnjom Vladom. I da kada govorim, kada je ta reforma krenula bilo je predviđeno ono što se ne dešava, a to je zapravo smanjenje udjela prvog stupa fonda i povećanje drugog, udjela u drugom stupu fonda ili jednostavno ukupni iznos koji se sada izdvaja nije dovoljan za isplatu ukupnosti mirovina. I stoga naši građani rađe biraju prelazak u prvi fond, u pristup fonda nego da ostanu u drugom i dobivaju manji iznos, pa makar na kraju mogli kapitalizirati svoju štednju. S druge strane, tj. povući da budemo precizniji. Mi predviđamo da bi u okviru, dakle takvog dijela prijedloga reforme dolazi i nešto drugo, a to je pitanje činjenice da bi tada se mogla i isplata mirovine vršiti na način da se povuče i djelomično jednokratno kao što je i predviđeno, dakle sadašnjim dijelom zakona i da kada govorimo o tome dobijemo nesigurniju i stabilniju mirovinu gdje bi to bilo privatno vlasništvo u svakom smislu te riječi. Naime, zakonom je predviđeno da bude privatno vlasništvo, ali kao što znamo, dakle kao što znamo primjerice upravo ovim prijedlogom zakona o fondu koji bi bio stabilizacijski fond, ali u smislu investicijskog kapitala i tržnih ja bih rekao poteza koji su rizični. Sigurno nije put kojim bi hrvatski građani trebali ići. Bili smo neki dan ovdje i razgovarali o proračunu. Puno se govori o tome kako će Vlada zapravo izdvojiti ogromna sredstva za mirovine u idućoj 2024. godini. Međutim, to malo manje dobro zvuči dobro zvuči kada shvatite da se radi samo o usklađenju mirovina prema postojećim zakonskim propisima ili je to zakonska obveza Vlade i da de facto umirovljenici neće dobiti nikakve posebne povišice u odnosu na sadašnju situaciju, nego će dobiti ono kao što se dešava i svake godine, a razlog zašto je tako veliko povećanje je samo jedno inflacija – inflacija koja na daleko nadilazi ono što se očekivalo. I u gledanju ukupnosti stvari, dakle nitko tko će dobiti iduće godine povećanje mirovine neće imati nikako veću mogućnost kupovine iliti tzv. dakle tržnu vrijednost i kapitalizaciju onoga što ima što će reći za tako povećane mirovine imat će jednako ili manje. To ne piše u prijedlogu ovog zakona, niti u prijedlogu Zakona o proračunu, ali to sasvim sigurno tako jest. Shodno tome kroz sve ovo što smo naglasili, ali kroz druge elemente koje koje moramo ipak istaći reforma u onom okviru gdje se dozvoljava drugom stupu da ima veću lepezu mogućnosti ulaganja smatramo pozitivnim. Ali ono što je predviđeno davnih dana, a to znaju oni koji su bili u tome ali danas se to ne spominje već je predviđeno odavno da povećanje udjela isplate prinosa ide jednim dijelom sve više i više u drugi mirovinski stup koji bi nam na taj način mogao rješavati kroz, dakle veća sredstva i mogućnost veće isplate mirovina. To se ovaj put naravno nije desilo. Shodno tome mi ćemo podnijeti jedan cijeli set amandmana koji bi omogućio da ova reforma ide u pravom smjeru, a to je da se osigura mogućnost onima koji sada primaju mirovinu, ali i onima koji tek trebaju doći u mirovinu da imaju onu situaciju koju svi želimo, da sa većim izdvajanjem ima i veću vlastitu štednju, da može povući bitno veća sredstva iz onog dijela fonda koji njemu pripada, a koji su oni platili kad govorim o drugom stupu, da se taj drugi stup poveća i da u situaciji početka od takove reforme imamo i mogućnost jedne regulacije kroz, dakle fond koji bi bio fond za stabilizaciju mirovinskog sistema, a ne Fond rizičnog ulaganja. Hvala. I vama. Gospodin Željko Pavić, Klub zastupnika Socijaldemokrati. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovane, ministra nema, ali suradnice ministra, kolegice i kolege. Moram se kao prvo osvrnuti na neka izlaganja koja su danas bila ovdje u upotrebi dva, dva i pol sata s obzirom da smo o toj temi i govorili i na odboru i pokušali je stvarno detaljno prokomentirati u vezi sva četiri zakona. I danas ovdje opet imamo nekakve šumove u komunikaciji. Prvo što me jako zasmetalo je što je jedan kolega pripadnik vladajuće većine rekao da oporba sa svojim rasprava plaši umirovljenike. Znači nema ovdje nikakvog plašenja. Cilj nam je da skrenemo pozornost ministru i njegovim suradnicima na potencijalne probleme koje smo uočili. Smatramo da potencijalni problemi postoje. Pokušali smo skrenuti pozornost koji su to problemi i pokušali smo skrenuti pozornost na to da bi bilo dobro da se ti problemi riješe. Naime, s obzirom da alternativni fondovi ovog tipa ne postoje ni u jednoj državi EU, ne postoje ni u jednoj državi OECD-a smatramo da smo već na startu u velikom problemu, jer ne znamo hoće li to Europska unija podržati, hoćemo li dobiti dozvolu da postoji alternativni fond kojim upravlja država i koji zapravo ima garanciju od strane države. Rekli smo to ne postoji i pitanje je hoćemo li to kao takvo moći provesti u djelo. Naime, ako ste slušali naše rasprave i replike ja sam postavio i pitanje ministru sa kime su se konzultirali kad su donosili takvu odluku i takav prijedlog stavili u zakon, međutim odgovor nisam dobio, dobio sam odgovor kakav je dobio i kolega zastupnik Dretar, a to nije bilo u skladu sa našim pitanjem. Znači postavili smo konkretno pitanje, što, kako i zašto s obzirom da to ne postoji u EU, s obzirom da to ne postoji u zemljama članicama OECD-a? Hoće li to biti podržano, hoće li to biti na neki drugi način prezentirano ili hoće li to možda biti na neki drugi način predstavljeno u EU, pa nakon toga da možda prođe ili vidjet ćemo hoće li ili neće proći. Nadalje, ovdje je bilo rečeno da naši fondovi u velikom postotku dižu slovensko gospodarstvo. Meni je žao što ti naši mirovinski fondovi ne dižu i naše gospodarstvo, međutim postavlja se pitanje zašto su pronašli nišu za investiranje u slovenske, u slovensku privredu, u slovensko gospodarstvo, a nisu našli nišu da investiraju u hrvatsko gospodarstvo, to je ozbiljno pitanje. Prema tome, tu ne može biti odgovor to da su vlasnici tih fondova banke i osiguravajuća društva isti, te iste banke i osiguravajuća društva imaju i kod nas svoje poslovnice i kod nas rade. Prema tome, tu smo pred velikim problemom i moramo se zapitati što nam se događa, je li možda problem u povjerenju ili je problem u nečem drugom? Nadalje, ovdje je bila izrečena jedna teza da se svaki 4. euro iz proračuna isplati za mirovinu. Kad bismo to gledali matematički to je točno, ali nemojte zaboraviti da svaki zaposleni u RH izdvaja u Fond solidarnosti, a taj Fond solidarnosti zapravo ide direktno u proračun, pa od tih 4 eura koje su spomenuli kolege iz vladajuće većine zapravo su 2 eura koja su izdvojili naši radnici za doprinose za mirovine. Prema tome ona je ostala, 2 eura se izdvajaju iz pro…, iz poreza i iz ostalih prihod proračuna. Tako da brojke koje iznose su točne, međutim teze koje pokušavaju ovdje progurati nisu dobre jer zapravo na taj način pokušavaju dezinformirati javnost i o tome moramo jasno govoriti i moramo na to skrenuti pozornost. Nadalje, bilo je rečeno da su mirovine rasle, da su mirovine velike, da umirovljenici koji odlaze u mirovinu nemaju problema sa, sa većinom mirovine, da mogu normalno živjeti, a ja ću vam reći ovako. Evo zamolio sam jednu kolegicu koja se sprema u mirovinu, ima 46.g. staža i dobila je okvirni izračun mirovine. Taj okvirni izračun mirovine iznosi 444 eura i 9 lipa i dodatak od 119 eura, što znači da će joj ukupna mirovna biti 563 eura i 99 lipa, znači to je za 46.g. staža u državnoj službi. Tako da nemojmo govoriti o onome o čemu ne znamo ili možda namjerno govoriti o onome, o tome što govorimo da govorimo zapravo dezinformacije. Nadalje, ovdje se govori da je ova isplata koja će sada biti dodatka 27% na sve mirovine, znači na mirovine koje se isplaćuju iz II. stupa da je to reformska mjera. Evo ja bi pitao mog prijatelja i bivšeg koalicijskog partnera je li to stvarno reformska mjera ili je to možda ispravljanje grešaka iz prošlosti? Tako da…/Upadica iz klupe se ne razumije./…al to piše, znači ako piše u zakonu da je nešto reformska mjera onda znamo što je reforma i što bi to trebalo biti. Naime, da vas samo podsjetim kako je došlo do te razlike. Do te razlike je došlo zbog toga što se nekad davno za obračun mirovine su se uzimalo 10 najboljih godina, sa najvećim prihodom, pa je nakon toga, to se postepeno povećavalo i sada se uzima cijeli radni staž i došlo se do nekih 27% odnosno za II. stup se došlo do 20,25% i sada samo pokušavamo to ispraviti sa zakonom, što pozdravljamo i to sam rekao ministru Piletiću i rekao sam to svima vama ovoga bi mi kao klub znači ova 3 zakona osim ovog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima možemo pozdraviti bez obzira na brojke koje su unutra iznesene i smatramo da neke brojke nisu točne. Dakle, ovaj dio to ćemo ispraviti, budući umirovljenici će dobiti 27% dodatna na mirovinu, što smatramo da je to pošteno i smatramo da takva mjera sigurno nije reformska nego ispravljanje grešaka iz prošlosti. Nadalje, svi smo danas odnosno većina je danas naših zastupnika govorila o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, znači zapravo govore o fondovima koji upravljaju sa otprilike 19,25 milijardi, 27 milijardi eura otkad su osnovani, kroz 3 zapravo fonda, fond A, fond B i fond C i moramo bit načisto da ovih 5% koje se sada spominje u ovom zakonu se odnose na sve umirovljenike, ne samo na one koji će biti nego i na one koji jesu. Zašto? Zato što se zapravo namjerava sa tim AIF napraviti to da napraviti to da se zapravo 5% sredstava iz tih fondova uplati u taj alternativni investicijski fond. Je li to posezanje u džepove građana s obzirom da je to njihova osobna imovina ili ćemo to nazvati nekako drugačije, to prepuštam našim umirovljenicima, to prepuštam i pojedinim klubovima da takvu odluku sami donesu ali mislim da ne možemo i ne smijemo govoriti o nacionalizaciji mirovinske štednje građana bez obzira na to što se ta tema već godinama vrti u javnosti. Bez obzira jel se tu govori o cijelom iznosu iz 2. stupa ili se govori o samo dijelu iznosa. Naime, ako će tim alternativnim fondom gospodariti država pitanje je u što će se ulagati. Tko će biti u nadzornom odboru, tko će definirati kako će se ulagati, kada će se ulagati, a znamo da trenutno u Hrvatskoj korupcija cvate i moramo voditi računa o tome da ne bi bilo dobro da taj novac završi u krivim rukama. Osim toga rekao sam i u svojoj replici, ovdje se država ponaša kao što su se ponašale banke prema našim građanima dugi niz godina. Uzmu novac i garantiraju glavnicu, kamata nema. Ukoliko ćemo to dozvoliti da neki alternativni fond, odnosno država koja će upravljati sa tim alternativnim fondom, upravljat sa tim novcem 5 ili 10 godina ili 15 godina i nakon toga nam kaže, ej gospodo gledajte fond je propao ali mi vam glavnicu vraćamo, pitam vas tko od vas na to pristaje. Tko od vas pristaje na to da nema ni 1% kamata na svoja uložena sredstva. Jeste li vi za to? I samo vas podsjećam da ovdje govorimo ne samo o mirovinama nekih drugih umirovljenika nego da govorimo o i o našim mirovinama, odnosno o vašim mirovinama gdje ćete i vi sutra ići u mirovinu i pitanje je gdje će taj novac završiti i kako ćete sa njime upravljati. To nije puno novaca, izgleda ovako na prvi pogled, nije puno novaca, 5% to ne izgleda puno. Ali kad govorimo, kad govorimo o milijardu eura onda je to već puno, jel tako. Prema tome bojim se da tih 5% ulaganja neće moći postići ono što je možda bilo namjera, a to je da se drastično povećaju prihodi fondova da bi bile drastično veće mirovine, ali postavlja se pitanje što se zapravo namjerava raditi sa tim novcem. Nadalje, oni postoci koji su izneseni o prihodima fondova, evo ja sam pitao državnu tajnicu, vjerojatno je to neka greška međutim ja bi zamolio ako to nije problem da nam se to do slijedećeg čitanja ili pošalje ta tablica nekako razrađena da znamo koji su bili postoci jer ako se uzela aritmetička sredina prihoda A, B i C fondova, onda je to moguća cifra od 9,63% međutim kad bismo to stavili u kontekst sa iznosima koji su u A fondu, B fondu i C fondu, sigurno to ne bi bilo u ovim postocima jer je onda to kao što je rekao ne znam koji naš kolega ovdje, onda bi to ispalo da je zapravo u ovom periodu naša imovina koju smo uložili u fondove narasla 200% što nije točno. Znamo i sami koliki su nam bili prihodi u fondu, znamo koliko smo novaca uložili u fondove i znamo koji su nam bili prinosi, tim prije što smo imali i onu problematičnu godinu Covida kad su prinosi bili drastično pali i imali smo zapravo sa njima problema. Tako da evo još jedanput apeliram na državnu tajnicu da nam se ti izračuni točni dostave i da nam se objasni zapravo o čemu se, što se tu mislilo. Jel se tu mislilo na nekakvu aritmetičku sredinu tri fonda ili se mislilo za ukupne prihode svih fondova, ako to nije problem. Pa da možemo onda to raspraviti u drugom čitanju bolje i kvalitetnije. Evo ono što još mogu reći u ime kluba Socijaldemokrata, neću više duljiti. Smatramo da možemo prihvatiti jedan dio ovih zakona, međutim paket zakona ne možemo prihvatiti kao takav i u skladu sa tim ćemo i glasati. Definitivno ovaj dio što se tiče zakona o obveznim mirovinskim fondovima to ćemo biti protiv, a o ostalim naravno da ćemo biti za ovaj zakon za dodatak na mirovine. Smatramo da je to u redu, a o ostala dva zakona ćemo raspraviti na klubu i donijeti odluku kako ćemo glasati. Hvala. I vama gospodine Pavić. Gospođa Majda Burić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice i poštovana ravnateljice uprave, poštovani kolege i kolegice. Ova Vlada vođena načelom solidarnosti i kontinuirano pokazuje senzibilitet prema onima koji imaju manje i koje treba posebno socijalno štititi i osnažiti, a to su i umirovljenici. tijekom rasprave o državnom proračunu vidjeli da se svaki 4. euro iz državnoga proračuna odnosi upravo na mirovinski sustav i na umirovljenike i u državnom je proračunu za mirovinski sustav i za socijalnu sigurnost, osigurano više od 10 milijardi eura, što je u stvari garancija daljnjeg rasta mirovina ali isto tako i jačanja sigurnosti naših umirovljenika kao i sustavno jačanje socijalne države. Naglašavam da ova Vlada kontinuirano tijekom cijeloga mandata, provodi reformu mirovinskoga sustava i to sa ciljem povećanja mirovina. Isto tako adekvatnosti ali i održivosti mirovinskog sustava, da je ta reforma pogođena da je ona dobro i točno kalibrirana pokazuju i činjenice, a to su da je u mandatu ove Vlade da su sve mirovine u prosjeku rasle za više od 53%. Samo usporedbe radi u razdoblju Vlade SDP-a prosječna sveukupna mirovina rasla je za svega 8 eura, odnosno za 2%. Također u mandatu ove Vlade one najniže mirovine u prosjeku su rasle za 67%, a posebno ističem da je od 2016. pa na ovamo kupovna moć veća za 20%, stoga nije točna teza koju smo danas imali prilike čuti da je inflacija pojela mirovine i plaće. To se dogodilo u vrijeme svjetske gospodarske krize, u vrijeme Vlade SDP-a kad su plaće smanjivane, a mirovine nisu niti indeksirane i to u pet navrata i kad se u stvari proračun krpao tako što je djelatnim vojnim osobama i osobama sa invaliditetom izbijeno i oduzeto i pol milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa, dakle iz osobnih računa uzeta su sredstva koja su po definiciji i nasljedna. I zbog takve loše politike na koju uvijek treba podsjetiti zbog toga što je to primjer lošeg upravljanja, zbog takve loše politike iz vremena SDP-a mnogi ljudi i dan danas i mnoge obitelji imaju velike probleme. O rastu mirovina u mandatu ove Vlade treba kazati i sljedeće da to nije samo rezultat indeksacije, odnosno polugodišnjega usklađivanja mirovina ali jest između ostalog i rezultat

Najfriškiji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pak govore da prosječna starosna mirovina bez međunarodnih ugovora iznosi 554 eura što je gotovo 48% udjela u prosječnoj plaći. I ovdje zaista moram apelirati na dio onih oporbenih zastupnika koji stalno lupaju krive podatke, krive brojke, proriču, gataju, iznose netočne podatke i da konzumiraju službene podatke akreditiranih institucija i da ne straše naše penziče. A podaci koji pokazuju u stvari pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskoga osiguranja i to za rujan 2023. su ovdje i oni su javno dostupni na mrežnim stranicama. Prosječna mirovina za umirovljenike koji pak imaju 40 i više godina radnoga staža iznosi 810 eura, a to je gotovo 70% udjela u prosječnoj plaći i zbog toga uvijek treba poticati i apelirati na dulji ostanak u svijetu rada jer je to uz visinu plaće, odnosno uz količinu uplaćenih doprinosa i jedan od osigurača za više mirovine u starosti. Također ovdje treba spomenuti i da je Vlada isplatila 6 jednokratnih naknada za više od 700 000 umirovljenika i to u visini između 60 i 160 eura i time je itekako dodatno ublažila utjecaj rasta cijena i to na najranjiviju skupinu, a jedna od njih su svakako i umirovljenici. Spomenut ću ovdje i Nacionalnu naknadu za starije od 65 godina kao novi institut koji je uvela također ova Vlada, a namijenjen je za one osobe koje nisu stekle niti minimalni uvjet za ostvarivanje mirovine, dakle koji nemaju niti 15 godina radnoga staža danas tu naknadu prima oko 7000 korisnika sa napomenom da smo nedavno unaprijedili i taj zakon i to na način da se ta naknada podiže na 150 eura mjesečno s time da se svota naknade indeksira jednom godišnje, odnosno povećava prema potrošačkim cijenama i o tome na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku odluku donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a također također treba napomenuti da su i uvjeti ostvarivanja nacionalne naknade ublaženi i fleksibilizirani kako bi se povećao obuhvat korisnika. Također iznimno značajne i pozitivne promjene u mirovinskom sustavu donijete su za 63000 branitelja iz Domovinskog rata i 30-tak tisuća ostalih koji primaju mirovine prema posebnim propisima i koji će imati 10% višu mirovinu što u prosjeku znači 100 eura i to od 1.7. ove godine 48 eura, a od 1.1. iduće godine sveukupno 10% jer je u prosjeku kao što sam kazala 10 eura. Govorimo dakako o mirovinama iznad 464 eura određenih prema posebnim Također ono što ovom prilikom želim pohvaliti je jedna mjera Ministarstva prometa, ministra Butkovića a to je da se uvodi novi pilot projekt besplatnoga prijevoza prijevoza za umirovljenike i starije od 65 godina, dakle besplatni željeznički prijevoz. Naglasit ću i hvale vrijedne i potrebne aktivnosti koje se provode putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a one su vezane uz financiranje projekata udruga umirovljenika kako bi se poboljšala u konačnici njihova kvaliteta života i povećala aktivnost u mirovini. Ovaj paket zakona koji je pred nama odnosi se na Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima, na Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i na Zakon o dodatku na mirovine. Što je poruka svih tih četiriju zakona? Poruka je da se unapređuje sustav individualne kapitalizirane štednje i to sa ciljem daljnjeg povećanja mirovina. Prije svega podsjećam kako je Vlada od 1. siječnja ove godine zakonskim izmjenama unaprijedila mirovinski sustav generacijske solidarnosti odnosno I. I. stup, a sada je pred nama paket zakona kojim se unaprjeđuje sustav kapitalizirane mirovinske štednje odnosno II. i III. mirovinski stup. Ovom reformom II. i III. mirovinskog stupa se osiguravaju preduvjeti za daljnje jačanje mirovinskog sustava i unaprjeđenje kapitalizirane štednje jer se jedino jačanjem tog tog kombiniranog odnosno mješovitog sustava mogu osigurati više i adekvatnije mirovine našim budućim umirovljenicima. Osnovni je cilj povećati broj korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa i to ostvarivanjem većih prinosa, a u konačnici i viših iznosa mirovina iz kapitaliziranog sustava. Predloženim rješenjima omogućit će se društvima koja upravljaju obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinskim osiguravajućim društvima nužna fleksibilnost u promjenjivim okolnostima poslovanja i to sa ciljem očuvanja realne vrijednosti imovine osiguranika. A najbitnije izmjene i to navest ću zaista samo neke svih ovih četiriju zakona se odnose na slijedeće. Dakle, prije svega povećanje broja korisnika iz I. i II. stupa dakle kombiniranog sustava što će se postići omogućavanjem jednokratne isplate u visini do 20% ukupno kapitaliziranih sredstava u II. stupu, dakle radi se o povećanju sa 15 na 20% mogućnosti isplate jednokratne isplate iz II. stupa. Osim toga tu je i povećanje dodatka sa 20,25% na 27%, dakle povećanje dodatka koji se određuje na osnovnu mirovinu iz I. stupa. I ovdje treba dodatno objasniti i pojasniti da je Vlada mirovinskom reformom iz 2018. godine koja je na snagu stupila s 1.1.2019. godine dala mogućnost izbora povoljnije mirovine. Što to znači? Hoću li mirovinu samo iz I. stupa plus 27% ili ću izabrati onog iz I. i II. stupa uz dodatak od 20,25% na osnovnu mirovinu. E sad se tih 20,25% povećava ovim prijedlogom zakona na 27%. Osim toga, tu je i omogućavanje isplate mirovine iz II. stupa bez usklađivanja s inflacijom, ali uz obavezu informiranja o posljedicama takvoga izbora, a u nastojanju povećanja prinosa obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova uvodi se nova vrsta imovine u koju društva mogu ulagati imovinu obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova npr. nekretnine ili neuvrštene hipotekarne obveznice, udjeli u neizlistanim tvrtkama, zatim liberalizacija limita ulaganja za one klase imovine u koje društva mogu ulagati imovinu obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Tu je također i poticanje veće aktivnosti obaveznih mirovinskih fondova i ulaganja u gospodarstvo RH i to na način da se uvodi obaveza ulaganja od minimalno 5% sredstava obaveznih mirovinskih fondova A i B kategorije u alternativni investicijski fond sa garancijom povrata ukupnog ulaganja na kraju trajanja investicijskog fonda kao supstitut dijela ulaganja u državne obveznice. Budući da se u javnosti čuju teze o tzv. nacionalizaciji i privatizaciji mirovinske štednje ovdje posebno treba naglasiti da je ta teza u potpunosti promašena, štetna i lažna i treba je s indignacijom odbaciti. Naime, svi osiguranici koji ne žele da se 5% njihove kapitalizirane štednje uloži u takve fondove moći će se prebaciti prebaciti u fond C i njihova štedanja se neće ulagati i oplemenjivati u alternativnim investicijskim fondovima. A osim toga napominjem i podsjećam na smjernice OECD-a koje kažu da mirovinski fondovi treba, da njima treba omogućiti ulaganja u vrijednosne papire koji nisu nužno samo državne obveznice, a sve sa ciljem ostvarenja većih prinosa što se postiže ulažući u alternativne investicijske fondove sa državnim jamstvom. Povećanje financijske pismenosti također jedna jako, jako bitna tema na čemu i dalje treba inzistirati i raditi što također predviđaju ovi zakoni, ali isto tako i fleksibilizacija izbora korisnicima omogućavanjem promjene kategorije obaveznog mirovinskog fonda bilo kada tijekom godine i duljeg ostanka u kategoriji A koji ostvaruje najveće prinose i to na zahtjev osiguranika do 60-te godine te ukidanjem obveznog prebacivanja u fond C. Tu je i administrativno rasterećenje kroz ukidanje i smanjenje naknada što ulaznih, što izlaznih vezano uz obavezna i dobro… vezano uz obavezne i dobrovoljne mirovinske fondove što smatram iznimno bitnim jer to povećava svakako atraktivnost posebice III. stupa odnosno dobrovo… dobrovoljne mirovinske štednje. Tu je i omogućavanje boljeg poslovanja modova odnosno mirovinskih društava izmjenom regulacije tehničkih pričuva kojom će se omogućiti bolje upravljanje likvidnosti i olakšati kapitalne zahtjeve i primjenu koncepta održivog financiranja na sudionike II. mirovinskog stupa. Kao što smo imali prilike čuti i od ministra Piletića, za provedbu ovog paketa potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnome proračunu za povećanje dodatka na osnovnu mirovinu, vezano uz spomenutih 27% i to u procijenjenom iznosu od 9,1 milijun eura u 2024. godini, 14,6 milijuna eura u '25. godini. Slijedom svega što sam kazala, klub HDZ-a svakako pozdravlja ovo kontinuirano unapređivanje mirovinskoga sustava, pozdravlja unapređivanje individualne kapitalizirane štednje 2. i 3. mirovinskog stupa, pozdravljamo povećanje mirovina i naravno da ćemo podržati sva 4 ova zakona. Zahvaljujem. Gospođa Anka Mrak Taritaš, Klub zastupnika, to je dugo, Centra, Glasa i Stranke s imenom i prezimenom. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas imamo u objedinjenoj raspravi set od 4 zakona koje je dosta hrabro naš ministar Piletić, nazvao mini reformom. Bojim se da nije ni mini, a da nije ni reforma. Jednako tako nekako mi se čini da bi bilo puno primjerenije da taj set zakona nazovemo nakon svih ovih rasprava koje smo imali prilike čuti, a i čut ćemo kao onaj vic ženo da li više vjeruješ mojim riječima ili svojim očima. Dakle da li više vjerujemo riječima koje je izrekao ministar i koje će izreći vladajući ili ono što imamo prilike pročitati zdravorazumski jer ono što je karakteristika bila da je ministar u svojim odgovorima na replike, nije odgovorio baš ništa. odgovorio je protupitanjima, kad ga nešto pitate onda on odgovara protupitanjima. Ovaj set zakona se odnosi na prava i mogućnosti i sadašnjih umirovljenika, a i budućih umirovljenika. Ja se mogu potpuno složiti sa svim onima koji zagovaraju i koji će stati na stranu toga da je nama potrebna reforma mirovinskog sustava. Ali znate, potrebna nam je nekoliko stvari. Kad po putu nešto napravite krivo, onda to i završi krivo. Kao prvo, da li smo, pitam vas sve zajedno, da li je, da li si je spremno ući u reformu i priznati da imamo 17 vrsta različitih mirovina. Pa da zaista u mirovinskim fondovima budu i oni koji su uplaćivali, a ne neki drugi. Kad je riječ o drugom stupu, imamo tu 5 različitih načina na koji se mirovine isplaćuju iz drugog stupa i nema tu sreće. Dakle kad vi imate miš maš rezultat miš maša je i dalje miš maš. Prema tome, to je ona suštinska pitanja i suštinske teme na koje bi trebali zagrepst i dati odgovor. Podsjećam vas kad je bio uvođen 2. stup da je tad ideja 2. stupa bila potpuno drugačija nego danas, nego je bila ideja da se više mirovine isplaćuju iz 2. stupa nego iz 1. stupa. Pitam vas da li smo uspjeli s tim. Nismo. Ajmo priznati da nismo uspjeli i što sad Vlada radi. Ja ne mislim da je ova Vlada dobrih namjera. Mislim da se itekako promislilo što će napraviti i priklanjam se svima onima koji govore, zamislite da vama sad kaže za vašu štednju, ja ću uzeti od vas i to ću uzet, pa ću se onda malo s tim igrat. Pa jednostavnije je nekom kupit play station da se igra nego da se igra s mojih 5% i ako se nisam baš dobro igrao onda ću vam to sve zajedno vratiti nazad. Da imam i jedan primjer, barem približno sličan u svijetu, koji govori da je ovakav način, ja bih rekla ok, ajde. Ali ljudi moji pa ovo nije virtualna igra, ovo nije igra sa igricom pred televizorom. Ovo je stvarni život. Ajdemo malo poći od početka. alternativni investicijski fondovi, sam naziv kaže što oni jesu, služe za financiranje rizičnih investicija koji nisu dozvoljene tradicionalnim fondovima, rizici su veći, transparentnost je općenito manja i isti su nelikvidni prema tome i mi sad kažemo imamo alternativne investicijske fondove i tim, za njih će garantirati država. Dakle, za hazard tih fondova će garantirati država pa ako nešto malo pogriješe, ah pogriješili smo, nema veze. Ako bude, hah, evo neka je dobro. Jednako tako bi bilo jako dobro da se napravila neka analiza, ali analiza ne stanuje ovdje. Kad uvijek kažete napravite, dakle mene su učili kad ideš u nekakve stvari, napraviš analizu postojećeg stanja, iza toga napraviš si nekakve ciljeve i vidiš kako ćeš do tog ciljeva doći. Ono što je trebalo minimum napraviti je bilo analizu učinaka gubitaka takvog fonda na državni proračun te kako isti utječe na fiskalnu održivost. Ništa od toga nije napravljeno. Ništa od toga nije učinjeno. Ja imam, ja inače ovaj stvarno u životu imam različitih sklonosti, jedan od mojih nekako onako dosta zanimljivih stvari kojima, kojim se bavim, jako mi se dopadaju tarot karte i volim okretati tarot karte, bojim se da otprilike i ova priprema nečeg što je nazvao ministar mini reformom, kao da sad tu okrenemo tarot pa da vidimo što i kako će nam biti. zaključno ono što hoću reći. Od ta četiri zakona mi kao klub ćemo onaj četvrti zakon podržati, jer apsolutno nemamo dileme ali ova tri zakona ne da su nam upitna, nego zaista se priklanjamo svim onima koji ukazuju na hazard, koji ukazuju na djelomično ja ne bih rekla nacionalizaciju to vam je nekakva teška riječ, ali nekakvu riječ kad bih našla na pola puta vrlo bih je rado koristila. To je nešto šta se i država odlučila sad igrati sa sredstvima sadašnjih, ali i budućih umirovljenika. Znate igre stanuju negdje drugdje, a ne u ovoj državi. Ali svašta smo imali prilike vidjeti, pa smo onda i od vladajućih imamo prilike svašta čuti, ali stvarnost je znatno drugačija. Nije uloga nas da plašimo bilo kog. Mislim da ne trebamo plašiti ni sadašnje ni buduće umirovljenike, ali uloga nas je da propitujemo, uloga nas je da ukazujemo, uloga nas je da sumnjamo. A ono što je zadatak vladajućih da nam argumentirano kažu da nismo u pravu. Niti jedan jedini argument nismo čuli, a bojim se da i nećemo. Hvala lijepo. ministarstva, poštovane kolegice i kolege. dakle nemamo problema sa osnaživanjem cijelog mirovinskog sustava, mirovinskih fondova, dijelom liberalizacije itd. Ono čime imam problema to je ovaj alternativni investicijski fond, pa ću nekoliko riječi o njemu. Dakle, jedini mirovinski fondovi koje država osniva su po literaturi se dakle nazivaju suvereni mirovinski rezervni fondovi. Nastaju kada država ima proračunske viškove koji su posljedica ekonomskih renti, recimo u Norveškoj od nafte. I onda se dio tih renti slijeva u taj fond koji se puni i iz njega se isplaćuju mirovine u budućnosti. Dakle, u taj fond ne ide novac onih koji rade, ne idu doprinosi, nego dio ekonomskih renti koje se ekstrahiraju u ekonomiji. Taj fond se onda profesionalno vodi kao svaki drugi fond, te podliježe strogom nadzoru ali to je opet iz mirovina iz prvog stupa. Dakle, nigdje na svijetu ne postoji to da država prisilno upravlja dijelom sredstava uplaćenih u drugi stup, niti da država osniva mirovinski fond koji će upravljati dijelom štednje iz drugog stupa. Dakle, to ne postoji. Ne postoji u Europi, ne postoji u svijetu, ne postoji u literaturi, ne postoji u praksi. Možda postoji evo mogu reći slobodno možda u glavi Viktora Orbana. Dakle, obveza da moraju minimalno držati 5% svojih sredstava u tom mističnom alternativnom investicijskom fondu je u najmanju najmanju ruku čudna, jer sva ostala legislativa je takva da mirovinske fondove ograničava koliko mogu uložiti u alternativne investicijske fondove kako se ne bi izložili prevelikom riziku. Motivacija čuli smo ovdje za ovakvu legislativu upravo riječima, dakle ministra, ministarstva leži u prigovoru OECD-a da mirovinski fondovi imaju prevelik udjel dužničkih vrijednosnih papira u odnosu na vlasničke, dakle dionice. Dakle, no preporuka OECD-a u novom izvještaju o Hrvatskoj nigdje ne spominje državno garantirani alternativni investicijski fond, dakle nigdje. Nigdje ne piše da bi investicije primjerice u infrastrukturu trebao izvoditi takav alternativni investicijski fond. Karakteristika takvih fondova općenito su puno više rizika, više naknade, dozvoljeno ulaganje u klase i imovine gdje drugi fondovi ne mogu ulagati, na primjer roba ili privatni kapital i manje transparentnosti. Zašto Vlada želi da ovaj fond bude alternativni? Pa zato jer tim sredstvima mogu kupovati privatne kompanije uz puno, puno manje transparentnosti i kontrole kojoj su izloženi obični E sad, koje bi to privatne kompanije bile? Možda Fortenova, možda ENA koja planira izaći na burzu. Dakle, tko će upravljati tim fondom i odlučivati o tome koje kompanije se kupuju? Zašto Vlada želi da ovaj fond bude državno garantiran? Privatni fondovi sa garantiranim povratom glavnice postoje i za povrat glavnice garantira onaj koji je fond ali takvi fondovi investiraju isključivo u super sigurne instrumente kao što su državne obveznice, a ne u alternativne investicije, te inače ti fondovi imaju najniže prinose. Vlada želi da ovaj fond bude državno garantiran, jer će tako svi potencijalni gubici fonda prebaciti se na sve porezne obveznike. Dakle, Vlada će uzeti 5% sve mirovinske štednje koje su uplatili porezni obveznici i onda alternativno investirati, a gubitke će opet pokriti ti isti porezni obveznici. Savršeno! Dakle, zašto u zakonu piše da ovakav fond sa državnom garancijom može biti garantiran i od strane Republike Hrvatske ili druge članice EU-a ili OECD-a? Zato jer nisu valjda računali na to da će netko provjeriti postoji li igdje u svijetu takav fond. E ispada da ne postoji. Čak samo ministarstvo u odgovoru na primjer novinarki Lidera priznaje da ne zna u koje bi alternativne investicijske fondove s državnom garancijom moglo ulagati, novinarki predlaže da sama potraži koji bi to mogli biti fondovi na stranici Financial Timesa. Evo nek' ona istraži di će to ulagati. Ministarstvo također spominje i ovdje smo čuli kao primjer navodi InvestEU kao primjer takvog fonda, no InvestEU nije investicijski fond. Taj fond zapravo garantira dio privatnih investicija na primjer kad netko ima nekakav projekt energija iz vodika ili slično nešto, dakle privatna banka neće to financirati bez da InvestEU to garantira. Dakle, to nije investicijski fond. Dakle, ministarstvo nema pojma koji bi to bili fondovi u EU zemljama ili OECD zemljama osim, dakle ako nema na umu kreiranje jednog takvog fonda, jedinstvenog u svemiru transformirajući na primjer kapitalni fond u svoju kasicu prasicu. Trenutno tim fondom upravlja dakle Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo. Razlog, kažu evo ponavljam opet leži u prigovoru OECD-a, međutim to se, taj prigovor kojega nismo zapravo nigdje ni našli, ali ako i postoji mogao se riješiti tako da se smanji obveza držanja obveznica, a poveća koliko smiju držati dionice, a to je doslovno dvije do tri riječi promjene zakona. Također, poručuju nam iz ministarstva da je odredba obvezna isključivo za članove fondova A i B. Bilo koji član koji se ne slaže s ovakvom vrstom ulaganja može besplatno bilo kada u godini, za razliku je li od dosadašnje mogućnosti, samo u mjesecu rođenja promijeniti fond u fond C gdje je fond zakucan u državne obveznice s niskim prinosima i ima ogromne gubitke svaki puta kad je više inflacija. Dakle, suma sumarum, prijedlog zakona dozvoljava uspostavu kasice prasice kojom će se novac iz mirovinskog sustava preliti u fond koji još ne postoji nigdje u svijetu, ali ga je pisac zakona već zamislio u svojoj glavi, za kojeg se ne zna tko će ga nadgledati i prema kojim standardima i zakonima i koji će investirati ne zna se u točno što. Financijski stručnjaci vidjeli ste po izjavama u medijima, vidjeli ste i po dopisu Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, najblaže rečeno su zbunjeni no možda neće biti kad shvatimo što se stvarno događa. Prodaja Fortenove mirovincima je propala zbog toga što AZ fond nije htio biti dio toga, smatrali su da da se budući umirovljenici izlažu neprimjereno visokom riziku, ovdje je kolega diskutirao je li to bio pravi razlog, ali ako je i pravi razlog bio spašavanje ne znam firme u Rusiji ovaj nekakav kikiriki koji je ovdje u Hrvatskoj im nije predstavljao veliki problem. Dakle, osim toga za nagradu što nisu u tome htjeli sudjelovati su dobili evo i HANFIN nadzor koji je pokrenut prije godinu dana, a tek je evo nedavno izašli rezultati tog nadzora. Ako ste još uvijek zbunjeni, dakle Vlada želi ono što je, zapravo otkrivamo jel da Vlada želi kapitalni fond transformirati u taj alternativni investicijski fond kojim će sigurno upravljati netko naš, a ne tamo neki neposlušni AZ. Dakle, prvog dana kad se donese taj zakon mirovinski fondovi će morati, dakle nema izbora već će morati minimalno 5% imovine direktno transferirati u taj fond, ako imate 20 tisuća eura tisuću ode u taj fond. Ne samo dosadašnja, dakle mirovinskih fondova stalno raste, stižu nove uplate pa i tih 5% se puni i puni, dakle dok god uplate u mirovinske fondove rastu, dok god oni dobro posluju ta se kasica sve više i bolje puni. Što će se onda napraviti sa tim sredstvima? Pa evo ako možemo fantazirati recimo da bi taj fond mogao kupiti Enna grupu koja evo uskoro ide na burzu, najavljeno je negdje prije par mjeseci od gospodina Vujnovca, oni su osim toga potpisali ugovor i sa nekim visokotehnološkim firmama pa se može objasniti nekakvo ulaganje je li u alternativne ili inovativne industrije. Dakle, Vujnovac bi time, s time stekao količinu novaca da onda ide dalje pa recimo može kupiti kupiti Fortenovu. Ovo je po definiciji, evo kad uguglate što je to predatorski kapitalizam, e ovo je upravo predatorski kapitalizam. Dakle, mijenjati zakone utjecati na procese, legislativu da se omogući ovakav nekakav profit. Dakle, vrlo zgodan plan. Kažem evo savjetujem da pogledate i primjedbe Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, mislim da su stigle na sve klubove ovdje i da svi skupa zapravo ustanemo protiv ovoga jer ovo je jednostavno jednostavnim riječima kazano pljačka. 5% imovine, privatne imovine otići će dakle u nekakav alternativni investicijski fond koji ne postoji trenutno nigdje u svijetu ali Vlada će osnovati i onda s njime manipulirati i raditi što hoće. Evo, hvala. hvala i vama. Sada je gospođa Katarina Peović, Klub zastupnika Seljačke stranke i Radničke fronte. Izvolite. Prije svega da napomenem da je stvarno neprihvatljivo da nema ministra na raspravi. On time pokazuje i svoj odnos prema zastupnicima i prema ovom tu visokom domu i kritikama koje smo mu uputili u svojim replikama. Nije štedio, govorio je čak da lažemo, a onda se pokupio kada smo dobili priliku odgovorit na takve objede. Pa ja bih dala nešto širi kontekst. Znači od 1981. godine do 2014. godine važno je imati na umu da je 30-ak zemalja potpuno ili djelomično privatiziralo svoje obvezne mirovinske sustave kao što smo mi učinili. Od tih 30-ak zemalja do 2018. godine njih je 18 preokrenulo taj proces postupno ili rapidno odustajući od privatizacije, a najviše zemalja nakon svjetske ekonomske krize 2007/08. kada su postale razvidne negativne strane privatiziranog mirovinskog sustava. Između ostalih privatizaciju su poništile kako sam i napomenula Mađarska, Poljska, Slovačka dok recimo Slovenija i Češka nikad nisu privatizirale, odbacile su taj model u startu. Privatizacija mirovinskog sustava kojeg je naravno gura, gurala i dalje gura Svjetska banka naravno, ali ne Hrvatska, Hrvatska to ne misli učiniti mi idemo upravo i dalje u smjeru daljnje liberalizacije i privatizacije tog sustava. Hrvatska, sve dosadašnje vlasti tvrdoglavo guraju i ustraju na održavanju rizičnog, skupog i nesolidarnog II. mirovinskog stupa ignorirajući neminovnost budućih kapitalističkih kriza koje će ponovno obezvrijedi mirovinsku štednju. Kao što sam rekla i u svojem izlaganju, znači u stanci u ime kluba, a što je ministar rekao da lažem, dakle te je godine 2008/09. obezvrijedila se rapidno znači mirovinska štednja nastupom te krize, ministar je možda neinformiran, a moguće i da ne razumije zapravo o čemu je ovdje riječ, dakle podaci se ne odnose naravno konkretno na Hrvatsku već na sve zemlje koje imaju privatizirani mirovinski sustav,

nije ga baš interesiralo, ali tvrdio je da lažem. Dakle, ono što je poanta ovoga da je skoro ¼ vrijednosti fonda u koje su radnici prisilno uplaćivali, nemate mogućnost ne uplaćivati doprinose godinama je izgubljeno nastupom svjetske kapitalističke krize za koju se može sa sigurnošću reći da će ponovo nastupiti bez obzira što se ne zna kada i točno jer takva je priroda kapitalističkog sustava. U Irskoj je recimo pala vrijednost privatiziranih mirovinskih fondova preko 30%, to su inače OECD-ovi podaci. Gubitak privatiziranih mirovinskih fondova 2008. je bio 38% u Irskoj, u Australiji i SAD-u 28%, u Poljskoj 18%, to su sve podaci OECD-a. OECD znači je zemljama gubitak, naznačio da je zemljama gubitak bio u prosjeku negdje 23% u 2008.g. ili 5,4 tisuće milijardi dolara koje su trebale ići za penzije. proces privatizacije mirovinskog sustava podrazumijeva da radnicima umjesto prava na penziju u određeno uplaćenim doprinosima i principima međugeneracijske solidarnosti njihovi mirovinski doprinosi po sili zakona se usmjere u individualizirane račune iz kojih se kupuju razni oblici imovine u čijoj, o čijoj vrijednosti i prinosima ovise buduće penzije svakog radnika tj. budućeg penzionera pojedinačno. Znači umjesto da imamo sustav međugeneracijske solidarnosti imamo sustav prisilnih kupaca financijske imovine, po ovom novom prijedlogu ta financijska imovina su čak i nekretnine iako se očekuje da pukne napuhani nekretninski balon, a da ne govorim o tome da je, na taj način se dižu cijene nekretnina, o čemu ću reć nešto više kasnije. prisilni kupci financijske mirovine, o njima samima ovisi buduća mirovina, makar najveći broj njih nema niti dovoljno znanja, niti su u mogućnosti o tome donositi informirane odluke, njihovom imovinskom, mirovinskom štednjom i ulaganjima upravljaju od banaka osnovane korporacije koje ubiru sigurne i visoke profite kroz razne naknade, te su naknade osigurane, rizik njihovih ulaganja uvijek snose sami radnici kao budući penzioneri, taj se model danas unaprjeđuje, o čemu su mnogi govorili s ovim AIF-om, ali nije to samo riječ o tom fondu već općenito to je model „rizik naš, profit njihov“. Umjesto da se ide prema ukidanju II. mirovinskog stupa i poništenju privatizacije mirovinskog sustava ovim zakonskim izmjenama proširuju se kategorije imovine u koje mogu ulagati privatni fondovi II. mirovinskog stupa i radnici su stavljeni pred još veći raspon izbora koji ne mogu izbjeći. Time se navodno diversificira rizik ulaganja, povećava mogućnost ostvarenja većih prinosa, a zapravo se dodatno individualizira rizik za svakog radnika koji mora odlučiti da li će svojim dodatnim opcijama sam odlučiti ili će se prepustiti da se njegove odluke donose u ime, u njegovo ime po unaprijed definiranom obrascu i gdje će u konačnici radnik snositi posljedice tih odluka makar o njima ne zna dovoljno, niti ima sve potrebne informacije kao što je slučaj za daleko najveći broj radnika. U konačnici kakve god bile posljedice kompanije koje upravljaju mirovinskim fondovima, kao i država koja dodatno liberalizira njihove mogućnosti investiranja radniku jasno poručuju da je njegova penzija kakva god ona bila nije primarno rezultat doprinosa koju je uplatio već njegovih investicijskih odluka i rizika koje je s njima prisilno preuzeo. Zapadnoeuropske zemlje unatoč neoliberalnom nagrizanju njihovih sustava solidarnosti redom su odbacile ideju odnosno model privatizacije mirovinskog sustava i zadržali se na parametarskim modificiranim sustavima međugeneracijske solidarnosti, što im je osiguralo i puno manje administrativne troškove upravljanja mirovinskim sustavom i osjetno više stope zamjene udjela dakle prosječne penzije u prosječnoj plaći. Podsjetimo se, u Jugoslaviji je taj iznos bio 70% udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći, danas je prosječna penzija više nego duplo manja od prosječne plaće. Dakle u Poljskoj se desilo slična stvar, nije to smo naša situacija, u Poljskoj nakon privatizacije mirovinskog sustava udio prosječne penzije u prosječnoj plaći pada sa 67 na a zagovornici privatizacije su najavljivali da će se dignuti na 71% prosječne plaće. U Mađarskoj nakon privatizacije udio prosječne penzije u prosječnoj plaći za one koji su 20.g. uplaćivali mirovinske doprinose pada u prosjeku za 11%, a za one koji su 30.g. plaćali doprinose za 18%. Ovim zakonom država se dodatno izuzima od odgovornosti da bude jamac socijalne sigurnosti budućih umirovljenika. Odbacivši praksu odgovornosti da sama prikuplja i alocira potrebna sredstva za osiguranje dostojanstvenih mirovina državne vlasti odbacuju i ustavnu obvezu da umirovljenicima osiguraju temeljna socijalna prava i zaštitu. Tzv. mini socijalna reforma, ova izmjena četiriju zakona koje reguliraju rad mirovinskih fondova imaju sumnjive ciljeve. Koji je cilj ove reforme? Povećanje isplativosti korištenja kombinirane mirovine iz I. i II. stupa kako članovi ne bi masovno gotovo u 90%-tnom omjeru birali povratak u prvi stup, kao što je to sad slučaj, na mirovine koje država isplaćuje iz proračuna. Zašto mi spašavamo II. mirovinski stup, zašto ne odustanemo od njega, zašto ne odustanemo od privatizacije od čega su odustale mnoge zemlje, gotovo sve? Zašto? Zato što država spašava kapital, a umirovljenike pretvara u prisilne kupce financijske imovine. Stručnjaci poput Željka Lovrinčevića previđaju inače moguće povećanje broja onih koji će ostati u II. stupu, ali kako? Tako da će se povećati proračunski trošak, znači trošak u I. stupu. Ministar je rekao da će to povećati prinose i konačne mirovine, no vidjeli smo kako se ni u jednom slučaju nisu ti prinosi povećali već da napuštaju svi taj model. Umjesto toga dobivamo liberaliziran i još liberalizirani, liberaliziraniji sustav koji omogućava ulaganje u nekretnine i u neislistane tvrtke odnosno tvrtke neizlistane na burzi. Istodobno smanjuju obvezu ulaganja države u državne obveznice. A to bi sve tvrde popratila dodatna regulatorna kontrola HANFE, dosad nemamo povjerenja u nju. I ideja o ulaganju u nekretnine, ukratko jel, ukoliko uistinu bude učinkovita u fazi cijene rasta nekretnina fond recimo ostvari lukrativnu zaradu to će istodobno pojačati pritisak na povećanje cijena nekretnina i smanjenje njihove priuštivosti za stanovanje u situaciji kada država nema ni stambenu politiku, niti uređeno tržite najma, niti je uvela porez na nekretnine, niti imamo porez na neto bogatstvo. Stoga se bogatima isplati gomilati nekretnine. Uz to u vrijeme kada se zbiva kriza izgledno je da će se desiti drugi scenarij da će past vrijednost nekretnina. Što se tiče ideje ulaganja u neizlistane kompanije i ona nije u korist penzionera posebno imamo li u vidu povijest netransparentnih gubitaških ulaganja OMF-ova i u one izlistane. Zar je intencija zakonodavca pretvoriti ih u private equity fondove, fondove rizične imovine na što mnogi novinari i oni koji su stručnjaci u ovom polju ukazuju da je slučaj. Znači nakon EKSE-a, EGH, INGRE, FGS-ova, ulaganja u kompanije bivšeg Agrokora što očekivati. Sada još se omogućava rizičnije ulaganje u neizlistane kompanije, vrlo hrabro od strane zakonodavca, neopravdano hrabro moglo bi se reći, ali država je naravno drčna kockati se našim novcima u korist kapitala. Liberalizacija ide čak i u tom smjeru što su mnogi spominjali da se omogućavaju alternativni investicijski fondovi pa koliko možemo imati povjerenja u sigurne mirovine putem nečeg što se zove alternativni investicijski fond, tu se daje čak 5% od naših mirovina. Znači s milijardu negdje eura štednje će se financirati taj novi fond i to je nešto što je upozorila novinarka koja prati ova, ovu problematiku Valentina Wiesner u svojim nazivima upravo kritično i problematično jer nešto što stvarno ima u sebi naziv alternativno ne možemo spojiti sa sigurnošću koju očekujemo od mirovina. Ukratko rekla bih rizik naš, profit njihov AIF-ovi s državnom garancijom nemaju primjera u drugim državama što je već više puta navedeno. To je ulaganje u neizvjesne stvari s državnom garancijom jel. Otvaranje mogućnosti za izuzetno riskantno ulaganje jer mirovinski fondovi neće imati nikakve rizike. Znači alternativni financijski fond neće imati nikakve rizike i otvara se mogućnost netransparentnih ulaganja. Mirovinski fondovi ne mogu biti na gubitku, ali pojedinačni ulagač može. Oni dobivaju naknade koje su sigurne, a mi možemo se kockati ili se čak i moramo kockati sa svojim mirovinama. Tu je još jako puno pitanja za koja ministar nije imao vremena odgovarati kao recimo zbog čega 90% ljudi plaća naknade bankama, vlasnicima mirovinskih društava ako se ionako vraćaju u I. stup ili recimo zbog čega se dodatno liberaliziraju ulaganja kad je iz rješenja HANFE za AZ fond od prije nekoliko dana vidljivo da oni to ne znaju raditi itd., No, međugeneracijski sustav solidarnosti se definira i koliko bi trebao zapravo, kakav bi on zapravo trebao izgledati kao sustav solidarnosti u kojima umirovljenik mora imati zagarantiranu mirovinu dok je ovo što sada imamo i što dobivamo u još radikalnijem obliku čista sudbina, neizvjesna sudbina na tržištu. I nemamo izbora, mi smo prisiljeni sudjelovati u mešetarenju. Navelo se nekoliko stvari koje su se pozdravile, ali su one zapravo periferne. Smanjivanje naknada, da smanjivanje naknada nakon golemog pritiska javnosti zbog prevelikih naknada za upravljanje ukida se ulazna naknada od 0,5% na svaku uplatu, smanjuju se naknade za upravljanje OMF-ovima kao i naknade za upravljanje pričuvama mirovinskih osiguravajućih društava, modova te ukida izlazna naknada iz dobrovoljnih mirovinskih fondova. Naknade su uistinu bile prevelike posebno imajući u vidu rezultate ulaganja onih koji su iz za upravljanje zaračunavali. Konačno se ispravlja smiješana i besmislena klauzula da se promjena fonda može provesti samo u mjesecu rođenja člana, od sad će to biti moguće jednom godišnje bilo kad. No nakon golemih gubitaka u C fondovima koji su trebali biti najsigurniji za štednju ukida se i obvezno prebacivanje u C fond 5 godina prije starosne imovine. Taj dio je po mnogim dakle stručnjacima izuzetno opasan. C fond je zamišljen kao utočište koje čuva imovinu neposredno pred umirovljenje umjesto boljeg nadzora upravljanja posebno ročnosti ulaganja imovine te indeksacija uz inflaciju članovima se daje opcija da se uopće na sele u C fondove nego ostanu prepušteni vjetrometini rizičnih ulaganja. u svakom slučaju povećava se udio jednokratne isplate za one koji odluče primati kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa sa 15 na 20% za one koji imaju 20% veće mirovine od najnižih. Time se II. stup čini još isplativiji onima, ali kojima, onima s najvišim mirovina i kompenzira im se činjenica da imaju gornji limit na imovinu, mirovinu iako su imali najveće uplate kroz štednju jer su imali najveće plaće. Drugim riječima, onima koja je bilo dosad dobro bit će im i odsad dobro, bit će im možda i bolje. Onima kojima je bilo loše, bit će im loše i dalje, a možda još i lošije. Bolje sigurno ne. No, Vlada konstantno nudi mogućnost izbora i tako i ovdje nudi mogućnost izbora između indeksirane i neindeksirane mirovine koja bi u startu bila nešto veća, ali se kasnije neće usklađivati s inflacijom i ovdje ponovno se inzistira da pojedinac bude odgovoran za vlastitu sudbinu, a odbacuje se u potpunosti međugeneracijska solidarnost prema kojoj imaš zagarantiranu mirovinu s obzirom na doprinose. Ukratko sve promjene koje ovdje ovdje donosi Vlada su na tragu liberalizacije mirovinskog sustava u još većem znači i radikalnijem obliku će sam umirovljenik biti odgovoran za svoju sudbinu, a ukoliko ta sudbina bude još i lošija od one u kojoj danas žive umirovljenici ako je to uistinu moguće, a moguće je nažalost sam taj umirovljenik će bit odgovoran za svoju sudbinu jer nije dobar mešetar svoje sudbine kroz To ne može biti sustav međugeneracijske solidarnost, to već dugo vremena nije sustav međugeneracijske solidarnosti, to neće biti sustav međugeneracijske solidarnosti, to će biti sustav predatorstva investicija, rizika koje neće podnositi mirovinski fondovi, alternativni investicijski fondovi njima će sve bit zagarantirano, te ćemo rizike podnositi mi. I da postoji imalo bunta u ovoj zemlji oporba zajedno s umirovljenicima bi tome jednom konačno rekla dosta, izašla na ulicu i počela se boriti za svoje mirovine jer ovim mirovinskim sustavom kakav ova Vlada predlaže i kako ga reformira kako tepa ovim promjenama,

Glasa i Stranke s imenom i prezimenom. Izvolite.

Sada nastavljamo sa našim zakonima i klubovi su još na redu. G. Silvano Hrelja, klub zastupnika,

nekako pratim ovu današnju raspravu, prvo, neugodno sam iznenađen malim brojem ljudi koji žele nešto saznati, nešto čuti, nešto naučiti i velikim brojem onih koji misle da sve znaju. Ja ne znam, doduše u kom svijetu ja živim, ali komuniciram sa dosta mladih ljudi od kojih mi jedan veliki broj njih kaže, pa dajte meni isplatite bruto da ću se ja snalaziti za moju mirovinu. Ne znam kako bi taj svijet izgledao kad bi ljudi primali bruto i kakve bi to mirovine bile po osnovi uplaćenih doprinosa u odnosu na plaće. Ne mogu zamisliti taj svijet za 10, 20, 30, 40 godina. Imali bi sigurno ono što imaju Amerikanci, veliki broj ljudi na ulicama koji spavaju na ulicama, bez ikakvih prihoda, puno veći broj ljudi nego što danas imamo na u pučkim kuhinjama puno veću razinu neodgovornosti za vlastitu budućnost od one koju imamo sada. Hoćemo ili nećemo država pomaže, nije idealna, može biti puno boljih rješenja poznaju se modeli koji su bolji, ali i odgovornost građana u pojedinim zemljama prema svojoj budućnosti je različita nego što je to u Hrvatskoj. dugo vremena radim od velikog brodogradilišta pa preko sindikata kada sam se borio za plaće pa do politike i znam često puta kažu ljudi, a daj ko zna kad će doć mirovina, daj ti meni isplati, daj mi na ruke ja živim danas, ko zna dal ću doživjet mirovinu. Zašto govorim ovo kao uvod? Zato što je po meni realnost, mi živimo u takvoj Hrvatskoj i onda govorimo o ovim izmjenama četri zakona, govorimo sa dosta skepse od opreza da ko zna šta će bit sa našim novcem, a imamo 21 godinu iskustva u tome, ne jednu godinu, 21 godinu iskustva. Dakle, oni koji su u podporfelju B oni u 21 godinu imaju najmanje 43% prinosa na ono što su uplatili. Istovremeno građani RH imaju 40 milijardi eura u bankama koje propadaju, propadaju. Kamate na te novce su daleko, daleko manje od inflacije. Govorimo isto tako danas na način da umirovljenici koji idu u mirovinu, dakle današnji, sutrašnji kao da nemaju izbora. Država je dala izbora, mi smo se to kao zastupnici borili u ovom Parlamentu do 2011. čak ni oni koji su dobrovoljno ušli, oni koji su 2022.g. imali između 40 i 50 godina nisu mogli izaći iz drugog mirovinskog stupa, nisu mogli birati povoljnije pravo. Da, borili smo se i 2019. i pozicija i opozicija da svi dobiju pravo izbora povoljnijeg prava. Pravo izbora povoljnijeg prava nije imanentno mirovinskim fondovima i kapitaliziranoj štednji, to je imanentno prvom mirovinskom stupu gdje je jedan od temeljenih postulata kad imaš pravo, kad imaš kumulirano više prava da biraš povoljnije pravo za tebe. Drugo, dakle, naš drugi mirovinski stup je ulazno obavezan, izlazno je dobrovoljan i to bi trebali svi znati. Dakle, izračuna mi se mirovina iz prvog stupa, izračuna se dvostupna mirovina i sad ja moram odlučiti dal ću uzeti jednu ili drugu. Uzimam ono što je što je po mene isplativije ili u datom trenutku ako imamo pravo na ovih 15% budućih 20% iz drugog stupa, ako imam neki životni problem i to mi rješava životni problem prije odlaska u mirovinu onda mogu to i koristit, neovisno o tome dal će mi ukupna mirovina biti veća ili manja, al to je izbor, to je mogućnost izbora. Mogućnosti izbora su velike, dakle nikad ih nije dovoljno al ovdje imamo velike mogućnosti izbora. Ali da bi možda razumjeli cijelu situaciju oko drugog mirovinskog stupa moramo se vratiti u 1998.g., 1998.g. po ne po receptu nego bili smo potrebiti kredita, funkcionirali smo kao da smo priključeni ne infuziju, to je bila situacija u ovoj zemlji, Svjetska banka, MMF su uvjetovali određene pomoći mirovinskom reformom. Razgovaralo se o tome, socijalni partneri, poslodavci, sindikalne središnjice i Vlada su donijeli jednoglasnu, jednoglasno ovu reformu u 7. mjesecu 1998.g.. Kad se nešto donese jednoglasno onda očekujem da svi oni koji su donosili i svi oni koji su korisnici na neki način poštuju to što se tako donijelo. Drugi mirovinski stup je počeo za vrijeme ministriranja našeg kolege Davorka Vidovića 2022.g., tada su osnovani obvezni fondovi drugog i dobrovoljni fondovi trećeg mirovinskog stupa. Naravno da su svi očekivali kao kad smo u ne tako davnoj prošlosti mislili da ćemo od samoupravljača postati dioničari i da ćemo enormno zarađivati i ovdje su svi mislili da će biti ne znam kakva mirovina. Međutim, zaboravljaju da je trostupna mirovina projektirana na način odnosno pretpostavke su bile sljedeće, da će postepeno ovih 5% preći na 10% izdvajanja u drugi mirovinski stup i jedna važna činjenica pod pretpostavkom da će realna plaća, dakle ne bilo koja ne nominalna, realna plaća rasti za najmanje 2% Jel smo mi pred 21 godinu mogli imat tu sigurnost da će se to dogoditi? Jel je neko predviđao krizu 2008.g.? jel neko predviđao ratove, potrese, inflaciju u ovo doba? Nije niko, ali smo zato cijelo vrijeme pazili na prvi stup, u smislu poboljšavanja odredbi koje su išle sve redom, sve sa izuzetkom penalizacija koje su skakale gore dole, sve ostale su išle u prilog umirovljenicima. Reformirali smo istovremeno i drugi mirovinski stup, od smanjivanja naknade, od veće kontrole preko HNFA-e, od mogućnosti izbora, dakle od kod dobrovoljnih od smanjenja dobi za početak korištenja tih ušteđevina itd., prilagođavali smo taj drugi stup ukupnom mirovinskom sustavu. I važno je jedno reći minimalna plaća nikada neće dati dobru mirovinu iz prvog i drugog stupa. Raditi za minimalnu plaću jeste unaprijed biti opredijeljen za mirovinu samo iz prvog stupa, obično je to najniža mirovina koja je jedna zaštita i koja na kraju krajeva njezina visina ovisi više o godinama staža nego o stvarnim uplatama doprinosa. Dakle, šta je neko trebo shvatiti sve ove godine da bi bilo dobro u prvom i drugom stupu? Neko ko je mentor nekih ovdje zastupnica i sindikata trebo je shvatit da se mora boriti za jaku bruto plaću. Ako primaš na ruke nema izdvajanja u drugi stup, nema ga, ma nema ga ni za prvi stup, ali u prvom stupu na temelju solidarnosti uvijek ćeš dobiti najnižu mirovinu, ovdje nećeš. Drugi stup je vrlo ozbiljna stvar kao da imam moje životno osiguranje, kolko plaćam unaprijed mi znaju izračunat kolko ću dobiti. Za 20 godina unaprijed aktuarskom matematikom mi daj doduše i kod njih ta aktuarska matematika nije više tako izdašna kao što je bila pred pred 20-ak godina. I oni kažu dobit ćete toliko. Kolko su oni zaradili? To niko ne zna. Mi bi htjeli znati kolko je neko zaradio i kolko ćemo mi dobiti. Čekajte ljudi, neko mora radit ovaj posao za korist umirovljenika u drugom mirovinskom stupu da njihova kapitalizacija bude veće od onoga što su uplatili. Kod onih koji su ove godine ili ovih par godina pred mirovinu dakle tu nije 43, da fond C u fondu C se izgubilo 2% od ukupne kapitalizacije na temelju onoga što je već 21 godinu uplaćivano. Želimo da se takve stvari ne događaju, želimo to promijeniti. I da se razumijemo, dakle reko sam i još jednom ponavljam ovdje su doprinosi puno bitniji nego u prvom stupu, ovdje je dobra plaća, dobra bruto plaća puno bitnija nego u prvom stupu. I nešto što niko ovdje ne spominje, dakle prvi mirovinski stup ima osiguranje u slučaju smrti, dakle obiteljsku mirovinu dobije jedno, dvoje, troje djece koji ostaju iza preminulog, da to je osiguranje u slučaju smrti ili može dobiti i žena ako ima određenu starosnu dob pa uzme 77% pripadajuće mirovine preminulog i onda ne mora radit ode u mirovinu. Da li tu nešto nudi drugi mirovinski stup? Ne onoliko koliko nudi životno osiguranje. Životno osiguranje nudi dvostruku svotu od onoga što smo ugovorili, ali i obvezni drugi mirovinski stup ono što je ušteđeno isplaćuje nasljednicima. Dakle, i tu je jedna sigurnost u slučaju smrti. Niko o tome ne priča, niko o tome ne priča. Dakle, ako neko umre za vrijeme radnog odnosa, dakle nije dočeko mirovinu njegova obitelj i iz drugog stupa je je osigurana za dobiti određeni iznos i to 100% te ušteđevine i to bez poreza. I to su promjene koje su bile ovdje i koje su se događale u ovoj sabornici. Dakle, naravno da je osnovni cilj citiram ministra Piletića „povećati broj korisnika koji biraju isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa stupa ostvarivanjem većih prinosa i u konačnici viših iznosa mirovina iz kapitaliziranog sustava“, dakle mogućnost da neko da neko izabere mirovinu bez usklađivanja sa inflacijom je mogućnost, ali to sigurno mora biti veći iznos, pogotovo ako je to iznos na određeno vrijeme. Još par stvari bi želio pojasnit, šta se događa s onim novcem, ako to možemo nazvati novcem, kad ljudi prelaze iz drugog stupa i koriste mirovine samo u prvom stupu, šta se događa? Kad koriste mirovinu iz drugog stupa sve uredno kapitalizirano, prelazi u mirovinsko osiguravajuće društvo. Mirovinsko osiguravajuće društvo dalje isplaćuje temeljem Ugovora o drugom mirovinskom stupu onoliko koliko smo se dogovorili i vremena i novca. Kad se netko odluči za prvi mirovinski stup do sada do sada je milijardu i pol eura vraćeno državi. To nije gotov novac koji netko iz vreće sipa u državni proračun. To su vrijednosni papiri, to su obveznice, to su dionice. Šta država? Mislite da će država zbog toga imati veći proračun? Država će jedan dio obveznica samo može ovako napraviti. Ovo je riješeno. Dakle, radi se o onome što mali broj ljudi u Hrvatskoj razumije, radi se o vrijednosnim papirima. Dakle, milijardu i pol eura je isplaćeno državi na osnovu toga što je država preuzela obvezu milijardu i 574 milijuna eura jer je država preuzela obvezu isplaćivati građanima povoljnije pravo. 429 milijona eura je isplaćeno mirovinskim društvima. To je stvarno kapitalizirano i u novcu da bi isplaćivali mirovine za nekih šesnaestak tisuća umirovljenika što doživotno, što na određeni broj godina. 144 milijona eura je isplaćeno obiteljima, dakle cijelo ovo vrijeme od kad smo promijenili taj zakon, obiteljima radnika koji je kao osiguranik iz drugog stupa preminuo. Dakle, nije odlučivao da će ići u mirovinu, niti je koristio mirovinu jednog dana. Naravno da, da li će netko uzet iz te kapitalizirane štednje dosadašnjih 15% prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima ili će uzeti budućih 20%, znači država je rekla ne može ako je to niže od od najniže osnovne plaće jer se tada ugrožava najniža razina egzistencije. Možda bi netko i krenuo u to da i ukoliko ima i manju mirovinu da uzme taj taj dio, ali je država rekla ne, minimum egzistencije mora biti. Ali to je opet stvar izbora. Stvar je izbora svakog pojedinca da li će sklopiti ugovor o doživotnom korištenju mirovine iz drugog stupa, da li će uzeti jedan dio ako može ili će ostaviti jedan dio da pripadne nasljednicima. drugi mirovinski stup, kapitalizirana štednja želim to ponoviti i podcrtati je vezana uz puno osobnih odluka svakog pojedinca. Koliko ćemo skupiti sredstava u drugom mirovinskom stupu nije stvar pojedinca, nego je stvar naše borbe za veće plaće, borbe za veće plaće. To bi prvenstveno trebali moji bivši kolege shvatiti koji svakodnevno primaju, odnosno svako mjesečno primaju sindikalne članarine, ali ne bore se dovoljno za visoke bruto plaće. Samo bruto plaća, samo visoka bruto plaća je stvarno plaća koju treba staviti na pijedestal vrijednosti u ovom društvu i jedino takva osigurava nekakvu podnošljivu mirnu starost. naravno da će tu biti svatko od nas različito uspješan i imat će na kraju svog radnog vijeka različite rezultate ali i različite mogućnosti izbora. Hvala lijepo. Hvala i vama. Budući da ste govorili u muškom obliku shvatio sam koji spol će prvi putovati, a koji drugi putovati to mi je bilo jasno. Znači slabiji smo spol, to je jasno. Jel' da? Izvolite, gospodin Dretar. Radin: Ne, ne, ne moraš mi objasniti. Znam. Klub zastupnika Domovinskog pokreta./… Klub zastupnika Domovinskog pokreta suglasan je sa ovdje izrečenom tvrdnjom da muškarci predstavljaju slabiji spol. …/Upadica Radin: Putuju prvi./… Budući da imamo objedinjenu raspravu o četiri izmjene zakona onda ću kratko o nekima od njih. zakonu, dodatku na mirovine, odnosno o izmjenama toga zakona nije upitan, vidimo da se stvara jedinstvena stopa dodatka od 27% neovisno o tome kada je narušen mirovinski staž i omogućen je takav dodatak korisnicima oba stupa što pozdravljamo, ali idemo još malo vidjeti što nam je ovdje uvodno rekao poštovani gospodin ministar. Zakonskim izmjena predlaže se i administrativno rasterećenje ukidanjem ulazne naknade od 0,5% koje mirovinsko društvo naplaćuje na svaki mjesečni iznos uplaćenog doprinosa, te smanjenje naknade za upravljanje od početka sljedeće godine sa 0,27 na 0,25%, dvadeset i devete godine, 2029. na 0,2% što pozdravljamo. Naravno malo je to, mali su to postotci ali svako smanjivanje je dobro došlo. Kod dobrovoljnih mirovinskih fondova također se predlaže liberaliziranje mogućnosti ulaganja u nove vrste imovine i također uz smanjenje naknada. Obvezni mirovinski fondovi na kraju listopada, evo samo jedan podatak imali su ukupno 2 milijuna i 3 stotine tisuća članova a mirovinska društva upravljala je imovinom od 19,2 milijarde eura. U dobrovoljnim mirovinskim fondovima bilo je pak više od 436 tisuća članova sa imovinom od milijardu i stotinu milijuna eura. poštovani gospodin ministar da ove brojke ukazuju na veliki značaj mirovinski fondova u gospodarskom smislu, a njihovo poslovanje i struktura ulaganja predmet su posebnog interesa za financijski sustav i tržište kapitala i oko toga rasprave nema. No naravno jesu li posebni interesi baš uvijek ispravni i jesu li uvijek u korist društva to se smijemo opravdano zapitati. Ono što je vrlo zabrinjavajuće i što ovdje vidimo jesu naravno Izmjene Zakona o obveznim mirovinskim fondovima gdje se vidimo ovdje propisuje obvezno ulaganje najmanje 5% neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B u alternativni investicijski fond s garancijom povrata tzv. strateški fond koji bi ulagao u hrvatsko gospodarstvo. Paralelno smanjila bi se obveza ulaganja u državne obveznice, što bi bilo u skladu i sa preporukama OECD-a kojem tako žarko težimo. No ovdje leže nesuglasice i ovdje žive nejasnoće. Na upit koja država je bila uzor kod prijedloga alternativnog investicijskog fonda za kojeg jamči država, ministar nam naravno kao i obično kada ih pitamo nešto što im ne odgovara, odgovorio protupitanjem. Pa smo tako čuli institut institucionalnih ulaganja u određene strateške segmente gospodarstva, nije nepoznat u EU. Jedan takav je Invest EU takvo što postoji, koristi EU te druge članice. No gospodin ministar je vrlo brzo nakon toga napustio raspravu pa žao mi je što nije bio ovdje budući da apsolutno nigdje u svim mogućim dokumentima koje smo tražili, nigdje se ne spominje državno garantirani alternativni investicijski fond, a ovaj Invest EU ili Invest ju kako ga god želite čitati, u principu uopće nije takav fond niti se koristi na takav način. E sad, tu nam naš dragi ministar nije odgovorio ništa. Pa ajmo mi onda malo pogledati kompletno stanje. Dakle pregledom godišnje publikacije OECD-a, koje analizira mirovinsku regulativu i 90 i više zemalja, ne može se naći primjer da regulator nalaže mirovinskom fondu da barem 5% imovine mora uložiti u alternativni investicijski fond budući da se obično ograničava maksimalni iznos koliko se u takav alternativni fond može uložiti, jer naravno takva investicija jest rizična. Alternativni investicijski fondovi sa državnom garancijom ne postoje u Hrvatskoj niti postoje u EU niti u zemljama OECD-a. Postoji europsko tijelo za vrijednosnice i tržišta skraćeno ESMA koja u svojem izvješću o alternativnim investicijskim fondovima nigdje ne nalazi odnosno spominje te fondove. Na opetovane upite novinara, ministarstvo je odgovorilo da ne zna koji su to fondovi u koje bi mirovinski fondovi trebali preusmjeriti 5% svojih sredstava jer nisu naveli niti jedan takav fond koji postoji u svijetu, a odgovarao bi onom kojeg vidimo u ovom prijedlogu zakona. To definitivno nije NV-Invest EU jer isti niti je investicijski fond niti garantira cijelu investiciju. Alternativni investicijski fondovi općenito služe za financiranje rizičnih investicija koje nisu dozvoljene tradicionalnim fondovima. Zašto nisu? Jer su rizici već, transparentnost je često manja i isto su nelikvidni pa nije jasno iz kojeg bi razloga država jamčila jamčila za njih. To ovdje apsolutno nigdje nije opisano i to smatramo potpuno nelegalnim što ćete vidjeti u nastavku mojih obrazloženja. Da Hrvatska država ide vlastitom inicijativom i ona osnuje takav fond nije potpuno jasno tko bi u takvom slučaju bio nadležan za reviziju i superreviziju rada i ulaganja takvog fonda niti postoje li za to tehničke smjernice. Riječ je o nečemu što ne postoji niti u teoriji niti u praksi. Takav fond bio bi u opasnosti od upadanja u moralni hazard jer će upravitelj takvog fonda biti više sklon izlagati se riziku, zato što će gubitak fonda snositi ne on, nego porezni obveznici pa se stoga može svakako biti vrlo zabrinut da upravitelj takvoga fonda neće djelovati u najboljim interesima niti osiguranika niti poreznih obveznika koji bi na kraju mogli skupo platiti ovakvo poigravanje. Nastavno, s obzirom na to da se gubici fonda socijaliziraju, smatramo da nije učinjena analiza učinaka gubitaka takvog fonda, na državni proračun i kako bi to moglo utjecati na fiskalnu održivost. Podsjetimo i da prema metodologiji ESA 2010 sve državne garancije ulaze u izračun javnog duga što znači da će biti potrebna i procjena učinka na kretanje javnog duga. Naime, priljev sredstava u 2. mirovinski stup samo će se povećavati. Ukupna količina imovine rasti što će voditi naravno i do rasta apsolutnog iznosa koji mirovinski fondovi moraju držati u navedenom alternativnom investicijskom fondu. Što je više uplata tih 5%, istih tih uplata predstavljat će veći iznos. Motivacija za ovakvu legislativu prema riječima ministarstva leži u prigovoru OECD-a da u Hrvatskoj mirovinski fondovi imaju preveliki udjel dužničkih vrijednosnih papira tzv. obveznica u odnosu na vlasničke, dionice naravno. No preporuke OECD-a u novom reportu u Hrvatskoj nigdje ne spominju državno garantirani alternativni investicijski fond. Kratko i jasno niti u izvješću Svjetske banke nigdje ne piše da bi investicije u primjerice infrastrukturu trebao izvoditi nekakav alternativni investicijski fond, naprotiv preporuka Svjetske banke je da to budu sami mirovinski fondovi i to nužno kao koinvestitori u projekte uz druge dionike iz privatnog sektora. Osim dakle što ovaj zakonski prijedlog nije u skladu sa financijskom teorijom i praksom, za uočiti je i da je duboko netržištan i ne uklopiv u tržišne slobode garantirane ustavom iz iduća 3 aspekta. Zakonom se naime planira preusmjeriti 5% neto postojanja mirovinske štednje, postojeće što znači da će privatna imovina građana, što sredstva na osobnim mirovinskim računima jesu, doći pod direktno upravljanje državo, državno garantiranom AIF-u, alternativnom investicijskom fondu, što je dakle ozbiljna povreda prava privatnog vlasništva. Takav fond ukoliko ga osnuje hrvatska država neće imati konkurenciju u vidu drugih takvih fondova jel naravno ne postoje, niti u zemljama OECD-a, niti u EU, pa će pa će mirovinski fondovi biti prisiljeni svoja sredstva seliti u taj jedan jedini fond i neće imati nikakav izbor iako je intencija zakona da izbor postoji. I treće, tvrtke u koje bi investirao takav državno garantirani AIF bile bi naspram drugih tržišnih aktera u povlaštenom položaju, naravno imale bi osigurano financiranje koje je državno garantirano, što bi tvrtke u koje investira takav AIF dovelo u poziciju moralnog hazarda nema, da nemaju obavezu ili da ne moraju poslovati i investirati na način da opravdaju investiciju kada je povrat barem glavnice garantiran od strane države. Ako se dakle vratimo na početak mog izlaganja i ako vidimo da je trenutna imovina obveznih mirovinskih fondova nešto malo manja od 20 milijardi eura i da bi se dakle osnivanjem ili pronalaženjem novog AIF u njega slilo 5% odnosno oko milijardu eura. Poštovane dame i gospodo, budući da nas način na koji vladajuća koalicija vodi ovu državu nimalo ne može uvjeriti da će se sa tih milijardu eura dragi moji hrvatski građani vaših novaca za vašu mirovinu odgovorno upravljati sa pravom možemo reći da državno garantirani fond kojeg osniva ili država Hrvatska ili neki od njenih prijatelja i prijateljica poduzetnika, a gotovo svima je na vrata već pokucao USKOK, Državno odvjetništvo ili Europski ured javnog tužitelja, izaziva u nama tihu jezu i stravu. Klub Domovinskog pokreta naravno unatoč i dobrim stvarima u ovom paketu izmjena neće ga moći podržati, prvo je čitanje, pokušat ćemo naravno reagirati i vidjeti ako će proći nekakvi amandmani, no za to ima još vremena, zasada mi ovakve zakonske izmjene ne možemo podržati, hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. S nama su članice i članovi Europske udruge studenata prava ELSA Split, njih ima točno 10 puta više nego nas ovdje, dole ih ima 50, a nas ima 5. Drago nam je što ste s nama i svako kad ćete bit vi ovdje, neki od vas jedan dan onda vjerojatno će nas bit više. Idemo dalje, gđa. Dalija Orešković pojedinačna rasprava. Zahvaljujem, pa evo predsjedavatelju ove vaše zadnje riječi su možda najoptimističnija rečenica koju smo mogli čuti danas, to da će ova generacija ovdje gore s galerije biti bolja nego što smo bili mi. Meni je pomalo žao jer sam i sama na 4. godini fakulteta bila članica ELSE Zagreb, tako da vas srdačno pozdravljam i navijam za vas. A što se tiče ove točke dnevnog reda ja ću biti vrlo, vrlo kratka, reći ću da pristojne mirovine traže snažno gospodarstvo, a nema snažnog gospodarstva bez pouzdanog pravnog poretka i povjerenja u institucije, a to je ono što Hrvatska nema i kada gledamo što su glavni razlozi iseljavanja onda je to korupcija koju ova država ne može suzbiti i ne može riješiti baš zato što su njezine institucije slabe i to je ono o čemu najviše mora voditi ova nova generacija, osobito pravnici bi tu trebali imati glavnu riječ. I kako je zapravo tužno kada imamo studente prava koji slušaju raspravu u praznoj sabornici i kako je tužno kada se vrate u svoje učinioce i, i predavaonice, pa im neko kaže šta piše recimo u Zakonu o Vladi, pa onda gledaju situacije da se ministri smjenjuju mimo tih pravila, pa onda gledaju čitav niz drugih ustavnopravno pogrešnih praksi. Dakle krenimo od institucija, na kraju krajeva ako to ne riješimo onda i njihove mirovine će biti upitne i neće imati razloga ostati u ovoj državi jer će vidjeti da rade i pumpaju u fondove, a iz fondova ništa. Odgovor na pitanje kako do većih mirovina glasi treba uvesti reda u hrvatske institucije, od sabora, pa do HANFA-e. S obzirom da su danas svi opozicijski klubovi bili snažno i kategorički protiv ovih izmjena iz zakona smatram da bi u pristojno uređenoj demokraciji parlamentarna većina o tim primjedbama trebala voditi računa. Ukoliko parlamentarna većina ništa ne čuje i ako odbija sve oporbene prijedloge i kritike i primjedbe to znači da ovdje ne funkcionira parlamentarna demokracija, ovdje nema snage argumenata, ovdje ima samo volje i dominacije većine. Nije za poštediti od kritike niti HANFA-u. Naime HANFA pokazuje preveliku blagonaklonost prema subjektima nadzora, a tu su upravo mirovinski fondovi i mirovinska osiguravajuća društva. Navesti ću jedan podatak, 27% umirovljenika, a to je otprilike njih 307 tisuća prima najnižu mirovinu, a to je nekih 316 eura u prosjeku za 28.g. staža. Iz II. mirovinskog stupa od njih 25 tisuća svega 1471 osoba je odlučila uzeti mirovinu iz tog II. II. mirovinskog stupa i to najviše govori o tome koliko u taj drugi mirovinski stup naši građani imaju povjerenja odnosno umirovljenici i koliko je to za njih isplativo. A evo gdje se možda krije tajna? HANFA u svom izvješću na svojim internetskim stranicama kaže, u prvih devet mjeseci ove godine, misli se na 2023., mirovinski fondovi imali su dobre prinose u odnosu na prethodnu kada su ti prinosi bili negativni. A ja vas sad pitam što je negativan prinos? Kakav je to nova terminologija? Negativan prinos ne postoji, negativan prinos je gubitak, a to se srećom u sljedećoj rečenici zapravo i kaže jer se prizna da su se pozitivnim prinosima iz ove 2023.g. nadoknadili gubici koji su se ostvarili prošle godine, dakle prizna se da su postojali gubici. No unatoč tome fondovi i osiguravajuća društva naplatili su svoje naknade koje im je država omogućila. Dakle, posluju s gubitkom, ostvaruju gubitak, ali naknadu za upravljanje i nadalje imaju. Stoga zapravo jedino što se iz ovih zakona može podržati je to što se kaže u jednoj rečenici da će se smanjiti godišnja naknada za upravljanje kompletno kapitaliziranim sredstvima, ali sve u svemu ovo zaslužuje otpor svim zajedničkim opozicijskim snagama. Evo toliko od mene, hvala. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Kolegice Orešković pitanje je kolko su održivi i zapravo koji je smisao i ovakvog mirovinskog sustava kakav imamo sad. spominjali ste drugi stup, dakle ako imate neku prosječnu plaću recimo da ste u medijalnoj plaći, vi tijekom svog radnog vijeka pretpostavimo da radite 35 godina možete uštedjeti oko 300, 350 tisuća kuna, dakle u kunama govorim uz neke minimalne prinose koje vam ostvaruje fond. E sad, od tog novca niti možete steći neku imovinu koju možete rentati pa onda od toga živjeti, niti možete imati rentnu kamatu pa primati neku mirovinu. Zapravo da, to je poticanje štednje, mirovinska štednja, ali na kraju vi svoju egzistenciju ne možete temeljit na drugom stupu i to je zapravo pravo pitanje koje bi trebali preispitivati ovdje, a ovo je sami ste rekli neću previše trošiti riječi, davanje jednog predatorska impulsa kapitalistima i mirovinskim fondovima koji i ovako očito ne funkcioniraju

od njih samo 1400 je odabralo drugi mirovinski stup, akumulirana sredstva su nedostatna za naše građane, ali evo dostatna su za spekulante. Pa ima jedan zanimljiv podatak, evo ne stignem sve u jednoj minuti reći, postoji oko 50 tisuća umirovljenika koji su u blokadi, 50 tisuća umirovljenika je u blokadi, e sad ne bi li bila bolja ideja da se 5% njihove individualizirane kapitalizirane štednje iz drugog mirovinskog stupa da na raspolaganje tim umirovljenicima. Evo vam vaš novac, to je vaša štednja pa si barem zatvorite dugove i ovrhe, a ne taj iznos dati spekulantima

Hvala vam. Evo imam priliku možda samo nekoliko stvari još dometnuti, mislim da nema potrebe vraćat se na ono o čemu sam govorio u izlaganju u ime kluba, ja mislim da sam dovoljno jasno rekao sve što je bilo nužno za reći. Prije svega bih želio pojasniti smisao svog pitanja ministru dok je on još ovdje bio u replici jer ministar mi zapravo nije odgovorio na pitanje, ali nisam ni očekivao da mi odgovori sa konkretnim brojem, međutim nešto drugo bih htio pri tom naglasiti. Dakle, mi naravno ovdje iz godine u godinu dobivamo izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova, a kao što je međutim i nama svima poznato, ne znam je li široj javnosti poznato, mi međutim nemamo priliku o tim izvještajima raspravljati na plenarnoj sjednici Sabora, oni naprosto uvijek ostanu samo na razini odbora i i s obzirom da je politika odbora takva kakva jest oni bi doduše mogli kad bi većina u odboru se složila da budu poslani na plenarnu sjednicu, oni bi dakle mogli dospjeti ovdje, ali ne dospiju nikad, pa ipak ti su izvještaji nama važni. I onda sam se htio osvrnuti na sljedeći podatak, dakle mi naravno kad čitamo te izvještaje i oni skupni i svaki od ova četiri zasebno, mi naravno kroz te izvještaje dobijemo informaciju o mnogim aspektima rada tih mirovinskih fondova, mnogo analitičkih podataka, mnogo naravno i obrazloženja i komentara, međutim malo što od toga se vidi, a što je zanimljivo iz kuta gledanja pojedinca. Ja sam zapravo pitao ministra jedan podatak koji bi nam svima skupa mogao biti jako, jako važan, a on se odnosi na stanje naših individualnih mirovinskih računa u drugom mirovinskom stupu po izlasku iz iz statusa osiguranja, dakle po izlasku iz mirovinskih fondova. Dakle, u trenutku umirovljenja u trenutku umirovljenja mi naravno imamo opciju vratiti se kompletno u prvi stup ili dobivati kombinirano mirovinu kako je danas mnogo puta već rečeno zapravo je više-manje 70%-tno opredjeljenje naših građana da se vrate u prvi mirovinski stup jer to je tako jer ovaj sustav, ne zaboravimo još uvijek vrlo, vrlo mlad, jer većina dosadašnjih umirovljenika nije provela svoj puni radni vijek participirajući u drugom stupu. A sad ne ulazeći u razloge ja bih zapravo ili sam želio zapravo naprosto doznati ovaj podatak, kad imamo godišnji izvještaj i kad je u njemu konstatiran broj onih osiguranika koji su otišli u mirovinu da su konstatirani brojevi onih koji su se opredijelili za kombiniranu mirovinu i onih koji su se vratili u I. stup ja bih naprosto želio vidjeti u tom izvještaju strukturu tih dviju skupina osiguranika, dakle novih umirovljenika i htio bih vidjeti njihovu prosječnu dob, prosječan mirovinski staž i naravno htio bih vidjeti masu akumuliranih mirovinskih doprinosa. Nije to tako teško napisati, ti su svi podaci naravno mirovinskim fondovima ne samo dostupni, nego, nego ih oni imaju i dakle apeliram da se nekakav takav pregled idemo reći izlaznih podataka u svakoj godini za članove mirovinskih fondova uključi u ove, u ove periodične izvještaje. Ministar je rekao da su ti podaci dostupni sa stranica REGOS-a, priznajem da nisam zapravo ovaj moment to išao provjeravati, ali čak i ako jesu neće nam škoditi da te podatke uključimo u buduće godišnje izvještaje. Sad još dvije stvari koje mogu izgledati vrlo tehničke, dvije stvari bih želio napomenuti vezano za rad mirovinskih osiguravajućih društava. Dakle, za rad onih institucija koje isplaćuju mirovine iz II. stupa koje se tiču dakle onih koji optiraju za kombiniranu mirovinu. O isplati viška govorio sam već u izlaganju u ime kluba i tad sam skrenuo pozornost na to da taj višak koji eventualno društvo ostvari, a koji se raspodjeljuje onda članovima odnosno umirovljenicima da taj višak treba naravno rasporediti i sukladno stanju tehničke pričuve za njihove individualne mirovine, dakle sukladno ugovorima o njihovoj mirovini te da naravno nema mjesta u tom odmjeravanju viška prema svakom od osiguranika nema mjesta spominjanju razmjernosti sukladno oblicima ili programima ili sličnim stvarima. a, ali dvije stvari su tu možda još važne da se kažu. Prvo, postoji problem sa, sa djelovanjem mirovinskih osiguravajućih društava u ranijoj fazi njihova djelovanja. Naime, problem je što se postoci koji se definiraju zakonom s kojima se operira s tim viškom oni se odnose na cjelokupnu obavezu, a kad se radi o novom mirovinskom osiguravajućem društvu ta osnovica će tek s godinama rasti. I na taj način se zapravo zakidaju prvi korisnici mirovina iz novoosnovanog društva. Tada će u prvim godinama novoosnovanog društva ti prvi korisnici vrlo, vrlo rijetko ili nikada doći u priliku da sudjeluju u raspodjeli dobiti tako da kažem. Međutim, najračunalstveni standard MSFI 17 koji je u primjeni od ove godine on tako i tako nalaže da se obaveza i višak sredstava određuju najmanje prema skupinama ugovora o mirovini koji imaju početak ugovora u istoj kalendarskoj godini. Ukratko, ono za što se treba založiti i što ovdje napominjem jest to da se i mogućnost raspodjele viška gleda prema skupinama odnosno prema kalendarskoj godini početka ugovora kojeg je sklopio svaki, svaki osiguranik. Dodano da se izbjegnu eventualni nesporazumi vezani za raspodjelu viška samo bi htio recimo napomenuti ili upozoriti da se pripazi na zakonsku formulaciju. Svojedobno je u nekoj ranijoj verziji zakona pisalo da će se višak pripisati mirovinama, a sad mislim da se kaže da će raspodijeliti. je, moguće je na razne načine tumačiti te slične jezične izraze, ali suština je u slijedećem, dakle nalaže li zakon da se taj višak koji, na koji osiguranici umirovljenici imaju pravo da se on pretoči u dodatak svakom mjesečnom iznosu mirovine ili da se taj višak isplati jednokratno. I ja mislim da je potrebno ostaviti opciju da se on isplati jednokratno nakon što bude utvrđen jer bi se u protivnom moglo dogoditi da taj višak bude toliko malen da njegova razdioba u sve buduće mjesečne obroke mirovina bude zanemarivo mala i naprosto administrativno skuplja nego što je vrijedna. dakle jedna stvar koju sam htio reći tj. druga i treća samo malo upozorenje. Naime, sad se izmjenom Članka 84. u Članku 39. zakona kaže suprotno dosadašnjim odredbama da manjak ako ga nastane da se dakle taj manjak može pokriti sa odgodom od 24 mjeseca što se čini da je u redu, ali sad samo treba pripaziti, ja nema ovdje pri ruci konkretan savjet kako da se to napravi, ali treba pripaziti da se unutar ta 24 mjeseca ne dozvoli isplata ikakvog viška na temelju imovine prije nego se zapravo nadoknadi utvrđeni manjak. To se naravno tiče Članaka 39. i 40. ovih izmjena zakona. Evo ja samo pozivam da se pažljivo pogleda što tamo piše u tim izmijenjenim stavcima da se zapriječi i ono što je i nelogično i štetno, eventualna isplata viška u situaciji kad manjak postoji.

dakle mi danas raspravljamo o jednoj ja bih rekla vrlo zanimljivoj temi, ali nekako nije nas baš, nije nas baš karta ali je to nije važno, ja vas sad želim pitati nešto drugo. Dakle, mi II. mirovinski stup imamo već zavidni broj, dva desetljeća i ideja 2. mirovinskog stupa je bila da se zapravo buduće mirovine koje su tad, tad je bilo rečeno da se ipak glavnina buduće mirovine isplaćuje iz 2. mirovinskog stupa daljnje budućnosti, trebale bi danas u trenutku kad je uvođen 2. mirovinski stup, a jedan manji dio iz prvog. I dalje je ostalo isto, dakle ostalo je isti odnos kao što je bio i na početku. Zašto? Šta mislite zašto je tome tako i zašto danas umirovljenici kad idu i kad dobiju svoj izračun, se odlučuju za 1. mirovinski stup i zapravo uzimaju iz 2. mirovinskog stupa onu gotovinu koju mogu uzet na način na koji je. Čemu je tome tako? Zašto smo na pol puta stali i nismo odradili posao do kraja? Hvala. da, da, da. Tu je bilo naravno više pitanja u jednom ali, možda najprije treba mala ispravka. Nije bilo predviđeno da glavnina mirovine bude iz, iz 2. stupa. To naravno itekako ovisi o razdiobi distribuciji doprinosa u 1. i 2. stup. Nemojmo zaboraviti da mi u 1. stup uplaćujemo ¾ svojih doprinosa, u 2. stup samo ¼. To znači da bi u nekim idealnim okolnostima, u nekom stanju ravnoteže možda, možda ¼ naše mirovine trebala dolaziti iz 2. stupa. Naravno mi smo očekivali da će biti i više, mi smo očekivali da će performans 2. stupa biti takav da će zapravo rezultirati mirovinama koje su proporcionalno znatno veće od ove četvrtine doprinosa koja se u njih ulaže. E sad, zašto je tome tako, ima puno razloga, a premalo sekundi da na to odgovorim, sve kad bih odgovor i znao. Ali ja ne znam odgovorit na to pitanje, a nastavit ću o tome kako ne znam u slijedećoj replici.

ipak to bude u formi pitanja, evo ja ću ponoviti. Za dobre mirovine bitno je snažno gospodarstvo. Mi nismo uspjeli stvoriti to snažno gospodarstvo iz čitavog niza razloga. Jedan od razloga je nepovjerenje u institucije i pravni poredak RH. Slabo gospodarstvo, niske plaće, niska izdvajanja u 1. a onda i u 2. mirovinski stup i imamo rezultat kakav je danas. A mene zanima, a i iz razloga da građani to čuju jer nemaju prilike čuti raspravu o izvješćima HANFA-e na plenarnoj sjednici, što se zapravo događa u tom 2. stupu, kako se upravlja s njihovom individualiziranom, kapitaliziranom štednjom i što se s njom događa u trenutku kad većina njih se želi, u trenutku umirovljenja vratiti natrag u 1.

naravno da je u dosadašnjem radu naših obveznih mirovinskih fondova i 2. stupa u cjelini do sad bilo niz slabosti koje su uočavane ove godine, niz kritika. S vremenom su se te slabosti eventualno i korigirale i dan danas naravno mi mijenjamo neke stvari, evo danas smo u ovom prijedlogu zakona zamislili da se mijenjaju visine naknada itd. Međutim ono što je važno reći, a mislim da je fer reći je slijedeće. Dakle, naš 2. stup zapravo još uvijek nije zaživio svoju punu zrelost. Mi o njegovom performansu ono stvarnom performansu možemo razgovarati na najobjektivniji mogući način tek onda, tek onda kad u mirovinu budu išli oni, oni prvi osiguranici koji će kompletan svoj radni vijek provesti provesti participirajući u 2. mirovinskom stupu. Upravo zato, upravo zato što je potrebno vrijeme, što je potrebno vrijeme na početku ulazak u 2. mirovinski stup nije bio ni dozvoljen osiguranicima starijima od 50 godina, ne negirajući sve slabosti koje je taj sustav pokazao. Hvala, prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Privatne ekonomske i sportske gimnazije na Sportskom učilištu Zagreb. Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega, mišljenja sam da 1. mirovinski stup, solidarni stup treba ostat, treba ga pojačat kako god. Međutim što se tiče 2. stupa u godinama u kojima stvaram u kojima imam snagu da bih nešto stvarao, u kojima u jednom životnome vijeku je novac onaj koji mi je najpotrebniji, ja želim mogućnost izbora. Ja ne želim situaciju da će eto država šparati za mene, pa eto država će čuvati za me pa će ona to meni dati kad ja budem jednom nogom u grobu, tada mi ništa ni ne treba. Što mislite o tom? vi biste željeli zapravo da se građanima ostavi mogućnost da mimo sustava sami raspolažu svojom bruto plaćom i sami razmišljaju, sami razmišljaju o svojoj mirovinskoj štednji i budućoj mirovini. To je naprosto beskonačno daleko od onoga za što se mi zalažemo, što ja što ja osobno zastupam. Sustav postoji zato da se upravo brine kao sustav o našim budućim mirovinama. Mi možemo razgovarati o dizajnu sustava ali definitivno ne bih bio nikada za to da se dakle briga o

da vidim nakon 35 godina ako stavimo neke konzervativne procjene o rastu plaća i prinosima fonda i recimo prosjekom plaće od tisuću i po eura bruto, koliko ću uštedjeti. Uštedjet ću u tih 35 godina 44.933,26 eura, odnosno 346 tisuća kuna. Dakle ako ćemo govoriti je li ovaj sustav zreo, nije. A zašto? Rekao sam od ovoga niti možete kupiti stan po sadašnjim cijenama na tržištu dakle pa da od nečeg živite, imate neku nekretninu koju možete onda koristiti niti možete imati rentnu štednju odnosno da vam neko isplaćuje kamate na taj iznos. Znači II. stup ne može osigurati nažalost ne može osigurati egzistenciju umirovljenicima tj. onima koji su cijeli radni uplaćivali u njemu. **Reiner, Da, zapravo ne znam kako bih točno formulirao svoju repliku ili odgovor na repliku. Mislim nije ideja II. stupa čak i kad bi on bio puno snažniji, puno veći da nam osigura neku, neku investiciju, neku ozbiljniju investiciju, dakle a ponajmanje to da se od, od te mirovinske štednje može kupiti nekakva tako krupna investicija kao što je primjerice stan. Mislim ideja II. stupa, ideja svakog mirovinskog osiguranja je naprosto da osigura mirovinski prihod koji je adekvatan za život. I ja mislim da je ideja, dakle da o II. stupu treba razmišljati dok god on postoji kako god tko to gledao treba razmišljati kao o mehanizmu koji neće teret, teret troška naših mirovina prebacivati na buduće generacije nego će zapravo trošak dijela naših mirovina, dakle izvor za trošak dijela naših mirovina biti u našoj, ajmo reći … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … Sada će govorit poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam puno poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana državna tajnice Mađerić i poštovana ravnateljice uprave Čičak, poštovani kolegice i kolege i poštovani dragi naši gosti vas srdačno pozdravljam. Evo ga ja ću u svojoj pojedinačnoj raspravi se posebice osvrnuti na to što je to sve Ministarstvo rada i ova Vlada što su oni to sve morali poduzeti da bismo došli do rezultata kakve danas imamo, a to su rezultati da je prosječna pla… prosječna mirovina u mandatu ove Vlade viša za 53%, a najniža mirovina je veća za 67%. 67%. I govorit ću upravo o tome što je Vlada to trebala poduzeti da bi došla do ovakvih rezultata odnosno do efekata mirovinske reforme. Dakle, o kronologiji mirovinskog sustava sa posebnim naglaskom na vrijeme od 2018. nadalje s time da napominjem da se mirovinska reforma ustvari provodi od 2002. godine kad su i osnovana 4 obavezna mirovinska fonda, a 2014. su oformljene i 4 kategorije A, B i C. mirovinskom reformom iz 2018. koja se počela primjenjivati od 2019. godine je prije svega proširen krug umirovljenika umirovljenika koji mogu ujedno i raditi i primati cijelu mirovinu i danas je takvih umirovljenika koji konzumiraju to pravo 27,5 tisuća. Također, kao jednu od demografskih mjera unutar mirovinske reforme ova je Vlada ponudila dodani staž od 6 mjeseci za svako rođeno i posvojeno dijete čime se mirovina po rođenom ili posvojenom djetetu povećava u prosjeku za 2% i na taj način se ublažavaju razlike u visini mirovina između žena i muškaraca, a dosad je to pravo konzumiralo više od 63 tisuće umirovljenika. Također, napuštena je tzv. švicarska formula usklađivanja i opredijelilo za puno povoljniji model usklađivanja o kojem sam već govorila, dakle vezan je uz to da se u korist povoljnijeg parametra polugodišnje usklađuju mirovine 70 30 ili 30 70 ovisi o tome što je povoljnije je li to indeks potrošačkih cijena ili pak rast plaća. Također, ono što treba istaknuti jest da je ova Vlada više nego udvostručila povećanje polaznog faktora za kasniji odlazak u starosnu mirovinu to je tzv. bonifikacija ili nagrađivanje za duži ostanak u svijetu rada, pa je za 5 godina dužeg rada mirovina može biti veća do 27%. Isto tako, što se tiče prosječne starosne mirovine, ali isto tako i prosječne mirovine za osiguranika sa 40 i više godina staža moram istaknuti da su ti podaci slijedeći. Prosječna ukupna starosna mirovina iznosi prema zadnjim podacima 554 eura što je skoro 48% udjela u prosječnoj plaći, 48%, a prosječna mirovina za ljude koji imaju 40 i više godina staža iznosi 810 eura i to je skoro 70% udjela u prosječnoj plaći. Upravo zbog toga što sam sada kazala treba uvijek apelirati i poticati duži ostanak u svijetu rada zato što on je svakako jedan element koji svakako utječe na višu mirovinu u starosti jest dulji ostanak u svijetu rada isto kao i naravno visina uplaćenih doprinosa. Također, ono što želim naglasiti jest da je unutar mirovinske reforme osiguranicima omogućen izbor na povoljniju mirovinu, dakle želi li oni mirovinu samo iz I. stupa plus 27% ili mirovinu kombiniranu odnosno mješovitu iz I. i II. stupa plus opet 27% na I. stup što je ustvari i odredba koju predviđa jedan od ova četiri zakona koji je danas pred nama. Sam sustav kapitalizirane štednje je unaprijeđen, kontinuirano je unaprjeđivan nizom mjera poput smanjivanja administrativnih troškova, poput smanjivanja ili ukidanja i ulazne i izlazne i upravljačkih naknada, što u konačnici i povećava atraktivnost tih dvaju stupova, a posebice trećeg, odnosno dobrovoljnog mirovinskog stupa. Također, tu govorimo i o liberalizaciji, daljnjoj liberalizaciji ulaganja mirovinskih fondova. Ono što moram posebice naglasiti jest da se kapitalizirana mirovinska štednja svakako mora promatrati dugoročno i sveukupno i kad na taj način gledamo, onda vidimo da mirovinski fondovi posluju dobro i da je danas u obaveznim mirovinskim fondovima kapitalizirano oko 20 milijardi eura, što je povećanje od skoro 2 milijarde eura u odnosu na prethodnu godinu, a mirovinski fondovi su od osnivanja, dakle od 2002. pa dosad svojim članovima zaradili skoro 7 milijardi eura kroz prinose i ako se to promatra na osobnoj razini, u prosjeku, oni su svakom članu zaradili oko 7 118 eura, što je podatak ustvari sa njihove službene mrežne stranice. Tu također, treba spomenuti i daljnje inzistiranje na financijskom opismenjavanju građana koje je iznimno bitno pa zbog toga tu obavezu imaju i obavezni mirovinski fondovi, to provodi i REGOS, to provodi i UNFO, Udruga mirovinskih fondova, to provodi, na koncu i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, vezano uz način raspoređivanja novih članova, drago mi je da se novi članovi od 1. listopada 2019. g. raspoređuju u fondove kategorije A. Također, ono što je bitno za naglasiti jest da pozdravljam, svakako mogućnost isplate, jednokratne isplate iz drugoga stupa u uvećanom iznosu ne više od 15% nego 20%, mislim da je i to dobro i za kraj, mirovinski sustav svakako se čuva i zaposlenošću, radnim mjestima i visinom plaće pa zbog toga moram naglasiti da je prosječna plaća u mandatu premijera Plenkovića narasla za 54%, da je osnovica za izračun plaće u javnim i državnoj službi za gotovo 40% i da mi danas u odnosu na vrijeme SDP-ove vlade, Milanovićeve vlade imamo više od 215 tisuća zaposlenih, da danas na jednog nezaposlenog u RH dolazi 16 zaposlenih, a u vrijeme SDP-ove vlade na jednog nezaposlenog došla su svega 4 zaposlena, osim toga, moram naglasiti i to da je od 2016. naovamo unatoč inflaciji kupovna moć rasla za 20% i također, za kraj, naglašavam i pozdravljam to što Ministarstvo rada, resorno ministarstvo i cjelokupna Vlada kontinuirano tijekom cijeloga mandata pazite i skrbite o mirovinskom sustavu, kontinuirano provodite reformu mirovinskog sustava u korist i sadašnjih i budućih umirovljenika, a sve s ciljem rasta mirovina, adekvatnosti mirovina i održivosti mirovinskog sustava. Drago mi je i pozdravljam to što je mirovinska reforma u potpunosti pogođena, dobro je kalibrirana i njezini su ishodi pozitivni, dobri i za pozdraviti su. Stoga još jedanput konstatiram da su sve mirovine u mandatu ove Vlade porasle za više od 53%, a one najniže mirovine za naše umirovljenike

okej. Kolegice Burić, ne mogu odoliti, a da vas ne pitam, dakle mi smo tu već u raspravi kad je već i bio ministar i replike i sve ostalo, govorili o alternativnom dakle financijskom fondu… Malo sam brejkla, ali dobro i cijelo vrijeme sam pitala ministra da li postoji nekakav slučaj u svijetu gdje imamo alternativni investicijski fond koji radi uz to da sigurnost za njegov rad daje država. Ministar mi je odgovorio nizom protupitanja, da li postoji ovo ili ono. Dakle, ja čak nemam niti dvojbe da ministar jasno kaže, ovo je nešto što smo si mi domislili i mislimo da će biti baš jako dobro i stajemo iza tog. .../nerazumljivo/... moje pitanje, dakle čak nemam ni taj problem, meni je to puno pošteniji odgovor od onog što je on odgovorio,

da zaista izbor povoljnije mirovine ima Hrvatska kao jedno važno i značajno pravo i dobro vam je odgovorio, a smjernice OECD-a, to smo danas također, jako puno naglašavali pa ćemo naglasiti još jednom, smjernice OECD-a kažu da mirovinski fondovi .../nerazumljivo/... da mirovinskim koji nisu nužno državne obveznice i to sa ciljem ostvarivanja većih prinosa, a to se postiže, ti veći prinosi, između ostaloga ulažući u alternativne investicijske fondove s državnim jamstvom i u potpuno odbacujem štetne i lažne teze

Poštovana kolegice Burić vi ste u svom govoru napomenuli nekoliko odnosno dosta konkretnih mjera koje je Vlada poduzela u cilju poboljšanja prije svega materijalnog statusa naših umirovljenika ali isto tako i u svom govoru odnosno u govoru u ime kluba ste spomenuli dvije teme koje bih ja želio posebno naglasit odnosno volio bih da ih vi još malo prokomentirate, a koje se odnose prije svega na one najpotrebitije. Prva je mjera nacionalne naknade za osobe starije od 65 godina kao jedna potpuno nova mjera za one ljude kojima je doista najpotrebnije i druga je tema odnosno duga odnosno mirovina našim braniteljima onih 10% u dva, u dva navrata odnosno sa početkom iduće godine. Pa bih molio da to još malo dodatno obrazložite. Hvala. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani kolega Šašlin. Da ja sam morala posebice navesti što je to sve Vlada, što je to sve ministarstvo napravilo, koje je to sve mjere donijelo da bismo mi danas imali efekt svih tih mjera aktivnosti i u koncu reforme da bismo došli do toga da sve mirovine u prosjeku od 2016. na ovamo rastu za više od 53%. I navela sam većinu mjera aktivnosti koje su do toga dovele. Ono što ste me vi posebno pitali i pohvalili Vladu jest nacionalna naknada za starije osobe od 65 godina. Da to je novi institut koji je bitan zbog toga što nacionalnu naknadu ostvaruju oni koji nemaju niti minimalne uvjete za ostvarenje mirovine, znači nemaju niti 15 godina staža. Stoga tu pomaže Vlada sa 150 eura mjesečno, taj se iznos indeksira jednom godišnje, a osim toga nedavno smo i fleksibilizirali uvjete kako bi se moglo …/Upadica Reiner: Hvala./… **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovana kolegice Burić. U svom izlaganju ste govorili i o visini mirovine koja ovisi o osnovnoj mirovini iz 1. stupa koja se računa po zakonskoj formuli plus akumulirana sredstva iz 2. i iz 3. stupa za one koji uplaćuju u taj 3. dobrovoljni stup. Upravo i danas ova 4 zakonska prijedloga koji su, su zbog toga da se osiguraju preduvjeti za jačanje mirovinskog sustava kroz unapređenje kapitalizirane štednje u 2. i 3. stupu i bitno je naglasiti da se ovdje i predlaže veće uključivanje građana odnosno korisnika u sudjelovanje u upravljanju sredstvima koje uplaćuju u fondove pa se tako omogućava i lakši prelazak između kategorija obveznih mirovinskih fondova, odabir dijela mirovine ili iz A, B ili C kategorije ali izbor fondova koji im donosi veći prinos. Prema tome teži se većem uključivanju građana u korištenje mogućnosti koje im se nude i mislim da je to nešto na čemu treba ustrajati pa vas molim komentar. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana i uvažena kolegice Pocrnić-Radošević. Svakako se slažem s vama. Cilj i ove reforme kapitaliziranog sustava jest daljnje povećanje mirovina. Dakle i ovim paketom zakona koji je pred nama, radi se o 4 zakona govorimo u stvari o daljnjem nastavku reforme 2. i 3. mirovinskog stupa čime se unaprjeđuje sustav individualne kapitalizirane štednje i to sa ciljem daljnjeg povećanja mirovina. To je osnovna poruka svih ovih izmjena i dopuna koje su pred nama. ja držim da se jedino jačanjem kombiniranog odnosno ovog mješovitog sustava mogu osigurati dugoročno više mirovine budućim umirovljenicima i zato mislim da je dobro da se predlaže i mogućnost jednokratne isplate u visini od 20% ali isto tako i povećanje dodatka na kombiniranu mirovinu u visini od 27% umjesto dosadašnjih 20,25%. Mislim da je dobro da se mirovinskim fondovima omogući …/Upadica Reiner: Hvala./… ulaganje u nekretnine. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice Burić. Možda malo drugačije pitanje od uobičajenih. Ovdje se dosta govori o tome Vlada mora učiniti ovo, Vlada mora učiniti ono, dapače. Ali ja bih rekao da uvaženi zastupnik Hrelja je počeo malo govoriti hrabrije o jednoj stvari koja se mora dogoditi. Naime, ono što poslodavci uplaćuju radnicima ne garantira im velike mirovine. I tu nema govora. Doprinosi koji se uplaćuju su vrlo mali i onda izračuni su također kad dođe do, do kraja radnog vijeka budu mali. Ti ljudi u načelu imaju čak i dobre plaće, u netu su one 10, 11, 12 tisuća ali ono što se uplati u mirovinski fond je premalo. Prema tome, po meni bez tog partnerskog odnosa i poslodavaca da konačno shvate da moraju radnika platiti u mirovinski fond ono što ga pripada, da bi mu bila veća mirovina, jednostavno ćemo vrtiti samo ovu priču al nećemo doći do te, do te veće mirovine o kojoj govorimo iako se ona uvećala uz sve ove parametre koje ste, koje **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani kolega Ivanoviću slažem se i s vama i sa kolegom Hreljom, imate u potpunosti pravo. Visina mirovine ovisi o dva parametra, prije svega to je visina uplaćenih doprinosa odnosno visina plaće ali kao druga stvar tu je broj godina provedenih u svijetu rada. To su dva osnovna parametra koja utječu na našu buduću mirovinu. I toga trebamo bit svi svjesni. I da slažem se sa kolegom Hreljom da niske mirovine utječu u konačnici na, da niske, niske plaće koje su takve cijeli životni vijek proveden u svijetu rada

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom. Kolegice Burić, u svom izlaganju govorili ste o tome kolko su rasle mirovine, koje su to nove kategorije i po kojoj osnovi uvedene u sustav ili su pak ostvarili po nekoj drugoj osnovi viša primanja kao što su to dobile pravo majke za svako novorođeno dijete, međutim treba reći da je bilo i 6 intervencija u vrijednosti od 380 milijuna eura u mirovinski sustav upravo kao pomoć umirovljenicima, imali smo isplatu jednokratnih naknada za 700 tisuća hrvatskih umirovljenika, međutim svi ćemo se složiti i svi bi željeli da te mirovine budu još više i da naši umirovljenici imaju što dostojniji život u starosti i upravo stoga ovi prijedlozi zakona su pred nama sa ciljem da te mirovine budu više kako bi se i administrativno dodatno rasteretili i kako bi se omogućila dodatna ulaganja, a i kako bi to poslovanje bilo što transparentnije predlaže se unaprjeđenje i informiranje članova mirovinskog fonda o njihovim pravima i obvezama. Kako komentirate ovo što čujemo od strane oporbenih zastupnika? Hvala vam poštovana kolegice Juričev-Martinčev. Komentiram slijedeće naglašavam i konstatiram da sva ova 4 zakona koja su pred nama će zasigurno utjecati na to da u konačnici budući umirovljenici imaju više plaće, ali isto tako da će se time i poticati da ima što više ljudi koji ulaze u mirovinu iz kombiniranog odnosno mješovitog sustava, a ono što još jedanput moram naglasiti da individualno kapitaliziranu štednju i prinose i rad obaveznih mirovinskih fondova treba promatrati jedino i isključivo dugoročno i sveobuhvatno i mislim da parcijalno promatranje poslovanja nije nikako dobro i dovodi do, do, do zabluda. A ono što smo imali prilike vidjeti…/Upadica **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Evo kolegice, rekli ste da treba stimulirati što duži ostanak na tržištu rada, da treba možda pomoći nekim umirovljenicima koji radom pokušavaju si, kako bi mi narodski rekli, nadoštiklati prihode. I imate zapravo mogućnost ispraviti jednu nepravdu prema određenom broju umirovljenika, a to su konkretno umirovljenici koji su, koji imaju minimalnu mirovinu po osnovi braniteljskog statusa, dakle oni ne mogu biti na tržištu rada, oni moraju birati ili mirovinu ili rad. Mirovina je jako mala, ako rade moraju raditi jako puno, dakle to im nije onda dodatni prihod. Ministar je obećao da će ispuniti ovu nepravdu, pa ja vas evo potičem kao članicu većine da se založite da kako bi pomogli našim sugrađanima, hrvatskim braniteljima da si mogu nadomjestiti odnosno da si mogu pojačati prihod i daljnjim prisustvom na tržištu rada, al to je njima i terapijski učinak. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam puno poštovani kolega Hajdukoviću, ma kao što i vi sami znate ova je Vlada napravila jako, jako velike i značajne iskorake i vezano uz dignitet hrvatskih branitelja i vrijednosti Domovinskoga rata. Ono o čemu smo mi nedavno raspravljali jesu pozitivne promjene u mirovinskom sustavu koje su donijete za čak 63 tisuće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i za 30-tak tisuća ostalih koji primaju mirovine prema posebnim propisima i koji će imati zbog toga 10% višu mirovinu od 1.1. iduće godine. Konkretno, od 1.7. imaju 5% što je u prosjeku 48 eura, a od 1.1. iduće godine taj će iznos biti u prosjeku oko 100 eura. I ono u što sam ja sigurna jeste da će takva politika, pozitivna politika prema svim skupinama hrvatskih umirovljenika, pa tako i prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i nadalje biti pozitivna i poticajna. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice sa suradnicom i još ovo malo nešto kolegica i kolega koji se ovaj trude oko cijele ove priče. postoji nekoliko stvari koje hoću ukazati i pritom neću reći nikakve novine i neću otkriti nekakvu toplu vodu. Prva stvar koju želim ukazati je, a to da jako gospodarstvo je gospodarstvo koje omogućuje stabilne i kontinuirane mirovine. Druga stvar na koju hoću ukazati je da sve nas koji smo ovdje i sve one koje eventualno zanima ova tema su ili umirovljenici ili su budući umirovljenici, mora nas zanimati način na koji ćemo osiguravati stabilnost mirovinskog sustava. treća stvar koju hoću ukazati da imam osjećaj da mi često gasimo vodu odnosno požare onako šalicom vode kad se stvari događaju, a da ne vodimo računa dovoljno unaprijed. Krenut ću od ove treće stvari, dakle mi sad imamo 4 zakona koja mijenjamo, jedan zakon nam nikak nije sporan i to smo već i mi svi koji smo od strane oporbe ukazali da ćemo za njega glasati, nama je sporna ova ideja da ova ideja da 5% ide u AIF, svi znamo što je AIF, svi dobro znamo što to je i čini nam se da to nikako nije dobro i nije dobro da je još država ta koja garantira s tim. Vratit ću se na ovu prvu temu koju sam otvorila i koju sam rekla je stabilno gospodarstvo. Dakle, nikakva, ništa nešto novo šta nije rečeno neću reći kad kažem da žene dobivaju za isti rad, da su znatno manje plaćene nego što su to plaćeni kolege odnosno muškarci. Jednako tako ako ste slabije plaćeni u trenutku kad radite za svoj rad onda je posljedično tome i slabija odnosno dobijate i manje mirovine. Što ste više imali priliku uplaćivati, više ćete dakle, a imali ste priliku više uplaćivati, ako ste više i zarađivali. Iako to kod nas nije bilo svaki put tome tako, bilo je jako puno onih privatnih, iako sam, ja se zalažem zapravo i za privatne investicije i sve ostalo, ali bilo je onih koji su dio uplaćivali dakle putem računa, a dio su uplaćivali na ruke i to oni koji su tako dobivali svoju naknadu za rad su pristali. Ima onih koji su na to pristali jer nisu imali izbora, ima onih koji zapravo nisu mislili korak unaprijed, da u jednom trenutku će ih sve to zajedno se morati negdje evidentirati i vidjeti. Prema tome, znate ono kad dobijete manju mirovinu, odnosno kad dobijete manje mirovine nego što ste očekivali, onda malo razmisliti treba i o tome da je dio prihoda koji ste imali su bili isplaćivani na ruke. Dakle to je bilo, neću reći, ha, crno, nije bilo čak ni sivo, bilo je crno i onda posljedicu toga zapravo imate dalje kad ste u mirovini. Stanje u odnosu na mirovinu, odlazak u mirovinu je danas značajno drugačije nego što je bilo prije 20-ak godina kad smo vodili drugi mirovinski stup. Danas imate .../nerazumljivo/... dakle vi još danas imate ljudi, ja to znam, roditelji od nekakvih mojih prijateljica, u krajnjoj liniji i moju vlastitu mamu, da je puno više godina u mirovini nego godina što je radila. Dakle jer išlo se s mirovinom, nekad kad je, žene kad su s 55 godina, ne tamo davno još radile je bilo čuđenje, s 55 godina, kako to da nisi u mirovini. Čak štoviše ti je bilo, pa gle, pa mislim, imaš nešto kad već nisi, danas tome nije tako. Danas je zapravo interes da se ostane na tržištu rada što dulje, ono što se dešava u EU, a dešava se i u Hrvatskoj, da zaista, imali smo tu prilike i vidjeti dakle u javnoj upravi je omogućeno da oni koji nakon 65 godina još ostanu 2 godine ako to zbog posla i sve ostalog. Ja sam se, kad sam bila relativno mlada, onda sam rekla, ma sa 65 godina, tko će više raditi sa 65 godina, više nitko neće ništa pamtiti, tamo će nas u kolicima voziti pa će neki mladi ljudi nas petkom vraćati doma. Danas to nije tako. Dakle, pred 20 godina kad smo radili ovaj drugi mirovinski stup i danas ustvari drugačije. Ono što je moja zamjerka i na što ću uvijek ukazivati je sljedeće, mi nekako kaskamo za procesima koji jesu, umjesto da preveniramo, idemo korak naprijed pa se nešto domislimo, imam osjećaj da kaskamo i u kontekstu toga, iskoristiti ću ovu priliku i ukazati na sljedeću činjenicu. Premijer mi je jučer olako odgovorio na to. Kraj ove godine, negdje otprilike 10-ak posto zaposlenih radnika u Hrvatskoj čine strana radna snaga koji kroz svoje izdatke i sve ostalo, pune mirovinski fond. Ja nisam izmislila taj podatak, nisam ga niti dobila ono, iz tarot karata, na konferenciji na kojoj su bili ekonomisti u Opatiji prije nekih mjesec dana je naš guverner Vujčić izašao van i izrekom je rekao da u skoroj budućnosti za opstanak gospodarstva, za opstanak mirovinskog sustava, našeg mirovinskog sustava, ne mirovinskog sustava Nepala, ne znam ili nekog drugog, će biti potrebno 400 tisuća stranih radnika.

Dakle povijest je učiteljica života, pred 10 godina, dakle ne u nekom bivšem stoljeću i nekom bivšem sustavu mi smo morali, imali smo posebno odobrenje i morala je biti posebno na sjednici vlade odluka da možemo dati 3 tisuće radnih dozvola. Kolegice i kolege, pred 10 godina 3 tisuće radnih dozvola, pola ih je išlo za graditeljstvo, a pola ih je išlo u turizam jer je turizam već tad bio u problemu, a graditeljstvo je bilo jer smo mi nekad zapravo svoje potrebe punili iz vlastitog bazena, a to je bila Srbija, Kosovo, Albanija, koji se ispraznio, za 10 godina mi dolazimo do 150 tisuća stranih radnika, kažu svi da će to bit kraj godine, negdje oko 150 tisuća stranih radnika će raditi u Hrvatskoj, glavnina toga je u graditeljstvu i turizmu, ali i to je sad za ovu priču manje važno. Ja sam apsolutno sigurna da je to prvorazredno gospodarsko pitanje, prvorazredno političko pitanje da imamo strategiju uopće inkorporacije stranih radnika u društvo, dakle od onih svih stvari, da nauče jezik, da možda dođu s obiteljima, da bude integracija, da im osiguramo i neke druge stvari, ali ono što je forte svega toga, za opstanak gospodarstva, za opstanak bilo kakvog mirovinskog sustava, nama će oni bit potrebni. O tome je već trebalo razgovarati, a mi o tome uopće ne razgovaramo i sad kad razgovaramo o ovom, treba jednako tako razgovarati o tome. I vratit ću se ponovo na alternativne investicijske fondove. stručnjaci kojim vjerujem jer nema razloga da ne vjeruje, ukazuju na problem, ukazuju na rizičnost, ukazuju na hazard, ukazuju da toga nigdje nema, pa ja bih voljela da sam imala prilike čuti od ministra 2 razloga, onako čvrsta i jasna, zašto se mi odlučujemo na to. Ja čak mogu i pristati na onu tezu, nemaju drugi, ali drugi imaju neke drugačije sustave, ja sam se često znala našaliti, to sam koristila jer jako volim nekakve skandinavske socijalne programe, ali da bi ti programi mogli funkcionirati, ne mogu funkcionirati kao u Hrvatskoj kad mi nismo Skandinavci, kad drugačije živimo, drugačije radimo, drugačije privrjeđujemo. Tako vezano i uz mirovine i način odlaska u mirovinu, mirovinski, mi imamo nasljeđe koje imamo i mi se tog nasljeđa kojeg imamo ne možemo do kraja niti ga se trebamo, niti ga se možemo od kraja, do ali ono što bi trebali voditi računa mi bi sad trebali voditi računa o nekim procesima koji će se desiti u budućnosti jer su ti procesi prošli, neke zemlje su to prošle i imaju nekakva iskustava. Ja ne mislim da možete doći i prepisati njihova iskustva, ali možete vidjeti šta je bilo loše pa malo vidjeti da li je to, dal to loše i slijedi nama ili ne. Stoga da bi za opstanak opće mirovinskog sustava će nam biti potrebni strani radnici. O tome trebamo voditi računa sad ovog momenta, a da ne kažem da smo već malo i zakasnili. Hvala lijepo.

poslove koji su plaćeni, dobro plaćeni u neto, a u stvari doprinosa i uloga za budućnost nema. Slažem se s vama jako da je danas situacija sasvim drugačija u odnosu na 2002. godinu kad su uvedeni II. i III. mirovinski stup, su se umanjivali, umanjivala prava da bi se ušlo i da bi se pospješio rad II., II. stupa, a treću stvar koji vam mogu dati odgovor, da II. mirovinski stup i III. mirovinski stup u Švicarskoj, u Skandinavskim zemljama, u Nizozemskoj su potpuno različiti od ovog projekta Svjetske banke, ali po istom principu posluju na tržištu kapitala. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, apsolutno se, mislim da se trebamo referirati. Znate kad ste mladi, kad imate 30-ak godina gdje je vama vaša mirovina, danas je i mirovina, dakle ljudima koji danas imaju 30 godina ne razmišljaju i misle da moraju zaraditi i nekakvu svoju sigurnost čak ni ne vjeruju u cijelu ovu raspravu koju mi vodimo jer kažemo kad ću ja bit tih mirovina neće ni postojati jer gledaju, žive negdje drugdje sve informacije su ovaj moguće i način na koji smo mi imali mirovinu kad ste razgovarali prije s nekim iz nekakvog drugo svijeta dakle iz Europe onda su, je bilo apsolutno drugačije i kod njih. Mi smo imali tu solidarnu mirovinu vi ste znali kad odete imate onaj minimum koji je i zapravo su ljudi prihvaćali, bili su, neki su bili svjesni neki nisu imali izbora da odmah budem jasna. Netko nije imao izbora ili tako ili nikako, ali neko je namjerno to činio i danas je u problemu … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … ali Kolegice Mrak Taritaš čitava opozicija danas kaže ovaj zakonski model ovih 5% u alternativne investicijske fondove ne valja, s druge strane ogluha. Vi osobno često ukazujete na problem nedostatka radnika, kažete i guverner narodne banke je rekao 400 tisuća stranih radnika nam treba. S one tamo strane ponovno ogluha. E sad, zašto to govorim? Sjetimo se pozdrava, čuvenog pozdrava iz '90.-tih znate kako bi danas Franjo Tuđman mogao početi pozdravljati, Hrvatice i Hrvati i Nepalci, Pakistanci, Filipinci i ostali. Ne vodite brigu o ovoj državi i svaki puta kada se dobronamjerno ne radi vas, ma ne niti radi nas ili političkih poena kao što nam nabijate na nos, nego radi opstanka ove države ukazuje na ono najbitnije

Hvala lijepo. Dakle, nekoliko stvari. Ja razumijem čak i kako funkcioniraju velike stranke, razumijem i te modele, razumijem i da morate u nekim raspravama biti žestoki i sve ostalo, sve to razumijem, ali čak i nitko od nas iz oporbe ne traži spomenicu zasluga za narod ako na nešto ukazuje, ali ako na nešto ukazujemo i imamo argumente koji kažu da nije dobro. Dakle, kad ukazujemo na alternativne investicijske fondove ja cijelo, već godinu dana zaista vodim računa da svaki put kad je prilika ukazujem na problem stranih radnika. Dakle, s jedne strane njihova integracija u društvu, s druge strane oni nama trebaju za opstojnost svih sustava koji trebamo i treća stvar da mi zapravo vidimo što trebamo i gdje ćemo crpsti ne da je, dakle ne mora nitko reći u pravu si, ali samo da vidim da neki vjetrovi da osluhujem da se ipak tu nešto događa. Ono što me deprimira, vidim da se tu ne događa apsolutno ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govorit poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, mislim da bi mi prije svega govoreći barem o 2 od ova 4 zakona trebali utvrditi jednu stvar, a to je da li su hrvatski radnici brokeri. Vrlo jednostavno jer ovdje govorimo o kapitaliziranoj štednji barem u 2 odnosno u 3 propisa, jedan koji je obavezan, jedan je dobrovoljan. Da li su hrvatski radnici brokeri? Nisu. Nego zakon obvezuje dakle da dio svoje mirovine moraju povjeriti određenom mirovinskom fondu koji to mora kapitalizirati do razdoblje, do razdoblja mirovine. I sada 2014. godine netko odluči odnosno ne netko nego zakonodavna vlast odluči da sad ćemo mi malo to razbit pa neka budu dakle 3 oblika štednje A, B i C. Jedan rizičan, jedan srednje rizičan, jedan manje rizičan. U koji biste vi kao broker uložili? Dakle, ponavljam radnik nije broker. Bacili smo pare jer i ono što su u proliferaciji dakle poruke da se moramo opredijeliti za A, B ili C svi su to financirali. Financiralo je mirovinsko, financirali su i mirovinski fondovi koji su međutim dobili pare od države da bi to odrađivali. E sada pitanje je, ja sam sa početkom ovaj 2004. ili 2005. godine sa kolegicom iz Slovenije radio usporedbu nečega što je specifikum, a da bi demantirao ono što je rekao ministar jer toga nigdje u Europi nema, a to je obavezni 2. mirovinski stup. Toga nema. Ima ga u Sloveniji. Ali su uspoređivali što smo radili mi u Hrvatskoj i šta je napravila Slovenija. Jedna od osnovnih i vrlo bitnih stvari je ta da je to kod nas isključivo pojedinačna odluka. Dakle, ne da je to odluka bude na razini određene tvrtke poduzeća ili recimo npr. da se to ugovori na razini grane sindikata. Zašto to govorim? Jer tog trenutka kad ja kolektivno o nečemu odlučujem da li nas je 100 ili 500 imam pravo na neki način utjecati u poslovanje fonda gdje sam ja odvojio zato što mi zakon to nalaže, određena sredstva koja se moraju kapitalizirati. Ovako sa disperzijom gdje sam ja pod navodnicima mali investitor, čovjek, sirotinja, pojedinac, ja na to nemam upliva. Jedino što mogu vidit, mogu vidit nekakvu kvazi transparentnost tih ulaganja naših mirovinskih fondova koji u pravilu u komunikaciji o tome kako su uspješni kažu, nama se stalno povećava kapital. Pa normalno da ti se stalno povećava kapital kada sve manje ljudi koji dakle generacije koje su bile, koje nisu ni mogle prijeći u 2. mirovinski stup su već u mirovini, a imamo sve veći broj ljudi koji moraju, odvajati za 2. mirovinski stup. I normalno da se onda kapital povećava. Ali je pitanje jedne druge stvari. Svi mi dobivamo izvještaje sa nekim bodovima, ne. Koliko je moja vrijednost boda povećana u zadnjih što bi reko kolega Hrelja 20 godina. U 20 godine je to 40%, kad to podijelite ako ćemo gledat 21 godinu, onda je to manje od 2% godišnje. usporedimo to i sa oročenom štednjom sa ponude raznih banaka, ali i sa nekim drugih investicijskim fondovima, pa čak i ugovorenom kapitaliziranom ili oročenom štednjom i životnim osiguranjima u Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti da tih zericu manje od 2% i baš nije neka kapitalizacija. Zašto? E sad ću pročitat, neću reć koje trgovačko društvo niti koji je investicijski obavezni mirovinski fond, al ću pročitat njegovo, jedan dio izvješća o poslovanju. Kaže ovako, cijena dionice izdavatelja je tijekom 2021. ostvarila povrat od 2%, dok istovremeno vrijednost benchmarka benchmarka (Crobex) porasla za 22%. Zar vi mislite da hrvatski radnik koji sad treba odlučiti o A, B, C ili eventualno D, ili kako god šta imamo. To ti je ono brigo moja prijeđi na drugoga jer ne znamo upravljat pa onda u slučaju loše kapitalizacije, pa tko ti je kriv, ti si uložio, ti si izabrao B, ti si izabrao C, ti si izabrao D. Ne ide. Ne ide. I idemo dalje, iduća rečenica kaže ali od trenutka kad smo, kad je recimo taj fond kupio te dionice, dakle od te godine 2015. do 2021. kaže ovako cijena dionice izdavatelja pala je za 28%. 28%, a gle čuda benchmark Crobexa je narastao na 35%. Sad ja više ne znam tko ovdje, da izvinete, tko pije, a tko plaća. Jer ja više sad po ovakvim benchmarkima za one koji to znaju što je, ja već sumnjam i u Crobex, a ne samo u investicijski fond kojemu je povjereno upravljanje mog novca, jer to je moj novac. Dakle, nema tu što država, to svi mi uplaćujemo. To svi mi uplaćujemo. A zašto uplaćujemo? Svjetska banka kao što je dobro rečeno. Morali smo, mi smo morali napravit 2. mirovinski fond zato što u Hrvatskoj u to doba pa ni dan danas dobrovoljna mirovinska štednja ne ide. Ne ide ni u razvijenijim i državama i sa boljim životnim standardom, ako nemate u tom dobrovoljnom mehanizmu, ako nemate zajamčenu stopu prinosa. I činjenica je da tih 2% od kolege Hrelje, u biti spadaju u neku zajamčenu stopu prinosa gdje, gdje, gdje ovaj gdje dobrovoljna mirovinska štednja uspijeva. I sad ja vas pitam s ovim poslovnim rezultatom koji mora bit objavljen zato što je riječ o investiciji koja prelazi 10%. Ja ne znam da li je 20, 30, sad bi ja trebao ić u to trgovačko društvo i pogledat te udjele u vlasništvu, da netko direktno dakle, da ste vi povjerili te novce direktno jednom brokeru, šta biste vi tom brokeru napravili. Šta biste vi tom brokeru napravili. Mene strašno raduje kako pogotovo mlađa generacija u ovome saboru brani ovaj propis jer ja neću toliko u svojoj kao ni Silvano u svojoj mirovini koja nam je na pragu to osjetiti, ali neka se sjete svojih riječi, naši mlađi kolege koji brane ovaj propis onog trenutka kada oni budu išli u mirovinu. Dakle ovdje nisam pričao o 1. mirovinskom stupu, o njemu sam više puta govorio, on je pitanje načela solidarnosti. Po onome što je zadnja točka ovdje dnevnog reda, ovdje govorimo opet o dodacima. Mi imamo jedno 7, 8 propisa koji govori o dodacima na osnovnu mirovinu, na onome što je iz sustava generacijske solidarnosti, umjesto da se jednom konačno odlučimo ne na mjere koje su vezane za dodatke, nego na sam obračun mirovine koja proizlazi iz obaveznog mirovinskog osiguranja odnosno iz stupnja generacijske, generacijske solidarnosti. Da, kaže se sveobuhvatno i dugoročno moramo gledati to oplođivanje. Da to je 20.g. kapitalizirane štednje je baš minimum minimuma ne nakon ali ja ne vidim šta je recimo u ovakvim izvješćima niti sveobuhvatno, niti, ima jedna stvar, pitanje je koliko takvih fondova ima sa takvim ulaganjima. Ja sam slučajno se dotaknuo jednoga koji gledajte, gle slučaja moj mirovinski, moj mirovinski II. stup. Ić na ovo što i financijska javnost smatra, smatra vrlo bespredmetnim ne jer to ne možemo drugačije zvati, ono što mi moramo razmotriti to što sam govorio dakle i gdje smo napravili prvi korak, a to je kod dobrovoljne mirovinske štednje, kako, kako učiniti, pogotovo zato što sad imamo slobodu kretanja, dakle naš čovjek, radnik radio je u Hrvatskoj, radio je u Njemačkoj, radio je u Austriji, radio je u Italiji, kako objediniti taj njegov dobrovoljni mirovinski stup i sad je pitanje dakle taj II. mirovinski stup smo očito vidjeli da nakon 20.g. ne funkcionira, ne funkcionira jer ne oplođuje kapital, uzrokovao nam je nažalost nešto što se zove tranzicijski trošak zato što dio iz obaveznog mirovinskog osiguranja je HZMO izgubio jer su ga dobili privatni investicijski fondovi koji su trebali nešto od toga učiniti, a nažalost nisu, Silvano (Nezavisni)** Uvaženi kolega Erik, imali ste priliku raspravljat o izvješćima obveznih mirovinskih fondova, nedavno smo ih usvojili, međutim niko na Odboru za financije nije tražio zahtjev da to ide na plenarnu sjednicu. Drago mi je da ste vi rekli da je ovo vaš novac šta imate u II. stupu jer bi svaka, svako rušenje II. stupa značilo i nacionalizaciju II. stupa. Da, morali smo 1998. i to je nesporno, nesporna činjenica i kažete ne ide III. stup. Unatoč 100 eura na 5 tisuća kuna il kolko je to eura, državnih subvencija, znam da II. stup je možda bolji nego što je ovaj II. stu…, nego pardon III. stup je bolji nego, nego II. stup. Zbog čega? Zbog fleksibilnosti ulaganja. Najveći prinosi i jesu kod investicijskih fondova…/Upadica Reiner: Hvala./…zvali se alternativni ili bilo kako drukčije. Mi smo bili primorani na određene, na određene stvari. Ja vidim II. mirovinski stup u kojemu ili će se vratit u I. mirovinski ili će preć u, dakle jer drugog izlaza po meni jednostavno nema zato što ovdje zbilja nažalost imamo vrlo, vrlo loše, vrlo loše upravljanje i vrlo krive solucije jer ovdje govorimo o tome da mi još dajemo, gledajte, pogledajte privatne investicijske fondove koji nemaju veze sa mirovinskim. Vi plaćate ulaznu naknadu, u redu, al nakon toga nitko ne plaća zato da bi upravljao vašim fondom unutar investicijskog vašim kartelom unutar, unutar vašeg investicijskog fonda trošak upravljanja. Trošak upravljanja se pokriva s onim što je kapitaliziramo, dakle s onim što je zarada od izvrćenog novca.

Ja moram reći da ne znam zapravo na temelju čega si ti kolega došao do zaključka do kojega si došao jer sva recentna ne istraživanja, svi podaci pokazuju da je Mirex, to je sintetički jedan indeks, jedan pokazatelj sad od 1.1. je usklađen sa europskim normama, a koji se pr…, koji prati kumulativno od 20.4.2000…, koliki je bio kumulativni rast pokazuje da se, da se u mirovinskim fondovima uspješnije upravlja nego što je ono što se mjeri Crobexom ukupnim ovaj portfeljom dakle to je uspješnije, to je sačuvani novac bolje nego na bilo koji drugi način i u ovakvim krvnim nedovršenim reformskim

razlog je vrlo jednostavan, rasprava bi pokazala možda određene negativnosti kojima bi de facto vrijednost boda pala ne, dakle ne želim naštetiti na, na nekakvoj saborskoj plenarnoj sjednici koja poslije toga ide u javnost za nešto što je naš stav. Ako mi gledamo statistički onda je tome tako, ali ako mi gledamo konkretni pojedini fond koji je gadne novce izgubio na Uljaniku, ko mu je rekao da uopće tamo ulaže, čija je to odluka bila, jesam li ja u tome sudjelovao? Nisam. Da, bolje stoje zbog više razloga, ali to sigurno nije kad se gleda upravljanje, pogotovo kad, kad se po…, kad se vidi ko u nadzornim odborima u tim društvima sjedi…/Upadica Reiner: Hvala./…da bi upravljao u ime tih mirovinskih fondova. Davorko (Socijaldemokrati)** Pa ja ću iskoristit povredu poslovnika kao priliku da zapravo kolegi ha ipak repliciram, na koji način? Ovdje se, ovdje se ne radi kolega Erik o tome da nije bilo ili jest bilo pada vrijednosti dionica, bilo je u ovoj krizi, u covid krizi su se strmoglavile te dionice, al zato se uzima period od 20-30.g., to je smisao mirovinskog sustava, a ne a ne donosit zaključke na temelju bilo je sad pada 12, 13%, bilo je pogrešnih ulaganja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo na žalost moram vam dati, sami ste rekli opomenu. Sada će govoriti poštovani, a kolega Fabijanić isto ima opomenu dakle ja nisam govorio o razdoblju covid krize, govorio sam o razdoblju koje ide od 2015. godine, o ulaganju koje je uvećan za više od 10%,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Ne mogu odoliti, pažljivo slušam raspravu i referiram se na članak 238. jer drugu mogućnost nemam. Ali predlažem kolegi Vidoviću i Fabijaniću da ode u klub, da se tamo možda dogovore pa da vide tko je što krivo ili nije krivo mislio. Hvala lijepo. Dobro. Moram i vama dati opomenu, a oni će si valjda porazgovarati o tome. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (Nezavisni)** Ja mislim da javno neslaganje ima veću cijenu, prema tome to je skroz u redu. Da, gledajte nitko nije našao takve menadžere koji će pogoditi u svim svojim ulaganjima za obveznice i za dionice. Nitko ne može kontrolirati sve rizike jer smo samo ljudi, biti će pokušaja i pogrešaka i zato cijenim ovo što je rekao kolega Vidović gleda se onaj prosjek, Jer kad bi bile sve uspješne onda bi danas kapitalizirana štednja bila 60%, ali vi takvog čovjeka da ga zlatom plaćate nećete naći. Čak ni oni investicijski fondovi koji plaćaju puno više svoje menadžere to ne mogu naći. Dakle, ja bih se vratio na ovu temu i koji su naši prijedlozi izmjena. Vratio bih se na Zakon o dodatku koji je zadnji put bio u raspravi ovdje 2019. Bilo je nelogično tada da se smanjena osnovica za osnovnu mirovinu čiji je polazni faktor 0,75 da se daje samo 20,25% 20,25% dodatka. Dakle, ovo je vrlo logična posljedica i ovo će povećati mirovine za par postotaka i onima koji već koriste osnovnu mirovinu, dakle dvostupnu mirovinu, dakle i iz prvog i iz drugog stupa. Javila mi se nekolicina tih ljudi i oni vrlo radosno dočekuju tu vijest, odnosno tu izmjenu i dopunu ovog zakona. Da li uzeti dosadašnjih 15% ili 20% iz kapitalizirane štednje ili iz onoga što će iz obveznog mirovinskog fonda po našem nalogu biti prebačeno u mirovinsko osiguravajuće društvo pa tek tada možemo ostvariti, odnosno preuzeti tih 15 odnosno budućih 20% to je stvar individualne odluke svakoga. Međutim, mogućnost postoji, mogućnost se daje svima, a svako mora preuzeti rizik da li će mu zbog toga biti veća ili manja mirovina. Ovdje govorimo o nešto povećanoj odgovornosti za naše buduće mirovine. Da, imamo 3 ili 4 vrste isplate mirovina iz drugog stupa, doživotno, doživotno sa obiteljskim, doživotno sa rokom trajanja i sad imamo još jednu vrstu koja se ovdje predlaže, dakle bez indeksacije sa inflacijom. Stvar je izbora, stvar je opet preuzimanja rizika da li mislim živjeti 25 godina ili mogu živjeti sa onim što ću primiti iz prvog stupa, ali hoću kraće vrijeme dobivati više i to će biti svaki mjesec. svaki mjesec. To su odluke, odluke naše individualne. Da, slažem se ovdje sa diskusijama da jedan od faktora mirovine iz prvog stupa, ali i iz drugog stupa je dulji ostanak u svijetu rada osim visine doprinosa. Jer aktuarske tablice i u prvom mirovinskom stupu i u mirovinskom osiguravajućem društvu idu sa kalkulacijama koliko dugo je pretpostavljena dob života koliku visinu oni mogu isplatiti. Znate niti rade obvezni mirovinski fondovi, odnosno društva za upravljanje njima, dakle upravni odbori mirovinskih osiguravajućih društava ne rade za ništa, ne rade ovo iz ljubavi. Naravno da oni imaju neke zarade da vrte naš novac. Kad govorimo o alternativnom investicijskom fondu hajmo puhat na hladno, hajmo sve odbit, hajmo nikome ne dozvoliti da ima povoljnu mirovinu iz ova dva stupa unatoč tome što je plaćao, hajmo srušiti drugi stup, tako ih ja slušam svaki drugi dan. Hajmo onda nacionalizirati imovinu naših građana. To nije fizička imovina, to nije auto, to nije kuća, ali je latentno moja imovina. To govori i činjenica da ne daj bože netko od nas umre dok je osiguranik njegova obitelj će dobiti sav taj novac neoporezivo kao osiguranje za slučaj smrti osiguranika. Dakle ljudi moji to je debelo latentna imovina ne u fizičkom obliku kao što nije ni novac u kešu nego je u vrijednosnim papirima koji kotiraju ili ne kotiraju. Da se vratim ono na početak. Nemate takvog menadžera koji može stalno ulagati, ali nemate ni 20 godina kontinuiteta da prinosi prinosi mirovinskih fondova rastu. Vi ste imali 2008. g., početak recesije, 20% su kihnule dolje svi vrijednosni papiri, i obveznice i dionice, itd. Imamo rat u Ukrajini, 10-ak posto je sve isto tako išlo dole i onda treba vremena da se to oporavi. Ali kad podvučete crtu za one koji nisu bili u ovom podportfelju C je to preko 43% prinosa na ono što sam uplatio. Sumnjam da neka banka će u 20 godina toliko isplatiti, pogotovo kad su gotovo imale negativne kamate. Dakle ja ne govorim da je II. stup spas za sve umirovljenike. Većina onih na minimalnoj plaći neće ni trebati, neće ni koristiti nikada II. mirovinski stup jer smo im dali pravo kroz zakonodavstvo da imaju pravo na izbor povoljnijeg prava, a to je imanentno prvom mirovinskom stupu. Dakle to pravo smo im ugradili i za II. mirovinski stup. Dalje, kad se uspoređujemo sa drugima, nedavno sam slušao, moram priznati, grandiozne podatke o 150 mirovinskih fondova Nizozemske. To su tisuće milijardi eura i oni tripartitno upravljaju njima i dogovaraju gdje će to investirati, naravno, u funkciji i razvoja svoje države. To podrazumijeva odgovornost poslodavaca, predstavnika radnika i vlade da iznalazi investicije koje će dugoročno oplođivati ovu kapitaliziranu štednju. i predstavnika Slovenije koji, kako je ovdje rečeno, nikada nisu uzeli II. mirovinski stup, dakle nisu prihvatili preporuku Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Znate šta oni preporučuju? Imaju 60% korisnika III., dobrovoljnog mirovinskog stupa. Predlažu zakon gdje će biti obvezno ulaganje, pazite, obvezno ulaganje u dobrovoljni mirovinski stup III. na način da ćeš moći izbjeći to samo ako izrijekom kažeš da nećeš. Pa to je nastalo na kolektivnom principu jer se tvrtke opredjeljivale u koji će dobrovoljni mirovinski fond ulagati. Da ne govorimo o švicarskom modelu gdje je drugi stup obvezan, odnosno možeš ulagati u II. mirovinski stup i zato ne plaćati visoke stope poreza, dakle to je opet jedna, jedna posebna priča koja je bitno različita od ove naše. Mi imamo ovu priču i cijelo vrijeme je na neki način dograđujemo. Idemo korak naprijed sa pravima iz prvog stupa, onda lovimo sa pravima iz drugog stupa, da ne bude disonancije ili da ne bude, da ne Ja mislim da je ovo, vrlo odgovorno, kažem, da je ovo vrlo koristan posao što radimo, da su ove izmjene dobre, da će ih trebati još jer se ovaj svijet tako brzo mijenja, svijet kapitala je tako promjenjiv i tako nepredvidiv, ali jedan dio je ono što je ovdje rečeno, što je rekao profesor, citiram ga, uvijek ćemo morati, dokle god imamo 5% izdvajanja za II. mirovinski stup, gledati da je to četvrtina naše mirovine, ni manje ni više, četvrtina. Vjerojatno će zbog inflacije ovaj I. stup jače rasti jer država preuzima odgovornost za vrijednost tog mirovinskog stupa, a ovo, teško da će se to nadoknaditi, ali će biti oko četvrtine naše buduće mirovine. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Uvaženi zastupniče, RH je jedina koja je prihvatila ovakav projekt Svjetske banke. Se bio nudio i drugim republikama u okruženju, pa su bile nešto malo tada i svoj mirovinski sustav su drugačije uredile, zato su danas mirovine u Crnoj Gori veće u prosjeku nego što su u RH. Ali, kad smo kod tih mirovina, vi ste rekli da u trenutku smrti, onaj koji je osiguranik, imat će tu povlasticu da će njegova familija moći dobiti akumulirani iznos, pa znajući to i činjenicu kako umirovljenici živi s onim što iz mirovinskog sustava dobivaju, izgleda da im se više isplati, i njihovim obiteljima umrijeti nego preuzeti ono malo što im je država osigurala za njihovu starost. Dakle na granici ili sa one strane granice dostojanstva. Opozicija se protivi ovom modelu u kojem će se 5% iz II. mirovinskog stupa

Malo je nezgodno govoriti o smrti na ovaj način kako ste vi rekli. Dakle kad uzmete i sklopite osobno životno osiguranje, je li imate klauzulu u slučaju smrti? Da i to je dvostruki osigurani iznos. Ovdje nije dvostruki, ali sredstva koja su kumulirana u trenutku smrti osiguranika, ne umirovljenika, osiguranika će se isplatiti njegovim nasljednicima. To je još jedan osigurač, jedna sigurnost, jedno osiguranje za slučaj smrti, dok u I. mirovinskom stupu imamo drugu priču. Daje se obiteljska mirovina ili djeci li udovici, ako postoje zakonski uvjeti za tako nešto. Alternativni fond, o tom možemo još pričati … .../Upadica: Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Hrelja, pa vi ste dugo u sustavu, pratite doista mirovinski sustav dugi niz godina i sigurno ste kompetentni i mjerodavni govoriti, govorit o tome i htio bi vam postavit neko globalno da kažemo pitanje jer svjedočimo globalnim procesima produženja životnog vijeka ljudi, isto tako i radni vijek se značajno produžuje, pa isto tako zbog potreba posla velik broj ljudi izražava želju odnosno ostaje i duže nakon 65.g. u sustavu ovaj raditi. Velik broj, kao što je gđa. Anka Mrak-Taritaš govorila stranih radnika dolazi u Hrvatsku i sve više njih radi. Kako će se te, ja bih rekao globalne promjene odraziti na ukupan mirovinski sustav u RH, da li ste vi optimist po tom pitanju i šta na neki način poručit budućim umirovljenicima? Hvala. Uvaženi kolega, mislim da se dulji ostanak u svijetu rada može samo pozitivno odraziti na visinu mirovine, e sad druga stvar kolko će čovjek živjeti, to je opet individualan, individualan problem na koji samo dragi Bog zna, zna odgovor. Međutim siguran sam da će, naročito I. mirovinski stup izuzetno dobro nagrađuje dulji ostanak u svijetu rada, dakle čak sa 0,45% svakog mjeseca rada nakon 65.g. do kumulativno najviše 27%. Na to, na to II. mirovinski stup ne može odgovorit, na to što daje I. mirovinski stup. On može odgovorit samo u visini izdvojenih sredstava koje će neko izdvajati u II. mirovinski stup, ali sigurno za 5.g. će to biti i ako je recimo trenutno bila kriza, 5.g. daje dovoljno vremena da se ispravi recimo neki blagi pad, neki blagi pad te štete. Hvala vam. Poštovani kolega Hrelja, evo ga, obećali smo povećanje obiteljskih mirovina i to smo i izvršili, podigli na taj način socijalnu sigurnost, prije svega žena odnosno udovica jer su one u načelu 93% slučajeva korisnice obiteljskih mirovina, na taj način se svakako prevenira i smanjuje rizik od siromaštva. Obiteljske mirovine automatizmom su rasle za 10%, međutim ovo novo pravo kombiniranja cijele osobne i 27% mirovine od preminulog supružnika se ustvari konzumira temeljem zahtjeva, pa je moje pitanje vama, imate li možda informaciju koliko je ljudi ostvarilo to pravo kombinirane mirovine, koliko je zahtjeva i možda imate i neke pohvale za područne odjele HZMO-a koji su vrlo, vrlo ažurni…/Upadica Reiner: Hvala./…u rješavanju zahtjeva. Ne bih htio posebno ovaj nikoga hvalit, ali jesu, jako su ažurni, ima nekih koji su malo slabije kadrovsko ekipirani, pa malo zapinju, al u većini slučajeva vrlo dobro se rješavaju ovi problemi. Mi imamo preko 85, blizu, skoro 90 tisuća već rješenja o dodatku na osobnu mirovinu po osnovi mirovine preminulog partnera, u 83% su to žene i to je doista veliki doprinos dakle današnje sadašnje Vlade defeminizaciji ženskog siromaštva u starosti. Ko god kaže da to nije istina griješi dušu jer zbog njih i njih smo stotine puta isticali da ih treba na taj način zaštititi, a osnova postoji, to su zajednički uplaćeni doprinosi kroz zajednički život i godine staža…/Upadica Reiner: (Socijaldemokrati)** Pa evo kao aktivni sudionici jednoga vremena moram reći da donošenje odluke da se ide u trostupanjski sustav, implementaciju njegovu je bila za mene osobno najteža, najvažnija odluka politička koju sam u životu ikad donio. Sa velikim, velikim respektom smo i sa velikim i ozbiljnim analizama išli u taj projekt. Prva kažu neki i jedina ozbiljna reforma u ovoj zemlji, napravljena na podlozi doista konsenzusa socijalnoga, poslodavci i sindikati su stali iza toga. HDZ-ova Vlada počela, ja kao Socijaldemokrat…/Govornik se ne razumije./…ne nisam trebao to, svi su bili protiv, privatizirao dio sustava socijalne sigurnosti, 450 tisuća je registrirano nezaposlenih, anticipirali smo da će doć vrijeme kada u Hrvatskoj neće bit ljudi koji će raditi i moć zarađivati u sustavu međugeneracijske solidarnosti dovoljno za mirovine i da je nužno uvesti ovaj viši stupanj. Zato me jako žalosti i brine

Pa uvaženi kolega znam da ste bili i ja sam bio otpočetka u toj priči i razumijemo sve šta se, sve šta se događalo i jedno što se nije dogodilo, a to sam, o konsenzusu sam govorio uvodno, nije se jedino dogodilo planiranih 2% rasta realne plaće jer za to treba jedna bogata ekonomija sa stručnim radnicima, sa dakle proi…, proizvodima visoke kvalitete na svjetskom tržištu, a to je za jednu mladu ekonomiju bio postavljena, postavljena letvica, ali mislim da smo na zadovoljavajući način uspjeli ovo provesti, rušitelja je bilo puno, bilo je nas nekolicina koji smo oduvijek to branili da je, da nemamo pravo sa…, pod geslom da nemamo pravo uništavati nade mladih generacija da će svojom štednjom doprinjeti za razinu svoje mirovine. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, vi ste čitav svoj radni vijek posvetili upravo umirovljenicima i sigurano ste jedan od onih kolega koji najbolje pozna kako funkcionira mirovinski sustav u RH. Govorili ste o primjerima u Sloveniji, u Švicarskoj, rekli ste jednako tako da da svijet kapitala se jako brzo mijenja i jako je teško reći sa sigurnošću što može očekivati kroz nekih 4, 5 ili više godina. Ono što bih vas željela pitati pred nama su 4 prijedloga izmjena i dopuna zakona i to u prvom čitanju. Ima li nešto što kod vas ulijeva određenu nesigurnost, što bi bilo dobro ispraviti do drugog čitanja ili nešto što je posebno dobro u nekoj drugoj zemlji što bi bilo dobro primijeniti kako bi naš mirovinski sustav bi što bolji i kvalitetniji. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hrelja. **Hrelja, Silvano (Nezavisni)** Prvo ja sam jako zadovoljan da ovo ide u dva čitanja, da ako se i nađe neka nepoznanica da je možemo pojasniti ispraviti. Drugo, veoma je teško implementirati sustave drugih zemalja, dugo godina njihovog iskustva u ovaj naš sustav. Mi nemamo izbora, moramo ovaj sustav popravljati kao što popravljamo i uočavamo nelogičnosti, manjkavosti u prvom mirovinskom sustavu. Paralelno sa njime trebamo raditi i na popravljanju ovog drugog sustava i ne može ih doživljavati odvojeno. Tamo gdje jedan prestane drugi počinje i obrnuto. Dakle, to je slučaj sa prvim, drugim i trećim stupom i to je inicijalno zamišljeno da sva tri stupa i korištenje ta tri stupa u nekim normalnim granicama daje bolju socijalnu sigurnost u starosti. I to je jednostavno tako. Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Hrelja. Da, brojke su jednostavno te koje određuju pa rekao bih sve i u životu, a pogotovo kad su u pitanju mirovine. Hrvatska ima nekoliko problema koji su se generirali godinama, prerano u biti odlazimo u mirovinu, odnosno sa malo sa malo staža. Još je uvijek omjer zaposlenih i umirovljenika nije ono što bi trebalo biti. No i ovo što je uvažena zastupnica Juričev-Martinčev rekla je sigurno točno. Mijenja se svijet rada. Danas ljudi žele raditi manje. Mi danas potičemo da što duže ostanu u svijetu rada, da bi mi mirovina na taj način bila veća. No, trendovi su drugačiji. Danas ljudi žele više uživati u nekim drugim stvarima. Vjerojatno će biti tih problema. No ono što se da iščitati iz ova 4 zakonska prijedloga je u biti da

Jasno je jedno da se ovim zakonskim prijedlozima želi napraviti bolju situaciju za buduće korisnike dvostupnih mirovina i tu nikakve dileme nema. A što se tiče nas i odnosa prema radu, je činjenica da smo malo manje radili nego ostali Europljani, ali da puno više volimo o sebi govoriti loše, uspoređivat naše mirovine sa međunarodnim mirovinama kroz prosjek sa onima gdje su samo starosne mirovine. puno lošeg radimo govoreći o lošim prosjecima mirovine itd. Nije isto ako stavite u prosjek invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, prijevremenu mirovinu odnosno sve vrste mirovina i onda to servirate sa međunarodnim ugovorima. I samo da znate zadnju informaciju. Od 175000 isplata i u inozemstvo još više od 90000 prima iz inozemstva dio ovdje mirovine neevidentirani su nam, neevidentirani. poštovani zastupnik Silvano Hrelja, ovaj puta završno u ime Kluba zastupnika HNS-a, Liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Malo sam uzbuđen od previše nastupa i odgovora, morate bit koncentriran. Ali gledajte, mislim da nemamo što govoriti, nemamo što imati straha od alternativnog investicijskog fonda. Pa danas je nešto lijepo rečeno ovdje da recimo norveški fondovi u njih se ulaže od iscrpljenog plina i nafte. Tko nama brani u takvom jednom fondu kojima će država malo dirigirati, koje će država malo voditi da ne riješimo neke infrastrukturne projekte koji će imati dobru dobit kroz neko vrijeme. Nisu izlistane dionice, bit će udjeli nekog trgovačkog društva koji će nešto realizirati. Tko nam zabranjuje da u takav jedan fond od svakog kubičnog metra iscrpljenog plina, od svakog kubičnog metra kamena, od svakog kubika vode koji prodajemo ne ubacujemo taj novac. Tko nam brani da kroz takav jedan fond koji će biti državno dobro ne napravimo to da ne svaki radnik, nego svaki novorođeni kroz cijeli život kaplje od te vode, kamena i sveg ostalog u takav neki nulti fond i osigurava mu malo novaca za za starost kad drugi ne budu vodili brigu o njima. Sve će bit potrebno. Zašto će sve biti potrebno? Zato što naše generacije počinju raditi što kasnije i pitanje koliko će ih završiti u nekoj šezdeset i petoj ili šezdeset i sedmoj godini, odnosno dobiti svoju mirovinu. Dakle, radi se o jednom pravu koji ugrađujemo u zakon. u zakon. Kada i kako će biti osnovan taj alternativni investicijski fond odluka je na Vladi. Ali Vladi smo povjerili puno toga, uvijek za nekoga su nešto razočarenja, ali ima moramo priznati i dobrih stvari, jer upravljanje zemljom se čini dobrih stvari i za ljude i za opće dobro. Dakle, ja ovdje nemam dileme u prvom čitanju svakako. Daj bože neka svi kritičari i svi potraže stvari koje se mogu promijeniti do drugog čitanja, a nadam se da će bit uskoro, jer se ovo predviđa stupiti na snagu sa 1. siječnja sljedeće godine, da se svi angažiraju i da u dobroj namjeri daju prijedloge, ako nešto nedostaje. Ni mi nismo, kao što nisu menadžeri mirovinskih fondova, ni mi nismo bezgrješni, mi možemo propustiti neku bitnu stvar i mislim da su svi pozvani da u tome sudjeluju. I gledajte, kad govorimo za ovu godinu odnosno da je sve 15-ak ili 16 tisuća korisnika mirovina iz oba stupa, to je različito išlo iz godine u godinu. Ove godine je to 21%, ali 2019. je u u dvostupnu mirovinu išlo 42% od svih novih umirovljenika, 2020. je išlo 36%, u 2021. je išlo 38% u dvostupne mirovine, u 2022. 28,95, 29%, e to ovisi koje strukture će kada ići u mirovinu, to ovisi o tome kojih će biti više, kojih manje djelatnosti, koje su djelatnosti više plaćene, a koje su manje plaćene i taj će postotak sigurno varirati. Uloviti se za jedan, u ovom trenutku, dakle nismo ni na kraju godine još imamo mjesec i pol do kraja godine, uloviti se za jedan parametra i reći, a svaki 5. tek ide u mirovinu, ide onaj kojemu se isplati ili koji kroz dvostupnu mirovinu vidi neko rješenje za egzistenciju svoju ili svoje obitelji i na kraju opet, podcrtavam izbor ili u I. stup ili u II. stup je pravo izbora povoljnijeg prava ili meni više odgovarajućeg prava. Čisti osobni izbor. Naravno, Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika će sva 4 zakona podržati u prvom čitanju i nadam se plodonosnom nastavku rasprave od svih zainteresiranih strana i u drugom čitanju. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovana zastupnica Anita Pocrnić Radošević, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas smo raspravljali o 4 zakonska prijedloga koja se odnose na prijedloge izmjena i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno II. i III. mirovinskog stupa. Raspravljali smo objedinjeno budući su njihove izmjene predložene kao određena mini-reforma II. i III. mirovinskog stupa, čime se osiguravaju uvjeti za daljnje jačanje mirovinskog sustava kroz unaprjeđenje kapitalizirane štednje. Sustav mirovinskog osiguranja do 2002. g. temeljio se na generacijskoj solidarnosti, znači samo I. stup, dok je današnji sustav mirovinskog osiguranja oblik javno-privatnog sustava koji se zasniva na 3 stupa. Prva dva stupa su obvezni za svakog zaposlenog građanina RH, izdvajanje za njih iznose 20% iz bruto plaće, dok je III. stup dobrovoljna mirovinska štednja, čiji je iznos stvar osobne odluke svakog pojedinca na koji se još dodaje državni poticaj. Prema tome, visina mirovina ovisi o ostvarenoj osnovnoj mirovini iz I. stupa koja se računa prema zadanoj zakonski propisanoj formuli i to radi HZMO bez obzira na iznos uplaćenih doprinosa, zatim o iznosu uplaćenih i kapitaliziranih doprinosa u II. obveznom stupu te dodatno o kapitaliziranoj štednji u III. stupu za one koji uplaćuju odnosno koji su uplaćivali u taj dobrovoljni stup prije odlaska u mirovinu. Sva tri stupa mirovinskog osiguranja trebala bi zajedno osigurati veću socijalnu sigurnost, odnosno veća primanja građana nakon odlaska u mirovinu i upravo jačanjem trostupnog kombiniranog sustava mogu se osigurati veće mirovine budućim umirovljenicima. Zakonskim prijedlozima kojima smo danas govorili, osiguravaju se preduvjeti za unaprjeđenje kapitalizirane štednje, želi se povećati broj korisnika koji će birati isplate iz oba mirovinska stupa, osigurati veći prinos i po uplatama, što u konačnici treba dovesti do viših mirovina. Ono što smo danas čuli, naglasili je da društvima koja upravljaju obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima se omogućava fleksibilnost u poslovanju u skladu s promjenjivim okolnostima, kako u državi, tako i globalnim okolnostima, kako bi se očuvala i povećala vrijednost imovine osiguranika, koja se akumulira njihovim obveznim ili dobrovoljnim uplatama. Građanima korisnicima omogućava se rasterećenje kroz ukidanje i smanjenje naknada u fondovima, fleksibilizacija izbora promjene kategorije obveznog mirovinskog fonda, ali i povećanje iznosa za isplatu jednokratne naknade kada se na to odluče. Isto tako, dionicima u mirovinskom sustavu uvodi se obveza pojačanog informiranja korisnika oko njihovih prava i obveza i slijedom navedenog, Klub HDZ-a će podržati predmetne HDZ-a će podržati predmetne zakonske izmjene 4 zakona. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom završno će govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Poštovani, evo, za kraj ove rasprave o setu izmjena zakona o mirovinskim fondovima, da prenesem dopis Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova koji su analizirali ovaj set zakona, a i inače su autori analize hrvatskog mirovinskog sustava i dali su set preporuka kojima bi se povećala konkurentnost II. mirovinskog stupa i povećali prinosi u cilju povećanja budućih mirovina za sve osiguranike. Dakle, njihovi komentari na ovaj set zakona, odnosno na onaj dio koji se odnosi na uvođenje alternativnog investicijskog fonda. Dakle, evo primjedbe su sljedeće. Pregledom godišnje publikacije OECD-a koja analizira mirovinsku regulativu u više od 90 zemalja nisu uspjeli pronaći primjer da regulator nalaže mirovinskom fondu da mora barem pet posto imovine uložiti u alternativni investicijski fond jer se obično ograničava maksimalni iznos koliko se može uložiti u takav fond, jer je riječ o rizičnoj investiciji. Koliko nam je poznato alternativni investicijski fondovi sa državnom garancijom ne postoje u Hrvatskoj niti u zemljama EU ili u zemljama OECD-a, dakle ne spominju se nigdje takvi fondovi. Na upit novinara Ministarstvo je odgovorilo ne samo da ne zna koji su to fondovi u koje bi mirovinski fondovi trebali preusmjeriti 5% vrijednosti, jer nisu naveli niti jedan takav fond koji postoji u svijetu, a odgovarao bi opisu iz prijedloga zakona što definitivno nije InvestEU koji navode, jer isti nije investicijski fond niti garantira cijelu investiciju. Alternativni investicijski fondovi obično služe za financiranje rizičnih investicija koje nisu dozvoljene tradicionalnim fondovima. Rizici su veći, transparentnost općenito manja. Isti su nelikvidni pa nije jasno zašto bi za njih garantirala država. Da Hrvatska država i osnuje takav fond nije jasno tko bi bio nadležan za superviziju rada i ulaganja takvog fonda, niti je li za to postoje tehničke smjernice, jer je riječ o nečemu što ne postoji ni u teoriji, ni u praksi. Takav fond bio bi u opasnosti upadanja u moralni hazard, jer će upravitelj takvog fonda biti više sklon riziku zato jer će gubitak fonda snositi porezni obveznici, pa se stoga možemo itekako zabrinuti da upravitelj takvog fonda neće djelovati u najboljim interesima ni osiguranika, ni poreznih obveznika. S obzirom na to da se gubici fonda socijaliziraju smatramo da nije učinjena analiza učinaka gubitaka takvog fonda na državni proračun, te kako to utječe na fiskalnu održivost. Podsjećaju da prema metodologiji ESA 2010 sve državne garancije ulaze u izračun javnog duga što znači da će biti potrebna i procjena učinka na teritoriju javnog duga, jer će se priljev sredstava u drugi mirovinski stup samo povećavati i ukupna količina imovine rasti što će voditi i do rasta apsolutnog iznosa koji mirovinski fondovi moraju držati u navedenom alternativnom investicijskom fondu. Motivacija za ovakvu legislativu prema riječima ministarstva leži u prigovoru OECD-a da mirovinski fondovi imaju prevelik udjel dužničkih i vrijednosnih papira, obveznica u odnosu na vlasničke, odnosno dionice. No, preporuka OECD-a u novom reportu o Hrvatskoj nigdje ne spominje državno garantiran alternativni investicijski fond. A u police brifu Svjetske banke nigdje ne piše da bi investicije u primjerice infrastrukturu trebao voditi, izvoditi takav fond već sami mirovinski fondovi i to nužno kao koinvestitor u projekte i uz druge dionike iz privatnog sektora. Uzimajući u obzir gore navedeno posve su uvjereni da Vladin prijedlog donosi promjene koje su štetne za trenutne i buduće osiguranike, te dodatne troškove za porezne obveznike. Dakle, zakonom se planira preusmjeriti 5% neto vrijednosti imovine postojeće mirovinske štednje, ne novih uplata što znači da će privatna imovina građana što sredstva na osobnim mirovinskim računima jesu doći pod direktno upravljanje državnom alternativnom investicijskom što smatraju ozbiljnom povredom prava privatnog vlasništva. Tvrtke u koje bi investirao takav državno garantirani fond bile bi naspram drugih tržišnih aktera stavljene u povlašten položaj, jer bi imale osigurano financiranje koje je državno garantirano što bi tvrtke u koje IF investira dovelo u poziciju moralnog hazarda, odnosno da ne moraju poslovati, investirati na način da opravdaju investiciju kada je povrat barem glavnice garantiran od strane države. Sve u svemu ukratko. Jedna legalizirana pljačka privatne imovine građana Hrvatske.